sa raspravom o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu i Prijedlog izmjena i dopuna financijskih planova sa Prijedlogom izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu. Danas je sjednica u 9,30 sati Odbora za NATO na kojoj su zajedno i predsjednik Republike i predsjednik Vlade tako da se predsjednik Vlade ispričava što će radi te sjednice Odbora za NATO a i radi pripreme odgovora Europskoj komisiji, Europskoj uniji, Olliu Rehnu na njegov prijedlog za deblokadu pregovora biti izlučan sa ovoga dijela sjednice.

pomorstvo, promet i veze, pravosuđe, zdravstvo i socijalnu skrb, zakonodavstvo, zaštitu okoliša, regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, gospodarstvo, rad i socijalnu politiku, ratne veterane, za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. Dopustite mi da vas podsjetim na članak 38. Zakona o proračunu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 proračunu glasovat ćemo u petak 3. travnja 2009. godine. Molim ministra financija Ivana Šukera da dodatno obrazloži prijedlog proračuna. Izvolite, ministre. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo, pred nama se svima nalazi rebalans proračuna za 2009. godinu. Ono što bih želio reći na početku jer vjerojatno će tijekom današnje rasprave to biti često spominjano da li je taj proračun trebao biti mjesec dana prije, mjesec dana kasnije i da li je Hrvatska izdvojeni otok od onoga svega što se

čisto radi informacije nekim projekcijama koje su imale zemlje koje su daleko gospodarski snažnije i moćnije pa ćete vidjeti koliko su to razlike u u odnosu na ono što je bilo prije nekoliko mjeseci a isto tako i zemlje koje su nam tranzicijske, koje su nam u proteklim godinama gurale kao primjer da trebamo izgledati tako, da se na takav način trebaju voditi reforme i gospodarska politika pa ćete dobiti praktički odgovor zašto rebalans proračuna ovo vrijeme. Dakle, kad pogledate projekciju EU 27 u jesen 2008. je bila 0,2% a razina u siječnju 2009. u odnosu na 2008. minus 1,8%. Njemačka je planirala da će imati stagnaciju u jesen. U siječnju 2009. je procjena da će razina biti 2,3% manja nego u 2008. Prije nepuna dva tjedna ide nova projekcija sa minus zarez 37 u odnosu na 2008. godinu. A naši susjedi Slovenci su do prije nekoliko dana imali projekciju da će im gospodarski rast u 2008. godini biti 0,6%, međutim mislim da su u petak izišli sa projekcijom da će im razina biti zapravo 4% niža nego što je bilo 2008. godine. A o baltičkim zemljama da ne govorim koje su projekcije mijenjali praktički 100% u odnosu na ono što su imali u siječnju. I ono što je bila podloga za izradu i prijedlog ovog rebalansa proračuna su prije svega makroekonomska kretanja koja su nažalost u prva dva mjeseca bila negativna počevši od industrijske proizvodnje, trgovine na malo, indeksa građevinskih radova, to je posebno bitno smanjenje jer građevinski radovi, građevinsko gospodarstvo je bilo nešto što je u prethodnim godinama itekako generiralo gospodarski rast. Robni izvoz u siječnju je smanjen za 26,1% dok je robni uvoz smanjen za 31,8%. I sad kad govorimo o uvozu onda s jedne strane možemo biti sretni jer na takav način smanjujemo

do procjene da bi nivo gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj u 2008. godini, zapravo u 2009. godini bio minus 2% a inflacija 2,6%. Prije dva tjedna je centralna banka iznijela svoje projekcije sa minus 1,9%. Normalna stvar da uslijed smanjenih gospodarskih aktivnosti je bilo potrebno izvršiti izmjenu projekcija, prihod od državnog proračuna da bi se temeljem te izmijenjene korekcije prihoda državnog proračuna mogla kreirati i rashodovana strana državnog proračuna, jer ne možemo naprosto trošiti više nego što imamo, ne možemo se zaduživati više nego što nam to financijsko tržište u ovom trenutku omogućava i ono što smo napravili u prethodnom periodu, je prvo smo donijeli anatirecesijski program, a temeljem toga onda išli i na, da tako kažem kresanje proračuna. Maksimalno reduciranje potrošnje sa ciljem osiguranja makroekonomske stabilnosti i očuvanja radnih mjesta, održavanje životnog standarda najugroženijih skupina stanovništva, efikasnije i učinkovitija upotreba upotreba potpora i subvencija i njihovom alokacijom, povećanje konkurentnosti u turizmu i zaštita domaće proizvodnje. Dakle, temeljem toga išli smo na projekciju ukupni državnih prihoda i predlažemo rebalansu proračuna da se ukupni prihodi koji su bili planirani prijedlogom, zapravo proračunom koji je usvojen u 12. mjesecu ovom Viskom domu, od 124 milijarde 636 milijuna, smanje na 116 milijardi i 603 milijuna ili da ukupni prihodi državnog proračuna ovim rebalansom budu smanjeni za 8 milijardi 33 milijuna.

i ovo planirano smanjenje prihoda državnog proračuna očitava jasno kakva je gospodarska situacija u Republici Hrvatskoj. S jedne strane se smanjuje potrošnja što je bilo za očekivati, s druge strane ono što cijelo vrijeme ističemo i ovaj rebalans proračuna i kompletna politika Vlade je borba za očuvanje svakog radnog mjesta, jer iz ovih podataka kolika je bila naplata doprinosa u prva tri mjeseca ove godine i iz podataka koliko planiramo smanjenje u proračunu za ovu godinu, jasno govori da nivo plaća u odnosu na prošlu godinu će biti nešto niže. Nešto zbog smanjenja plaća, a isto tako nešto zbog na žalost gubitka radnih mjesta. Što smo u rashodima državnog proračuna smanjili, jer ukupno smo smanjili rashode za 5,4 milijarde i ukupni rashod državnog proračuna, govorim o središnjoj državi, tako da ne bi bilo zabune kasnije da se u ovaj dio uključuje uključuje i Hrvatske ceste, vode i druge izvanproračunske fondove, dakle ukupni rashodi središnje države su 121,6 milijardi kuna. Najznačajnije smanjenje je na rashode za zaposlene milijardu 389 milijuna. Ovdje kada govorimo o rashodima za zaposlene, ovdje nisu uključene rashodi za zaposlene u zdravstvu, jer plaće u zdravstvu se ne isplaćuju direktno iz državnog proračuna, nego se sredstva transferiraju prema korisnicima, dakle bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama i oni vrše isplatu plaća. Prema tome, rashod plaća što se tiče zdravstvenih je na poziciji Ministarstva zdravstva. Materijalni rashodi su smanjeni za 883 milijuna, subvencije za 318 milijuna, potpore 519 milijuna i naknade građanima i kućanstvima 328 milijuna kuna i ostali rashodi za 972 milijuna kuna. S obzirom da je u proteklim tjednima najviše rasprave bilo oko plaća. S obzirom da je i prilikom donošenja proračuna, prije ustvari donošenja proračuna, za 2009. godinu u 11. mjesecu bilo isto tako puno rasprava dozvolite mi da i vama, a i zbog hrvatske javnosti iznesem nekoliko podataka zašto se išlo na ovakav prijedlog da se nivo plaća vrati praktički na nivo 2008. Prvo iz razloga što i nivo gospodarskih aktivnosti, dakle nivo bruto domaćeg proizvoda će biti na razini 2008. godine, a također kada pogledate rast mase sredstava za plaće u prethodnim godinama, onda ćete vidjeti da je rast sredstava za plaće u prethodnim godinama bio uvijek veći od ukupnog rasta rashoda državnog proračuna. Pa tako možete vidjeti da u prethodnim godinama dakle proračunski rashodi su rasli u 2007. 13,5 u 2008. 9,2 doku su ukupne mase ili rashod za zaposlene rasle 15,2 i 8,6%. Dakle, zbog navedenog rebalansom proračuna smanjuju se sredstva za plaće sa 23,5 na 22,1 milijardu ili za milijardu i 400. Ovdje ponavljam, nema 8 milijardi i 200, 300 milijuna sredstava za plaće koje se isplaćuju u zdravstvenim ustanovama. Kada to zbrojite jedno i drugo, onda ukupna sredstava za plaće u državnom proračunu su vam 31 milijardu i 600 milijuna. I ako tome pribrojim milijardu i 400 milijuna koliko su troškovi prijevoza s posla ne posao, onda možemo reći da zaposlenici njih negdje oko 240 tisuća koji dobivaju plaću na ovaj ili onaj način iz državnog proračuna, ukupni rashodi su 33 milijarde kuna. Također smo rekli da je ovaj rebalans proračuna je održavanje životnog standarda najugroženijih skupina društva, pa ćete vidjeti da sredstva za mirovine koje su planirana proračunom se ne smanjuju, sredstva za porodiljine naknade se ne smanjuju, sredstva za dječji doplatak se ne smanjuju, ali se zato zbog novog Zakona o naknadama za nezaposlene povećavaju i na žalost zbog ovih trendova da će porast nezaposlenosti biti malo veća od onog koji se planirao, sredstva se planiraju da se povećaju u odnosu na 2009. za 10% ovim rebalansom proračuna. Isto tako se 130 milijuna dodatno u Ministarstvu zdravstva osigurava sredstava za socijalnu skrb i to je povećanje od 3,4%. To je zbog povećanja one osnovice sa 400 na 500 kuna. Dakle, koja je karakteristika ovog rebalansa proračuna u odnosu na sve rebalanse i proračune u prethodnim godinama? Dokle dok smo prethodne 4 godine, kontinuirano izdvajali poticajna sredstva za poduzetništvo i poslovno okruženje su se udvostručila, nismo na žalost ovim rebalansom proračuna morali ostaviti na razini kao što je to bilo planirano proračunom 2009. godine. Također je bilo potrebno proizvesti racionalizaciju javnih poduzeća. Istovremeno su povećane subvencije, da tko kažem tri najugroženijim skupinama ili gospodarstva, a to je povećanje subvencija drvnoj industriji, izvoznicima, tekstilnoj industriji i malim i srednjim poduzetnicima, kroz subvencije kamata i kredita i potpora. Ima nešto što se ne vidi u ovom proračunu a to su sredstva koja su osigurana preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Dakle, u petak je potpisan ugovor sa Europskom investicijskom bankom za 250 milijuna eura kredita, od toga je 200 milijuna eura kredita namijenjeno za poticaj malih i srednjih poduzetnika. Također je u proračunu predviđeno 490 milijuna kuna. Jedan dio je za povećanje kapitala HABOR-a a drugi dio je za subvenciju kamata za projekte koje preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj imaju Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo regionalnog razvoja. Dakle, tragom iznesenoga i prihoda i rashoda aktivnosti koje će se odvijati kroz proračun jer proračun je jedini pravni instrument za vođenje ekonomske politike, predlažemo da ovakvim prijedlogom proračuna, deficit središnje države bude 1,4% ili 4 milijarde 975 milijuna a ukupni manjak konsolidirane opće države da iznosi 1,6% ili negdje oko 5,5 milijardi 5,5 milijardi kuna. Dakle, što ćemo osigurati sa ovakvim rebalansom proračuna. Normalna stvar da ima drugačijih ideja, da ima drugačijih prijedloga. Međutim, ono što je notorna činjenica i nju nitko ne može osporiti i bez obzira koliko se mi politički slagali ili ne slagali. A to je da nas sve međunarodne financijske institucije i da nas kompletno i domaće i međunarodno financijsko tržište mjeri i cijeni i ocjenjuje naš kreditni reiting temeljem razine državne potrošnje. Mi možemo govoriti o novim porezima, možemo govoriti o povećanju prihoda. Međutim, postavlja se jedno realno pitanje, da li u ovom trenutku hrvatsko gospodarstvo, da li su u ovom trenutku hrvatski građani spremni prihvatiti i jedno novo porezno opterećenje. Odgovor HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera ne. Mi u ovom trenutku si naprosto ne smijemo dozvoliti luksuz, bilo kakvog novog poreznog opterećenja, hrvatskog gospodarstva i hrvatskih građana. U ovom trenutku ako hoćemo pokazati svoji i politički i ekonomski kredibilitet, onda moramo pokazati da smo u stanju držati razinu potrošnje, sukladno gospodarskoj moći hrvatskog gospodarstva. I to je najbolja, najjasnija poruka onima koji nas promatraju i onima koji nas ocjenjuju. Ovakav rebalans proračuna je sigurno preduvjet da Hrvatska država će moći krajem četvrtog, početkom 5 mjeseca izdati vrijednosne papire. Da će na takav način moći s jedne strane pokriti financiranje deficita a s druge strane reprogram dospjelih obveza iz, pardon iz prethodnih godina. ukoliko država uspješno izda vrijednosne papire, a ja više u to ne sumnjam, na međunarodnom financijskom tržištu mi otvaramo prostor da sva slobodna sredstva koja će imati financijske institucije na području Republike Hrvatske, prije svega tu mislim na poslovne banke, može plasirati u gospodarstvo a isto tako određeni gospodarski subjekti će se moći zadužiti vani. Međutim, oni što je u ovom trenutku vrlo bitno, ono o čemu se u ovom trenutku puno govori, a to su uvjeti pod kojima ćemo se zadužiti mi kao država, uvjeti po kojima će se zadužiti poslovne banke a isto tako i oni poduzetnici koji se odluče na samostalno zaduživanje vani, isto je vrlo bitno pod takvim uvjetima, tj. koja će visina kamatne stope biti. Mi smo išli u ovom smjeru, da nismo išli na smanjenje razine potrošnje državnog proračuna, budite sigurni da kamatne stope, ono što bi o nama mislilo međunarodno financijsko tržište bilo daleko lošije. A kada govorimo o kamatnim stopama, nemojmo se kada nam to paše u pojedinim trenutcima deklaratorno zalagati za to da bi hrvatskim građanima trebalo smanjiti kamate na stambenu štednju. Međutim, postavlja se elementarno pitanje da li sa takvim deklaratornim zahtjevima ćete doći u poziciju da to napravite. Sa ovakvim rebalansom proračuna mi upravo na ovakav način dolazimo u poziciju da se kamate ne povećaju hrvatskim građanima, zašto? Zato što će Hrvatska država sa ovim imati kredibilitet međunarodni, neće se zaduživati sa visokim kamatnim stopama niti poslovne banke, a niti država u odnosu na druge i na takav način će imati nižu kamatnu stopu. kamatnu stopu. A isto tako i poslovne banke će prihvatiti i apel banke da se kamatne stope ne povećavaju. I na kraju ono što se cijelo vrijeme želi nametnuti, ono što se cijelo vrijeme želi imputirati a to je priča sa MMF-om. Ja ću ovdje reći nešto što sam rekao već nekoliko puta, MMF nije nikakva babaroga, MMF je institucija s kojom i Vlada i centralna banka konstantno i i komuniciraju i razgovaraju. Međutim, ja bih podsjetio one koji pričaju a to ću tijekom rasprave imati priliku i citirati, ne bih želio …/Govornik se ne razumije./… što se događa kada potpisujete stand by aranžman, ono što se traži a to je upravo ovo što mi predlažemo ovdje, dovođenje potrošnje na određene razine. I da ne bi tijekom rasprave gubili puno vremena uvjeravajući jedni u druge, dozvolite mi da pročitam koliki su rashodi pojedinih osnovnih stavki u državnom proračunu, pa bi bio zgodno, mogu to kopirati, zastupnicima vladajuće koalicije a i oporbenima da bi bilo zgodno da se kaže zbog hrvatske javnosti kome bi to trebalo skinuti sredstva a kome bi to trebalo dati sredstva. Jer lako je reći, jedan dio kaže u danom momentu mi smo za smanjenje plaća a drugi dio kaže mi smo za povećanje plaća. Prema tome, kada pogledate strukturu državnog proračuna onda ćete vidjeti da se o o rebalansiranom proračunu rashodi za zaposlene su 30 milijardi, mirovine 34 milijarde, zdravstvo, dakle, HZZ-o bez rashoda za plaće 13 milijardi, porodiljne naknade 2 milijarde, obitelj, mladež, međugeneracijska solidarnost 2 milijarde, nezaposleni milijardu i 126, socijalna skrb 2 milijarde 884, branitelji milijardu 356, zbrinjavanje povratnika, izbjeglica 645 milijuna, financijski rashodi, to su troškovi kamata, zaduživanja svih vlada u proteklih 19 godina i onaj dio naslijeđen iz Jugoslavije, jer mi još uvijek imamo otplatu pariškog i londonskog kluba 5 milijardi 249 milijuna i materijalni rashodi 8 milijardi 936. S time da moram reći da tu najveći dio otpada na potrebe Ministarstva obrane, što se tiče našeg standarda za NATO. Dakle, to su osnovni i najveći rashodi državnog proračuna. Ako predlažemo da bi nešto trebalo povećati, onda recimo otvoreno pred hrvatskim građanima i kome bi to trebalo uzeti. Nemojmo se igrati. pričom o povećanjima poreza. Pogledajte sad samo situaciju da smo određene poreze smanjili zbog uvođenja poreza na kapitalnu dobit, a imate danas takvu situaciju kakvu imate na financijskom tržištu, na financijskoj burzi, na što bi ličio državni proračun. I dozvolite mi da zaključim. Kakva bi situacija i kakva bi pozicija i Hrvatske države i ovog Visokog doma i Vlade Republike Hrvatske bila da smo ostavili deficit na 5 ili 6%, da ga nismo smanjili na 0,8%. Dakle, poštovane dame i gospodo, bez obzira na političke razlike, vjerujte ovaj Rebalans državnog proračuna nudi jedan financijski kredibilitet Republike Hrvatske i budite sigurni da svi predstavnici Vlade i Centralne banke nakon ovog rebalansa proračuna će imati daleko lakšu i bolju poziciju za pregovore. Hvala lijepo. Hvala. Odbori. Odbor za financije i državni proračun, predsjednik odbora gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovani ministri i državni tajnici, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 31. sjednici održanoj 27. ožujka 2009. godine Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu i to kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da su posljedice globalne financijske krize jačeg intenziteta od očekivanih, a dostupni makroekonomski pokazatelji za početak 2009. godine upućuju na daljnje usporavanje ekonomske aktivnosti u tekućoj godini. Negativna ekonomska kretanja iz okružja utjecat će na par gospodarskih aktivnosti u Hrvatskoj pa se u 2009. godini predviđa realni bruto pad domaćeg proizvoda na oko 2%. Predloženi Rebalans Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu koristi se kao jedan od instrumenata provedbe antirecesijskih mjera. U takvim uvjetima predlaže se novi Plan prihoda Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu koji se temelji na planiranim makroekonomskim kretanjima i ostvarenim prihoda u 2009. godini. Tako su ukupni prihodi za 2009. godinu planirani u iznosu od 116,6 milijardi kuna što je smanjenje od 8 milijardi kuna u odnosu na prvotni plan. Istodobno se predlaže smanjenje ukupnih rashoda sa 127 milijardi kuna na 121,6 milijardi kuna odnosno 5,4 milijarde kuna manje. Iz navedenih podataka razvidno je da planirani manjak Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu iznosi 5 milijardi kuna ili 1,4% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda, a financirat će se razlikom ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja što je planirano 15,8 milijardi kuna te ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Predloženim Rebalansom državnog proračuna Vlada Republike Hrvatske osigurava održivost fiskalne politike i daje poticaj kroz antirecesijske mjere dodatnom jačanju makroekonomske stabilnosti i očuvanju radnih mjesta i rastu gospodarstva. U raspravi na odboru iznijeto je mišljenje da je predloženi Rebalans državnog proračuna trebalo ranije donijeti te da su sve primjedbe koje je oporba iznosila prilikom donošenja Državnog proračuna za 2009. godinu i dalje aktualne. Izražena je također sumnja u ostvarenje rebalansom planiranih prihoda Državnog proračuna za 2009. godinu što će vjerojatno rezultirati još jednim Rebalansom državnog proračuna do kraja ove godine. Međutim, u raspravi je prevladalo mišljenje da predloženi rebalans državnog proračuna treba podržati iz razloga što se njegovim donošenjem, kao jednim od glavnih kao jednim od glavnih instrumenata provedbe antirecesijskih mjera osiguravaju preduvjeti za poticanje i razvoj poljoprivrede, poticanje malog i srednjeg poduzetništva, a ujedno se povećavaju i izdvajanja za pomoć socijalno osjetljivim skupinama stanovništva. U raspravi je također ukazano na potrebu sustavne analize porezne politike u Republici Hrvatskoj, posebno u dijelu oporezivanja obrtnika budući da nekoliko desetaka tisuća obrtnika ne plaća porez na dohodak, jer plaća niske paušalne iznose koji nisu sukladni razini njihove gospodarske aktivnosti. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 7 glasova za i 4 glasa protiv, odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, kao i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu, Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2009. godinu, Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2009. godinu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, predsjednik Odbora gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, potpredsjednici. Odbor za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu je na 26. sjednici razmotrio Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2009. godinu. Raspravljao je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. Odbor je proveo objedinjenu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna, kao i o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu. Predstavnik predlagatelja naglasio je da ukupni prihodi prema predloženim izmjenama i dopunama proračuna iznose 116,6 milijardi kuna što predstavlja smanjenje od 8 milijardi kuna u odnosu na prihode koji su planirani proračunom za 2009. godinu. S druge strane, predloženim izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se rashodi za 5,5 milijardi koji sada iznose 121,6 milijardi kuna. S tim u vezi, predstavnik predlagatelja naglasio je da se predložene izmjene i dopune proračuna u iznijetim tržišnim uvjetima koriste kao jedan od instrumenata provedbe antirecesijskih mjera koje su usmjerene na reduciranje državne potrošnje, održavanje životnog standarda najugroženijih skupina stanovništva, efikasnije alociranje subvencija i drugo. U raspravi su članovi odbora podržali predložene izmjene i dopune državnog proračuna. iznijeto je mišljenje prema kojem bi sredstva na poziciji financiranja decentraliziranih funkcija trebalo povećati, a ne smanjivati kako je predloženo izmjenama i dopuna državnog proračuna za ovu godinu. S tim u vezi, istaknuto je da niti sredstva predložena u Državnom proračunu za 2009. godinu ne bi bila dostatna za financiranje decentraliziranih funkcija ako se uzme u obzir u kojoj se mjeri smanjuju prihodi lokalnoj samoupravi s osnove poreza na dohodak i u kojoj će se mjeri financiranje decentraliziranih funkcija … /Govornik se ne razumije./… financiranje s pozicije dodatna sredstva izravnavanja za decentraliziranje funkcije. Također, u raspravi je iznijeto mišljenje prema kojem bi trebalo izvršiti preraspodjelu poreza u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao jednu od antirecesijskih mjera, obzirom da će u aktualnim gospodarskim prilikama veliki teret krize biti prevaljen upravo na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu. Hvala. Odbor za pomorstvo, promet i veze? Odbor za pravosuđe? Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik odbora, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo štovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, državni tajniče. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je na svojoj 22. sjednici raspravio Prijedlog izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja. Na početku rasprave većina članova odbora podržala je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu kojim se predlaže smanjivanje deficita kroz kontinuirani spori rast državne potrošnje u odnosu na rast prihoda uz mjere za očuvanje postojećih radnih mjesta, što je prioritetni zadatak te uz druge antirecesijske mjere rebalans predstavlja najbolji način za prevladavanje krize. Odbor je rebalans raspravio posebno u dijelu koji se odnosi na sustav zdravstva i sustav socijalne skrbi. Naglašeno je da je u rebalansu proračuna vidljiv cilj očuvanja socijalnih prava i zaštita socijalno najugroženijih dijelova stanovništva od posljedica recesije, a to je jedna od značajnih antirecesijskih mjera. Kako se rebalansom povećavaju sredstva u sustavu socijalne skrbi, ne smanjuju se nego povećavaju mirovine, ne smanjuju se dječji doplatak i rodiljne naknade, čime se održava standard i ne dira se u socijalna prava, razvidno je da je Republika Hrvatska i u ovim otežanim gospodarskim okolnostima socijalno osjetljiva država, U samom zdravstvenom sustavu u odnosu na 2008. godinu i ovim rebalansom ostaju povećana sredstva u nizu značajnih segmenata. Za opremanje zdravstvenog sustava, za opremanja sustava socijalne skrbi, povećan je u odnosu na 2008. sustav za informatizaciju, za poboljšanje zdravstvene zaštite na otocima, za opremanje sustava telemedicine itd. U unapređenju kvalitete u sustavu zdravstva, značajno su povećana u odnosu na prethodnu 2008. godinu sredstva za prevenciju malignih bolesti kao i za unapređenje transplantacijskog programa. Dosadašnji tijek zdravstvene reforme pokazuje njezin značajan doprinos u osiguranju sredstava kroz povećanje prihoda iz dopunskog osiguranja i iz državnog proračuna. Tako sustav zdravstva u uvjetima globalne krize dobiva dodatna sredstva koja mu jamče stabilnost u 2009. godini. Kako je u daljnjoj raspravi istaknuto, vraćanje osnovice plaća u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi na visinu iz 2008. uz prethodno nepovećavanje zapošljavanja, dovesti će do značajne uštede u zdravstvu. Istodobno upozoreno je i na već prisutan nedostatak liječnika i medicinskih sestara pa se nepovećanje zapošljavanja nikako neće odnositi na zapošljavanje liječnika i medicinskih sestara. Nakon rasprave članovi odbora su većinom glasova za, uz jedan glas protiv predložili Hrvatskom saboru na usvajanje Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za razvoj i obnovu? Odbor za zaštitu okoliša? Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predsjednik odbora gospodin zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmotrio je na svojoj 21. sjednici Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu. Odbor je Prijedlog izmjene i dopuna Državnog proračuna razmatrao kao zainteresirano radno tijelo. U raspravi je konstatirano da su predloženim izmjenama i dopunama državnog proračuna obuhvaćena i sredstva koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina. Tako se u okviru proračunske stavke Savjeta za nacionalne manjine sredstva smanjuju za 455 tisuća 070 ili 1% i to se odnosi uglavnom samo na jednu kulturnu manifestaciju, financiranja udruga nacionalnih manjina ostaju netaknuta. Umanjuju se i sredstva predviđena za Vladin ured za nacionalne manjine za 1,97% i to korekcija sredstva za poslovanje ureda te sredstva za programe za nacionalne manjine i sredstva za programe za Rome. Sredstva predviđena za program obrazovanja nacionalnih manjina smanjile bi se po Prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna za ukupno 5,15%, od toga poticaju obrazovanja za 300 tisuća kuna ili za 8,33%, a posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina za 9,02%, dok bi se sredstva za predškolski odgoj djece nacionalnih manjina za Nacionalni program za Rome i poticaj predškolskog odgoja i predškole za Rome ostala na razini ranije utvrđenoj u proračunu. Korigirala bi se sredstva namijenjena institucijama koje djeluju u sustavu zaštite i promicanja ljudskih prava pa bi se tako sredstva za ured pučkog pravobranitelja smanjila za 0,2%, za pravobraniteljicu za djecu za 4,25, za pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova za 4,8%, a za pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom za 2,73%. Ma da ove korekcije ne izgledaju velike, u raspravi je upozoreno da bi one u praksi ipak mogle značiti otežani rad navedenih institucija. Najviše pažnje u raspravi međutim, što je bilo onda presudno i za glasanje izazvale su promjene proračunskih stavki koje imaju izravne posljedice za osobito osjetljive kategorije stanovništva kao i predloženo smanjenje sredstva za one programe i projekte koji u sebi sadrže razvojnu komponentu. Pa bi takvi trebali biti poticaji za izlazak iz krizne situacije s kojom smo suočeni. Izrađeno je mišljenje da ta dimenzija problema pri predlaganju izmjena proračuna nije dovoljno sagledana. S tim u vezi, posebno je ukazano na iznimno veliko smanjivanje sredstava koji se predlažu u okviru Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva kome se sredstva umanjuju za više od 339 milijuna kuna, odnosno za više od 16%. Smanjivanja na pojedinim programima toliko su visoka da se dovodi u pitanje njihovo ostvarivanje, a da pri tome predlagatelj nije gotovo dao nikakvo objašnjenje. Napominjem da ta sredstva izravno utječu na proces povratka. Istaknuto je tako da sredstva za Program integralnog razvoja lokalne zajednice sredstva za Program povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba za 24,47%, Sredstva za obnovu i izgradnju u ratu oštećenih stambenih jedinica umanjuju se za 23%, za stambeno zbrinjavanje povratnika izvan područja posebne državne skrbi za 50%, za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi za 28,75%, a za financiranje pojedinačnih električnih priključaka od voda, lokalne električne mreže na stambenom objektu koji je izgrađen temeljem Zakona o područjima državne skrbi za 50% Zakona o područjima državne skrbi za 50% Kako se radi o programima od kojih zavisi povratak izbjeglica, prognanika i ratom raseljenih osoba kao i osiguranje elementarnih uvjeta za život na područjima posebne državne skrbi vodoopskrbe stanovništva električnom energijom a koji ujedno poticajno djeluju na građevinarstvo i na druge gospodarske sektore postavljeno je pitanje objašnjenja predlagatelja za takve prijedloge. Slično objašnjenje zatraženo je i za smanjenje sredstava na programima u okviru drugih ministarstava koji rješavaju životna pitanja građana a istovremeno su u funkciji gospodarskog razvoja. Takvih odgovora nije bilo. Također je potrebno istaknuti problem znatnog smanjenja sredstva i to na raznim proračunskim pozicijama namijenjenim ostvarivanju prava osoba s invaliditetom kao jednoj od najranjivijih kategorija stanovništva. Sve ovo kako je u raspravi istaknuto dovodi u pitanje koncepciju predloženih izmjena i dopuna i dopuna državnog proračuna. Nakon provedene rasprave odbor nije podržao predložene izmjene i dopune iz državnog proračuna. Za Vladin prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna glasovala su tri člana odbora, četiri su bila protiv, te dva suzdržana. Hvala. Hvala. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo? Odbor za turizam? Odbor za gospodarstvo? Predsjednik odbora gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani članovi Vlade, potpredsjednici, ministri, poštovane Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora na 22. sjednici održanoj 27. ožujka 2009. razmotrio je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu s pripadajućim prilozima. Odbor je temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna s pripadajućim prilozima raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja je iznio osnovne pokazatelje Rebalansa proračuna za 2009. godinu. Proračunski prihodi smanjeni su sa 124,6 milijardi kuna na 116,6 milijardi kuna, odnosno smanjeni su u odnosu na planirane prihode u 2009. godini za 8 milijardi kuna, dok su rashodi sa 126,9 smanjeni na 121,6 milijardi kuna, odnosno smanjeni su u odnosu na rashode planirane u 2009. godini za 5,4 milijardi kuna. Rebalans je rađen na projekciji pada bruto društvenog proizvoda od aproksimativno 2%, inflacijom od 2,6% te planiranim deficitom državnog proračuna od 5 milijardi kuna ili 1,4% procijenjenog BDP-a, deficitom izvanproračunskih korisnika od 0,1% bruto društvenog proizvoda odnosno ukupnim deficitom opće države od 1,6% BDP-a. Novim planom za 2009. godinu najveće izmjene u poreznim prihodima bilježe prihodi od PDV-a, smanjenje od 4 milijarde kuna, zatim prihodi od doprinosa smanjenje 2,3 milijarde kuna i prihodi od trošarina smanjenje 730 milijuna kuna. Rebalans državnoga proračuna jedna je od ključnih mjera antirecesijske politike Vlade i neophodan je radi očuvanja makroekonomske stabilnosti a bez uvođenja novih poreza uz zadržavanje iste razine mirovina, socijalnih prava i rodiljnih naknada. U raspravi je istaknuto da je štednju neophodno provesti u svim segmentima proračuna, no da je s druge strane radi prevladavanja recesije i izlaska iz ove gospodarske situacije u kojoj se našla i Hrvatska neophodno očuvati one pozicije u proračunu koje su usmjerene na poticanje gospodarstva i poduzetništva. Vezano uz Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u raspravi je istaknuto da je u odnosu na plan za 2009. godinu ono pretrpjelo najmanje izmjene koje su indeksno izražene sa 0,1%. Plan za 2009. godinu bio je oko 37,32 milijarde kuna a novi plan predviđen rebalansom je 37,28 milijardi kuna što čini smanjenje od 35,5 milijuna i najveći dio u iznosu od oko 25 milijuna kuna odnosi se na Ravnateljstvo za robne zalihe. Odbor je pozdravio činjenicu da rebalansom nisu smanjivanje stavke unapređenja poticanja ulaganja, jačanja sposobnosti na području zaštite potrošača, poticanja razvoja malog gospodarstva, jamstava za malo gospodarstvo, sufinanciranja poduzetnika, poticanja poduzetničke infrastrukture, podrška povećanju konkurentnosti i izvoza malih

za oko 44 milijuna kuna, zatim povećanje subvencija kamata za kredite i potpore u iznosu od 10,5 milijuna kuna, povećanje za razvoj obrta u iznosu od 2 milijuna kuna, strategija razvoja sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj sa povećanjem od 300 tisuća te je posebno pozdravljeno povećanje od oko 2 milijuna kuna za obrazovanje obrtnika. Također, u raspravi je istaknut značaj dokapitalizacije Hrvatske banke za obnovu i razvitak od strane države sa preko 200 milijuna što je iznimno važna mjera za poticanje gospodarstva i očuvanje razine gospodarskih aktivnosti a u što krajnjem doprinosi i očuvanju radnih mjesta. Krediti HBOR-a u situaciji smanjenja kreditnih plasmana banaka i povećanja cijena kapitala i na međunarodnom i domaćem tržištu važna su poluga gospodarskim aktivnostima i investicijama u gospodarstvu koje su dugoročno jedini način izlaska iz recesije. Odbor pozdravlja odlučnost Vlade da bez MMF-a mjerama i fiskalne i monetarne politike HNB-a očuva makroekonomsku stabilnost i u ovoj gospodarski iznimno složenoj situaciji poduzme sve kako bi se održala razina gospodarskih aktivnosti i očuvala radna mjesta. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu te pripadajućih odluka. Hvala Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo? Predsjednik odbora gospodin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. Hvala. podnosim u ime Odbora za zaštitu okoliša i Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo koji su održali zajednicu sjednicu na tu temu. Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora raspravili su na zajedničkoj sjednici održanoj 26. ožujka 2009. godine prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu., te prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. godinu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 25. ožujka 2009. godine. Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora, raspravili su prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu kao zainteresirana radna tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se financijska kriza koja je započela krizom hipotekarnih kredita u SAD-u, postupno počela prelijevati u realni sektor na globalnoj razini, te da najnovije projekcije makroekonomskih pokazatelja iz međunarodnog okruženja ukazuju na jači intenzitet ekonomske krize od ranije očekivanog. Ovaj pad globalne gospodarske aktivnosti posebno u našem okruženju rezultira negativnim učincima i na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, pa se u 2009. godini predviđa elani pad bruto domaćeg proizvoda od oko 2% uz prosječnu inflaciju od oko 2,6%. Navedeno uvjetuje planiranje niže razine očekivanih prihoda državnog proračuna od prvotno planirane. Rebalansom državnog proračuna ukupni prihodi smanjuju se za 8 milijardi kuna u odnosu na prvotni plan, te iznose 116,6 milijardi kuna, a rashodi se smanjuju za 5,4 milijardi kuna, te iznose 121,6 milijardi kuna. Ukupni manjak državnog proračuna za 2009. godinu projicira se na 5 milijardi kuna, odnosno 1,4 procijenjeno BDP-a. Ministrica zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva naznačila je da je ukupno razdjel ministarstva smanjen za 208 milijuna 887 tisuća i 751 kunu od čega se planirana sredstva za glavu u ministarstvu smanjuju za 28 milijuna 234, 950 kuna, odnosno za oko 8%, a glavne uštede planiraju se smanjenjem sredstva za plaće, materijalne rashode, posebno intelektualne i osobne usluge. Kao glavnog nositelja ukupnog smanjena razdjela od 208 milijuna kuna, istaknula je smanjenje planiranih sredstava za glavu Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i to za 179 milijuna 253 i 651 kunu. Navedeno smanjenje uvjetovano je dinamikom realizacija izgradnje stanova za koje ova agencija ugovorila kupnju s Gradom Zagrebom. Naglasila je da će predloženi rebalans i nadalje osigurati dobru realizaciju programa stambenog zbrinjavanja invalida iz Domovinskog rata, povratnika te izgradnju stanova u sklopu programa društvenog poticajne stanogradnje. Ujedno se kratko osvrnula na planirana sredstva na Program zaštite okoliša, te prostorno planiranje s naglaskom na planirana sredstva za izradu poslovnih planova. Državni tajnik Ministarstva kulture naveo da se ukupni razdjel ministarstva smanjuje za 55 milijuna 737 tisuća 977 kuna, odnosno 5%. Od čega se rashodi za zaposlene smanjuju za 15 milijuna Sredstva za zaštitu i očuvanje prirode smanjuju se za 3 milijuna 758, 396 kuna, odnosno 4,9%. Od čega se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnih parkova, parkova prirode i državnog zavoda za zaštitu prirode smanjuju za 2,7 milijuna kuna. A temeljni nositelj je planirano smanjenje sredstava za plaće zaposlenih. Sredstava namijenjena za program zaštite prirode rebalansom su smanjena na dvije pozicije, i to su izgradnja, održavanje i opremanje javnih ustanova za zaštitu prirode za 700 tisuća kuna, te tekuće donacije u novcu za zaštitu prirode za 300 tisuća kuna. Zaključeno je iznesena ocjena da će se uz rebalansom predviđena sredstva realizirati planirani projekti zaštite i očuvanja prirode. Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva istaknu je da se ukupno razdio ministarstva smanjuje za 339 milijuna 803 tisuće

Tijekom uvodnog izlaganja predsjednica Odbora za zaštitu okoliša zatražila je dodatno pojašnjenja o planiranim kapitalnim investicijama Hrvatskih voda za koje je državni tajnik naglasio da se nastavljaju predloženom dinamikom. Pomoćnica direktora za financije i financijsku podršku u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukazala je na rebalansom planirano smanjenje prihoda poslovanja fonda od 257 milijuna i 600 tisuća kuna, te rashoda poslovanja od 223 milijuna 834 tisuće 431 kunu. Vezano uz planirano smanjenje prihoda, istaknula je da se polazeći od očekivanog pada gospodarske aktivnosti u 2009. godini kao jednoj od poticajnih mjera pristupilo i smanjenju naknada obveznicima plaćanja izmjenama Pravilnika za posebne kategorije otpada. Sukladno kretanjima na prihodovnoj strani, predviđene se određene uštede na rashodnoj strani.

planiran suficit fonda u iznosu od 219 milijuna 335 tisuća i 631 kunu. Tijekom rasprave u jedinom kritičkom osvrtu u odnosu na predloženi i obrazloženi rebalans, iznijeto je stajalište da se već prilikom donošenja Državnog proračuna za 2009. godinu, a u kontekstu financijske krize nisu u cijelosti sagledali makroekonomski pokazatelji između danog okruženja te njihov utjecaj na gospodarstvo Republike Hrvatske. Iznijeta je ocjena da predloženim smanjenjima nisu učinjene suštinske izmjene državnog proračuna, a samim tim ni stvorene pretpostavke za rast zaposlenosti i gospodarstva, te da je za očekivanje novi rebalans tijekom ove godine. Izraženo je mišljenje da je ovako planiran državni proračun razvojan, a u tom smislu podcrtana je uloga HBOR-a u financiranju gospodarstva te njegova sadašnja slaba financijska pozicija. Nasuprot prethodnom, prethodno iznesenih stavova, istaknuto je da su prilikom donošenja državnog proračuna za 2009. godinu u cijelosti sagledana ekonomska kretanja kako u međunarodnom okruženju, tako i u Hrvatskoj, te da su najnovije projekcije i kretanja pokazala da ekonomska kriza i jačeg intenziteta od ranije očekivanog. Ovako koncipirani rebalans proračuna instrument je provedbe antirecesijskih mjera, reduciranja državne potrošnje, očuvanje makroekonomske stabilnosti radnih mjesta. Ujedno je kao primjer razvojne komponente, navedeno povećanje zaposlenosti kroz provedbu projekata vezanih uz zaštitu okoliša i gospodarenje posebnim kategorijama otpada. Istaknuto je da su s ciljem jačanja financijske pozicije HBOR-a osigurana dodatna sredstva od međunarodnih financijskih institucija u iznosu od 400 milijuna eura za pomoć gospodarstvu. Nakon proveden rasprave, odbori su većinom glasova, Odbor za zaštitu okoliša sa 7 glasova za i 1 glasom protiv i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo sa 7 glasova za i 1 glasom protiv, odlučili Hrvatskom saboru predložiti donošenje Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Predsjednik Odbora, gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodo ministri, kolegice i kolege. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, na svojoj 14 sjednici održanoj 27. ožujka 2009. godine raspravljao o Prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlade Republike Hrvatske aktom od 25. ožujka. Odbor je navedenom prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti kao zainteresirano radno tijelo. Predstavnica Vlade je obrazložila potrebu Izmjena i dopuna državnog proračuna za 2009. godinu ukupnim smanjivanjem gospodarske aktivnosti u tekućoj godini i realnim padom bruto domaćeg proizvoda, smanjenjem potrošnje te padom prihoda od PDV-a. Uzevši u obzir i negativna gospodarska kretanja u okruženju bilo je potrebno prvotni plan za 2009. godinu 127 milijardi kuna smanjiti na 121,6 milijardi kuna. navedenog se vidi da je planirani manjak Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu 5 milijardi kuna ili 1,4 procijenjenog bruto domaćeg proizvoda. Ovaj rebalans proračuna jedna je od temeljnih antirecesijskih mjera kojima se osigurava održivost fiskalne politike i poticaj o jačanju makro ekonomske stabilnosti očuvanju radnih mjesta i rastu gospodarstva. Prije rasprave predstavnica Vlade dodatno se osvrnula na stavke proračuna od posebnog interesa ovog odbora. One namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Rasprava koja je uslijedila odnosila se prije svega na spomenute stavke proračuna koje se odnose na protporu projektima iz oblasti kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i informiranja. Raspravljalo se o realnim potrebama, tj. o gorućim problemima Hrvata u Bosni i Hercegovini, hrvatske nacionalne manjine u europskim zemljama i hrvatskog iseljeništva. Konstatirano je kako svaka od ovih skupina naših sunarodnjaka ima specifične potrebe i očekivanja te da su one stavke proračuna koje su izmijenjene mijenjane u skladu sa prioritetima i potrebama vodeći računa o svim redovitim i započetim projektima. Tako su osigurana sredstva, istina nešto umanjena za projekte od osobitog interesa za naše sunarodnjake koji žive izvan Hrvatske među kojima su prije svega potpora obrazovnim, znanstvenim, zdravstvenim i kulturnim institucijama Hrvata u Bosni potpora projektima očuvanja hrvatske kulture i jezika u iseljeništvu i kod hrvatske nacionalne manjine u europskim zemljama, potpora obostranoj medijskoj povezanosti i informiranosti Republike Hrvatske i Hrvata u svijetu kao i potpora Hrvatskoj matici iseljenika zaduženoj za različite projekte namijenjene prije svega Hrvatima u iseljeništvu. Iskazano je zadovoljstvo da se nije mijenjala stavka koja se odnosi i na projekt potpore povratka Hrvata u Bosnu Neke razlike u stajalištima koje su se mogle čuti na odboru odnosile su se prije svega na viđenja prioriteta i učinkovitost pojedinih projekata. U daljnjoj raspravi iznesen je prijedlog koji je podržan od strane odbora da se općenito Hrvate u susjednim zemljama, a naročito Hrvate u Bosni i Hercegovini dodatno uključi u projekte koji će biti financirani iz europskih fondova, te da se hrvatske stručnjake angažira u kreiranju i potpori pojedinih projekata kao i institucionalnom jačanju tamošnjih hrvatskih kapaciteta. Konačno, na odboru je dana potpora Vladi Republike Hrvatske da u ovim teškim gospodarskim okolnostima racionalizira potrošnju proračunskog novca i na taj način sačuva, financijsku, gospodarsku i socijalnu stabilnost. Stabilnost Republike Hrvatske naglašeno je jest interes ispred svih interesa za što odgovornost dijele i Hrvatska i Hrvati izvan Republike Hrvatske. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 7 za, 2 protiv, 1 suzdržan odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Izmjena i dopuna Državnog proračuna Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege, poštovani ministre financija, prema vama osjećam naročito poštovanje, jer ste u svakoj situaciji spremni na svoja jaka pleća preuzeti odgovornost za ono što bi trebalo biti tuđa odgovornost. Dakle, za informaciju onima koji ne znaju, premijera danas nema među nama, ne mora biti uvijek ovdje, niti ja nisam uvijek ovdje, on je predsjednik Vlade, dakle ima 90% vremena druge obaveze. Međutim, u situaciji u kojoj se raspravlja u kojoj ministar reče i ponovi nekoliko puta temeljnom instrumentu ekonomske politike, u državi u kojoj se javno troši kao što se troši u Hrvatskoj, važnijeg dokumenta nema, važnijeg dokumenta nema. U ovom trenutku premijer se nalazi, odnosno nalazio se na sastanku skupine za pripremu sanita za NATO, znate šta je to? To je skupina koja razgovara o tome kakav će bit protoko, tko će gdje sjediti, tko će ustati kada se bude svirala koja firma, evo naše kolege su došli sa toga sastanka, to je preći posao u ovom trenutku. To je preći posao. Toga gospodo, gospođe i gospodo nema niti u jednom europskom parlamentu, niti u jednoj europskoj demokraciji. No u redu, sada nam je jasno koliko je sati. Od čega da počnem? Naročito je intrigantno bilo ministrova izjava da će nakon ovog rebalansa proračuna hrvatski kreditni reiting biti stabilniji pa je to doveo u svezu sa rastom, kako reče kredita na stambenu štednju, vjerojatno je mislio stambenih kredita. i onda će, dakle, rečeno je kredita na stambenu štednju i onda će …/Govornik se ne razumije./… biti stabilnije, banke će se valjda jeftinije zaduživati u inozemstvu i kamate na kredite neće rasti. U tome ima zrno istine, ali iz tog zrna klija nešto sasvim drugo, klija jedna druga istina a ona glasi da mnoge države koje ste spominjali, a naročito velike države, pa i neke male države, koje malo sustavnije vode ekonomsku politiku imaju veće proračunske deficite, prevelike, nevjerojatno velike u odnosu na ono što se do prije godinu dana smatralo neprihvatljivim, ali da kamate na kredite ne rastu. Zato jer imaju druge izvore, imaju druga sredstva. U ovome što ste rekli se nažalost krije klica velikog stabla istine, a to je da je Hrvatska totalno zadužena i da nema prebijenog eura za ono što je važno, za standard građana, pa i za kredite ako hoćete, pa i za stabilnost sustava, kada smo pozivali kao i premijer na to da banke ne povisuju kamate na već ugovorene kredite koji se isplaćuje, pozivali smo da se načelno poštuje jedan temeljni društveni dogovor. Dok građani pošteno vraćaju svoje dugove koji su im sve veći i veći teret, banke bi se trebale suzdržati od onoga na što formalno prema nekakvim potpisanim ugovorima imaju pravo. I to ćemo ponavljati jer nam je do toga stalo. Ne možemo to silom spriječiti. Ali je važno da se krediti, kamate na kredite koje građani, koje mnogi među vama u krajnjoj liniji, plaćate uredno svaki mjesec, pa tako stotine i stotine tisuće majki, očeva hrvatskih obitelji ne diraju, kao što se ne diraju u Engleskoj, kao što se ne diraju u Škotskoj gdje banke propadaju, ali gdje država ulazi, intervenira koliko već može. Dakle, u tom sjemenu istine, iz tog sjemena istine koji ste rekli izrasta jedno sasvim drugo stablo. Mi bismo trebali biti sretni zbog toga što se ne diraju sredstva za privatni sektor, za gospodarstvo, poticaju, što ostaju isti. Nekoliko puta ste vi i premijer spomenuli, ne nekoliko puta, desetak puta, da je ovo borba za radna mjesta. Ovo je borba za radna mjesta u javnom sektoru i njih treba očuvati. Ali ta radna mjesta i taj sektor ne stvara bogatstvo, ne stvara novu vrijednost. To se događa u privatnom sektoru. Tu niste napravili nikakav iskorak. Sad možemo razgovarati je li to bilo moguće ili nije bilo moguće, u kakvu smo se situaciju uopće doveli nakon svih ovih mjeseci i godina, ali je činjenica da se borba za radna mjesta ne vodi u javnim službama, nego se vodi u privatnom sektoru, u poticajima tom privatnom sektoru. Tu bi se valjda trebalo dati najviše. Toga ovdje nema. Ne možemo bit zadovoljni postignutom razinom i činjenicom da smo tu skromnu razinu tek održali. I ništa više od toga. Temeljni problem Hrvatske države je silna stravična centraliziranost i ogromna javna potrošnja. I to već svatko u ovoj zemlji zna i zato ovaj problem sa bankama, sa njihovim zaduživanjem u inozemstvu, sa činjenicom da im je država u Hrvatskoj uzela puno novaca, na kraju trebalo joj je dakle da servisira svoje dugove, svoje potrebe, svoja proračunska obećanja i sada novaca u bankama nema. Po taj novac moraju ići u inozemstvo, a tamo je taj novac skup. Eto to je turobna, nažalost u ovom trenutku pomalo turobna hrvatska slika i nju trebamo mijenjati. Ne možemo je promijeniti ovim rebalansom, možemo je promijeniti samo korjenitim, temeljitim zahvatima. Ako ovdje sad govorimo o tome da je Hrvatsku potrebno decentralizirati, po tko zna koji put ponavljamo stvar u koju vjerujemo, koju ovim rebalansom proračuna ne možemo učiniti jer to je naprosto puno zahtjevniji, dublji proces, ali samo ako od njega krenemo imat ćemo stabilniju državu, zdravije financije, većinu odgovornost ljudi koji žive u svojim gradovima, općinama, sredinama za ono što stvaraju i za ono što troše. Na ovakav način, na ovakvoj razini centraliziranosti Hrvatska država će uvijek biti skupa, uvijek biti neučinkovita, uvijek se rastezati puno više nego što se može pokriti. Govorimo o novim porezima. Pa naravno da nitko od nas nije za nove poreze koje će ubiti ljudima volju i želju za time da rade, da stvaraju, da zarađuju, da plaćaju porez i da redovno isplaćuju svoje radnike. Naravno da kad se govori o nekim porezima, o nekim novim porezima, da se ne govori o porezima koji će dovesti do zatvaranja radnih mjesta u privatnom sektoru. To ne, ali o porezima na imovinu, o porezima na enormnu imovinu, o tome o čemu govorimo zadnjih nekoliko godina to da. I to ne način da se to izvrši i da se time manipulira kao što je rađeno u onoj zadnjoj izbornoj kampanji kada se naš zahtjev, naš prijedlog da se razmisli o uvođenju poreza na kapitalnu dobit, o uvođenju poreza na veliku imovinu pretvorilo plašeći narod u porez na zemlju i kravu. To ne. Pa to znamo da nije istina. Ima izvora, ima sredstava, ima imovine koja se može oporezovati i mi vrlo dobro znamo koja je to. Uostalom, to misle i sindikati. Mislim da to misle svi oni koji se toga bojati ne trebaju, a čak i oni koji imaju, a takvih je mnogo, zakonito stečeno imovinu, toga se bojati ne trebaju. Dakle, to su novi porezi. Tako funkcionira i američko društvo. U Americi i Britaniji je porez na kapitalnu dobit normalna činjenica. 25% je već godinama, al da se na to ne vraćamo, da ne budem dosadan. Dakle, u ovom trenutku kada se ostaje na istoj razini poticaja, na istoj razini borbe za realni sektor, za ono što je hrvatska šansa, hrvatsko bogatstvo, hrvatska kreacija, eventualno hrvatski izlaz u svijet, puno više se ne može očekivati. Mi možemo sada govoriti ovo ili ono, možemo govoriti kupujmo hrvatsko. Ja ću s ove govornice preuzeti na sebe odgovornost da upozorim i na zov protekcionizma i na to da kad državnici i ministri govore, kad javni dužnosnici govore, da budu svjesni što je svjetsko gospodarstvo, što je slobodna trgovina, koje je hrvatsko mjesto u slobodnoj trgovini i koje su opasnosti i zamke protekcionizma. Ja bih najradije kupio hrvatski auto, hrvatske cipele, hrvatski namještaj, sve hrvatsko kada bi to bilo moguće. Međutim, ne mogu. Prije nego što kupujemo hrvatsko, moramo proizvoditi hrvatsko u onoj mjeri u kojoj se to isplati. Da bi smo proizvodili pa treba nešto i pomoći. To je taj zatvoreni krug. Inače, mi smo dio slobodnog svjetskog tržišta, slobodne razmjene u kojoj ako govorimo ponavljamo cijelo vrijeme kupujmo hrvatsko, a ne nudimo ništa adekvatno jer nema poticaja adekvatnih, jer nema kvalitetnih proizvoda, onda ćemo se ako budemo preglasni u tome, suočiti sa kupujmo bavarsko, kupujmo njemačko, kupujmo američko, ljetujmo u Bavarskoj, ljetujmo u Sloveniji. Mi smo mala zemlja koja je itekako ovisna o svjetskoj razmjeni, o razmjeni roba i usluga i kada o tome govorimo moramo biti jako svjesni da ne izmičemo stolicu ispod koje sjedimo. Hrvatska je zemlja koja treba i može puno više nego danas, danas ustvari jako malo, profitirati od slobodne svjetske razmjene, od razmjene roba i od razmjene usluga. I to treba jasno reći. Treba isto tako jasno reći da ne treba zazivati nekakve demone i pričati o plaćama u privatnom sektoru i plaćama privatnih menadžera. Kaj god. Javnim sektorom se pozabavimo, ograničimo plaće u javnom sektoru, a u privatnom sektoru neka poslodavci, vlasnici kapitala, poduzeća plate svoje menadžere koliko god hoće, do onog trenutka dok redovito, pošteno i pristojno plaćaju svoje radnike. Poštena plaća za pošten rad. Ovo su teški trenuci i u tim trenucima se od populističkih izjava treba suzdržati. To je moj apel. Mi prije nekoliko mjeseci, kao što vidite, nismo ulazili u genezu i u rekapitulaciju svega onoga što smo čuli sa ove govornice, iz medija o dobrom stanju hrvatskog gospodarstva, o tome da će nas recesija zaobići na to se neću vraćati. Neću se vraćati na prethodne vlade, ni na Tita …/Govornik se ne razumije./… imao dovoljno tema za razgovor na temelju onoga što se dogodilo u zadnja tri ili četiri mjeseca. Mi nismo davali amandmane za taj proračun u 12. mjesecu jer smo tvrdili da je proračun nepopravljiv i da neće izdržati niti nekoliko mjeseci. To se pokazalo točno. Jesmo li zbog toga sretni? Likujemo li zbog toga? Ne. Ne. Za kraj, klub SDP-a neće podržati ovaj rebalans proračuna jer ga vidimo jednako nedostatnim i slabim kao i sam proračun. Ne vidimo u njemu odgovore na hrvatsku krizu i na izazove i s obzirom da premijer, i stvarno mi je žao da danas nije ovdje s nama i stvarno ne mislim da bi stalno trebao biti ovdje, ali čujte. Protokolarni sastanci su očito važniji od rasprave o rebalansu proračuna. Protokolarni sastanci su važniji, pa onda za kraj jedna latinska poslovica koja najviše govori o ovom proračunu: "Quod ab initio non valet, in tractu temporis, non convalescere". "Što ne valja od početka, s vremenom se ne popravlja".

odgovor hrvatske Vlade i Slovenije na prijedlog Olija Rehna i taj, kako bi se deblokirali pregovori sa Europskom unijom i taj se prijedlog sada i priprema, odgovor na taj prijedlog se priprema. Zajedno ga pripremaju i Predsjednik Republike i predsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova. To je dakle, vi niste bili u ono vrijeme kada sam ja to objasnio. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi, gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod gospodina Milanovića koji je rekao da se ovim rebalansom ne diraju sredstva za gospodarstvo i da na tom dijelu nije napravljen nikakav iskorak. Iskorak je napravljen već donošenjem proračuna za 2009. godinu gdje su sredstva za razvoj i poduzetništvo u odnosu na 2008. godinu … i to je iskorak, povećanje sredstava za poduzetništvo od 30%. Isto kao i jačanje uloge HBOR-a koja i ovim rebalansom dolazi do izražaja, a informacijama koje smo dobili od ministra Šukera gdje se stvara mogućnost za nova kreditna zaduženja našim poduzetnicima. Isto tako, podsjetiti ću gospodina Milanovića da u Hrvatskoj može kupiti hrvatske cipele koje se proizvode u Borovu, da može kupiti hrvatski namještaj koji se proizvodi u drvnoj industriji diljem Hrvatske i mislim da mi svi skupa, uključujući i gospodina Milanovića moramo povikati odavde iz Hrvatskog sabora: "Kupujmo hrvatsko!". Hvala. Drugi ispravak, gospodin zastupnik Mario Zubović. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Moram ispraviti gospodina Milanovića koji je rekao neistinu da je predsjednik Vlade na jednom protokolarnom sastanku u svezi NATO saveza. Ti sastanci su redoviti i na tom sastanku je bio Predsjednik države, predsjednik Sabora, potpredsjednici Sabora, uključujući i gospođu Antunović, čelnici parlamentarnih stranaka. Je li vama to smiješno gospodine Milanoviću? Vi ste htjeli obmanuti hrvatsku javnost da je to protokolarni sastanak, to nije protokolarni sastanak. I to je neistina gospodine Milanoviću, a gospodin Sanader, predsjednik Vlade sa Predsjednikom države i sa ministrom vanjskih poslova dogovoriti odgovor gospodinu Rehnu. Možda to niste znali, a ja mislim da ali ste to znali, samo ste bili zlonamjerni. hvala lijepa. Molim vas. Dobro je. Nemojte. Zašto se opet radi ono što je ružno, što smo, svi se s time ne slažemo da se kolegama i kolegicama isključuje mikrofon? I mikrofon? I gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, ispravio bih netočan navod gospodina Milanovića koji je konstatirao da Vlada ovim rebalansom proračuna vodi borbu za očuvanje radnih mjesta, ali da se to odnosi isključivo na javni sektor, a da tu nema ništa za radna mjesta u gospodarstvu. Naime gospodine Milanoviću, ja sam u ime odbora ovdje govorio o nekoliko stavki koje su se povećale, pa tako imamo poticanje izvoza je povećano, zatim povećanje subvencija kamata za kredite i potpore, zatim povećanje sredstava za razvoj obrta, za Strategiju razvoja sustava javne nabave itd., itd. I isto tako najavljena je dokapitalizacija preko 200 milijuna kuna Hrvatske banke za obnovu i razvitak. To ne ide javnim službama, nego ide poduzetništvu i gospodarstvu. A isto tako, ono što se treba znati dakle da je i smanjenje javne potrošnje, rasterećenje gospodarstva i doprinos razvoju gospodarstva. Hvala. Imamo još ispravak, gospodin Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Ispravio bih netočan navod kolege Milanovića koji je kazao, citiram: "Država je bankama uzela novac, novaca u bankama nema." Taj navod nije točan jer u bankama novaca ima. Samo štednih depozita građana i hrvatskog gospodarstva nikada više nego danas. Čak 190 milijardi kuna, a čak i ukidajuća regulatorna mjera Hrvatske narodne banke prošle godine kada je ukinula tzv. GOP, Graničnu obveznu pričuvu i time oslobodila više od 4 milijarde eura. Poslovne banke u Hrvatskoj do danas nisu iskoristile ni 50% tog potencijala. Hvala lijepo. Ispravak, gospođa Nevenka Majdenić. Izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo, zastupnik Zoran Milanović je rekao da se rebalans proračuna ide na zadržavanje radnih mjesta u javnom sektoru, a ne u privatnom sektoru. Djelomično je to ispravio i gospodin gospodin Dragan Kovačević. To je zaista netočna tvrdnja jer se uz zadržavanje radnih mjesta u javnom sektoru ide i na zadržavanje radnih mjesta i u privatnom sektoru kroz povećanje subvencija drvnoj industriji, izvoznicima, tekstilnoj industriji, malom i srednjem poduzetništvo kroz subvencije kamata na kredite i potpore. Ja znam da je proračun ali ga zaista treba odgovorno proučiti, a ovo su tako jasni podaci, prema tome zbog javnosti treba reći da se ide u cilju zadržavanja radnih mjesta i u javnom sektoru, ali isto tako i u privatnom sektoru. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak, gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, moram ispraviti netočan navod gospodina Milanovića koji je rekao da u Hrvatskoj nema hrvatskog namještaja, nema hrvatskih cipela a ako ima onda su nekvalitetni. Meni bi bilo jako drago evo kolega Milanović da je malo manje opsjednut premijerom Sanaderom pa da se spusti u trgovine i salone vidio bi da ima izuzetno kvalitetnog hrvatskog namještaja. Jest da je drvna industrija sad u problemima ali vrlo kvalitetnog, da ima i kvalitetnih cipela ali treba otići pa pogledati. Ovo je mislim uvredljivo za sve one koji su doveli do ove razine a ona je u ovom trenutku vrlo visoka proizvodnja namještaja prije svega.

Ispravljam netočan navod gospodina Milanovića koji je kazao da nemamo kvalitetnih proizvoda. Mislim da Hrvatska ne samo da ima kvalitetnih proizvoda nego ima i proizvoda koji su čak i mnogo bolji od mnogih inozemnih proizvoda. Mislim da je to uvredljivo za hrvatske proizvođače, takvu je konstataciju rekao. I u nastavku ispravljam u vezi latinske poslovice "što ne valja od početka neda se popraviti". Ta poslovica zaista postoji samo mislim da je usmjerena na krivu stranu, trebala je biti usmjerena na nekog drugog lidera. gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. da je premijer Sanader na nevažnom sastanku. Ispravno je kazati da je premijer Sanader na vrlo važnom sastanku. Gospodin Milanović rijetko dolazi u sabornicu i to uglavnom kad je premijer Sanader u sabornici. Jutros ste krivo procijenili. Ja vjerujem da je premijer znao da ćete danas biti tu da bi on podesio svoje obaveze da dođe da vas vidi a vi bi mu možda priopćili rezultate referenduma za NATO. Hvala. Molim vas, koncentrirajmo se na ispravak. Tko god ne kaže ispravljam navod pa kaže koji navod navod oduzimat će se riječ za to. Molim vas lijepo, ne govorim u odnosu, Vukić je citirao nešto. Molim vas, citirajte što ispravljate. Hvala lijepa. Idemo dalje. U ime HSLS-a i HSU-a gospodin zastupnik Ivan Čehok. Gospodine predsjedniče, ministre, gospođe i gospodo zastupnici. U ovih desetak godina u dva svoja mandata sada već s trećom Vladom ja sam se doista iskreno i toplo ponadao kao građanin ove države ne samo ili prvenstveno kao saborski zastupnik dvama korizmenim proračunima koje smo donosili, onome 2000. godine i onome 2004. godine. Doista sam se nadao da će to biti pravi korizmeni proračuni, da će to biti proračuni koji će konačno suzbiti neumjerenost države, javnih vlasti u trošenju, da će to biti proračuni koji će doista dovesti do odricanja, do tzv. posta i nemrsa u prekomjernom trošenju kako onoga što smo zaradili tako nažalost i onoga što nismo uspjeli zaraditi. Međutim, nažalost i one 2000. i one 2004. bili su samo izrazi želja, bili su samo na neki način shvaćanje da doista u Hrvatskoj trošimo ono što ne proizvedemo, da se koristimo dobrima koja nismo uspjeli stvoriti i tek s ovim rebalansom imamo doista jedan pravi korizmeni proračun, tek sada imamo doista pravo stezanje i rezanje, tek sada doista imamo pravo odricanje, tek ćemo sada nažalost zajedno sa svim građanima ove države i što je najgore s gospodarstvom ove države naučiti da ne možemo živjeti kao age i begovi, da se ne možemo ponašati kao bogovi …/Govornik se ne razumije./… koji stvaraju iz ničega jer se iz ničega ne može stvoriti, nego da moramo početi živjeti kao obična raja a ne kao age i begovi. Moramo početi štedjeti, moramo početi trošiti samo ono što je pred nama i samo ono što u dogledno vrijeme možemo proizvesti i privrediti. Ovo je doista proračun obuzdavanja prekomjernih apetita i neumjerenosti u trošenju. I što prije to svi zajedno shvatimo to ćemo prije izbjeći zamke da danas raspravljamo na način da bi lijevi trošili nešto štedljivije, desni desnom rukom, lijevi lijevom rukom, valjda u središtu ne znam čime. Apetiti su apetiti. Imali smo ih i prije, imamo i danas. Apetiti su naravno fiziološki i psihološki gledano nešto što je jako teško suzbiti, nešto što ne splažnjava i ne umanjuje se tako lako. Naročito to svi znamo tu sliku što su apetiti nažalost nešto što nastaje s uvjetovanim refleksom. Sa svakom pripremom državnog proračuna doista se događa uvjetovani refleks svih korisnika. Svi počnu prekomjerno sliniti i svi očekuju da će upravo njihovi apetiti biti zadovoljeni. I onda je na ministru najteže, na ministru financija da mora od onoga što je premalo pokušati dati mrvice svima. On je simbolički gledano kao čovjek koji ima jednu tortu koju mora podijeliti na jednake dijelove a da unaprijed ne zna uopće koliko će ljudi koristiti. To je nije moguće. To je naprosto zadatak koji nitko ne može napraviti. I zato mislim da je dobro, bilo bi bolje da smo to napravili iz naših unutarnjih razloga i stoga što je konačno prevladalo uvjerenje da u ovoj državi ne možemo trošiti nešto što nismo privredili, da u ovoj državi ne možemo trošiti na taj način da prodajemo obiteljsko srebro i najvrjednija dobra koja smo stvorili, da u ovoj državi ne možemo živjeti kao age i begovi na temelju zaduživanja i na temelju toga da postajemo ovisni o drugima, financijski ovisni, gospodarski ovisni, pa na kraju onda i politički ovisni i da na žalost u ovoj državni upravo mi zastupnici i mi koji obnašamo javne dužnosti ne smijemo svojim primjerom pokazivati da generiramo tu prekomjernu opću potrošnju. I zato mislim da je ovo rebalans otrežnjenja koji kao što sam rekao je zapravo nas to opet kao uvjetovani refleks, opet kao posljedica toga da je cijela Europa zapala u financijsku i gospodarsku krizu. Ova kriza je za nas konačno prilika da shvatimo da smo je i mi proizvodili. Ova kriza je za nas prilika da se jedanput konačno uhvatimo u koštac s time da radimo ono što ne smijemo, da trošimo ono što nemamo. Ako to budemo mi dokazali svojim primjerom, onda će jednako tako to shvatiti i oni koji ovise o državnom proračunu, ali također i oni koji privređuju dobro ovoj državi dakle gospodarstvo. Mi se u klubu posve slažemo da treba smanjiti sve ono što je Vlada predložila. Uvjereni smo međutim da će ponovno doći vrijeme kada ćemo morati još više smanjivati. Nemojmo se gospođe i gospodo zavaravati i kada smo donosili proračunu, ovdje s ovog mjesta sam govorio da neće izdržati. I sada vam kažem da i ovaj rebalans neće izdržati. Mi očito nismo svjesni pod pritiskom, naravno i naše javnosti, pod iz ovom … /Govornik se ne razumije./ … lokalnih izbora, ali i zbog tih naših stalnih svađa, podmetanja, nadmetanja i razmetanja frazama u ovome Saboru i tih naših stalnih političkih kavgadžijskih, da to tako nazovem rasprava, kao da smo u krčmi. Nismo na žalost svjesni da je cijela Europa u krizi, da je samo primjerice, nedavno sam posjedio Španjolskoj izgubljeno u 2,5 mjeseca 400 tisuća radnih mjesta i da je Španjolska država istoga trena, ali istoga trena, sve one koji su ostali bez posla na poljoprivredu na jug Španjolske. Ja vas pitam što smo mi učinili? Nama zemlja stoji prazna, mi ne možemo organizirati ni osnovnu poljoprivrednu proizvodnju, nego uvozimo poljoprivredne proizvode. Ne pitam ja to samo Vladu, nego pitam sve nas, jer je to stvar i lokalne samouprave, i područne samouprave, pa i svih nas i to je naša odgovornost. Niti ste to učinili vi, ni mi sada. Prema tome to je pitanje opstojnosti budućnosti ove države. Slovenija je izgubila u zadnjih nekoliko mjeseci nekoliko desetaka tisuća radnih mjesta. Odmah su reagirali. Mađarska, Britanija, Francuska, tranzicijske zemlje ne treba posebno o tome govoriti. Prema tome, mi moramo shvatiti da uz obuzdavanje ovih apetita prekomjernih, uz ovo korizmeno odricanje nama slijedi još i pokora. Mi ćemo morati još stegnuti remen. I što prije kažemo građanima ove države, to ćemo im manje lagati. Uz prihvaćanje ovog rebalansa ja ipak moram podsjetiti da sve ovo neće biti dovoljno da pokrenemo gospodarstvo. Nema danas gospođe i gospodo nijedne europske države koja nije izravno poduprla svoje gospodarstvo i to ciljano za očuvanje radnih mjesta. Ja predlažem već dva mjeseca Vladi da donese zakon o četverodnevnom radnom tjednu. Ako je to napravila Slovenija, ako je napravila Mađarska, ako je čak sada napravila i Srbija, onda mi alternative gospodine ministre nemamo. Mi moramo za svu izvoznu industriju koja je naročito pogođena krizom osigurati ako su im smanjenje potražnje na europskom ponajviše i američkom tržištu, ako nemaju dovoljno proizvodnih kapaciteta zaposlenih, kako ne bi radna snaga ostajala bez posla, jer onaj tko dolazi na burzu je najskuplji za državu. S druge strane naravno se radno radno demoralizira, gubi radnu kondiciju. Mi moramo uvesti mogućnost četverodnevnog radnog tjedna, a da peti dnevnicu, odnosno nadnicu petoga dana država plati sa 80% kao što to radi danas Njemačka, kao što to radi Slovenija. To će onda spasiti i autoindustriju u Istri, to će spasiti radna mjesta u tekstilu u Varaždinu, to će spasiti radna mjesta negdje drugdje. Mi ne možemo samo ulupati 150 milijuna kuna u brodogradnju, mi to ne smijemo više raditi ljudi. Mi smo jednako odgovorni i za Varaždin, i za Osijek i za Istru i za ostale krajeve. Prema tome, uvedimo četverodnevni radni tjedan i neka država ako treba iz zaduživanja deficita ali samo za gospodarstvo i za radna mjesta, dakle ne za dvojbene projekte, infrastrukturne javne radove ili kakve hoćete. Dakle, neka država plati nadnicu petoga dana. Ponavljam i Srbija je uvela taj zakon. Nadalje, čak i uz taj zakon mi nećemo izdržati ako poglavito izvoznu industriju ne podupremo sa izravnim poticajima subvencijama za radno mjesto. Gospođe i gospodo danas gledajući JGP-u nacionalnom i gledajući prema broju zaposlenih, svaka država počevši od Mađarske do Velike Britanije otprilike daje 3 do 5 tisuća eura za očuvanje radnog mjesta. Izravnom subvencijom, dakle od 3 do 5. jer su izračunali nešto za što čovjek ne mora biti pretjerano ekonomski stručan, da svako izgubljeno radno mjesto zbog naknade za nezaposlenost je puno skuplje, nego što je izravna subvencija. Prema tome, ako to rade Njemačka, Mađarska, spomenuo sam Britanija, onda ćemo i mi morati izravnom subvencijom čuvati radna mjesta i to za izvoznu industriju, jer ja se bojim gospodine ministre da bez obzira na odličnu monetarnu politiku gospodina Rohatinskog, bez obzira na bankarski sustav o kojemu ne bih posebno govorio, za koji mislim da smo mogli puno više od njega zaraditi i puno više imati nego što imamo, i bez obzira na vaše napore, mi ćemo do kraja godine biti gospođe i gospodo u šticungu. Mi nećemo imati dovoljan priljev deviza, prema tome, mi moramo izvoznu industriju ojačati. Pri čemu naravno nije točno da mi nemao domaćeg proizvoda. Imamo ali imamo premalo. Nije točno da mi nemamo konkurentni domaći proizvod. Imamo ali imamo premalo. Ali imamo isključivo zato premalo, jer nijedna Vlada nije htjela uložiti izravno u izvoznu industriju. To nema nikakve veze sa političkom pozicijom. To ima veza sa nama. mi smo prije bili spremni uložiti u infrastrukturne projekte nego što smo bili spremni uložiti izravno gospodarstvo. I to nam se sada vraća zato što ovdje moramo vraćati dugove i skupe kamate. Ovdje pak nismo proizveli nacionalno dobro, nego smo zapravo cijelo vrijeme jeli svoju vlastitu supstancu. I upravo smo se tako ponašali kao age i begovi na svojoj vlastitoj supstanci. Sjekli smo stablo i korijene iz kojih smo svi zajedno crpili kao zajednica. Prema tome, uz ovaj rebalans, ministre razmislite o ove dvije mjere, o četverodnevnom radnom tjednu, o izravnim poticajima po radnom mjestu jer samo će to, samo samo će to očuvati nacionalno gospodarstvo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Damir Kajin. Izvolite. Sa velikim dijelom istupa se apsolutno slažem, kada govori gospodin Čehok o izvoznoj ekonomiji. Međutim, želim ispraviti onaj navod kada je rekao da će brodogradnja ove godine dobiti 150 milijuna kuna. Ne gospodine Čehok 150 milijuna kuna, da, toliko je dobila, već 150 milijuna eura, ne računajući onih 4,6 milijardi kuna koje hrvatskoj brodogradnji ili bolje rečeno Vladi dospijeva ili dospjeti će na naplatu do konca 6 mjeseca. No, ja to govorim da bih rekli to da Uljanik po tom osnovu osim subvencija ne dobiva niti jedne lipe. Ali brodogradnju bez obzira na sve treba pokušati spasiti. Treba preživjeti 2009., 2010. jer u protivnom neće biti niti nje ni tog izvoznog kolača kojega u ovoj godini ili idućim godinama može ostvariti. 150 milijuna eura. na kojem je nekoliko puta ponovio da smo se ponašali kao age i begovi. Kolega Čehok, ispravljam, ne mi, vi ste se ponašali ako age i begovi. Vi sjedite u ovoj koaliciji od 2004. godine kolega Čehok. Tu nam dođete svako toliko i držite nam ovakve lekcije, držali ste istu ovakvu lekciju i prilikom rasprave o državnom proračunu prošle godine u 12 mjesecu. Što niste tako žestoki u koaliciji. Što vi kao koalicijski partner ne pritišćete prije nego dođete u ovu dvoranu HDZ. Da dođe upravo s ovim mjerama o kojima i vi govorite. I molim vas ne prevaljujte krivicu i na ovu stranu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Age i begovi, to je ovako jedna figura nije neka tvrdnja nego ste se, nego ste polemizirali sa tako jednom. Ja jedino vidim kolegu Šemsu možda je on porijeklom beg, pa ako je. Hvala lijepa. Idemo dalje. U ime HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Gospodine predsjedniče gospodo iz Vlade, kolegice i kolege. Moram reći uvodno samo da me baš zanimalo kako će kolega Čehok izvesti ovo da istovremeno bude za i protiv proračuna, to je jedna specijalna umjetnost koju gaji i sada ne znamo da li će glasati za ili protiv, pa se ni mi ne možemo sasvim odlučiti. Ali da pređemo na ovu stvar koja je naravno za razliku od toga vrlo ozbiljna. Ovim izmjenama Državni proračun Republike Hrvatske se smanjuje za otprilike

proračun trebati smanjiti i dalje. Dakle, da se ovih 5,5 milijardi smanjuje prije lokalnih izbora, da ne bi bilo onoliko koliko treba, a po punjenju proračuna, dakle po stopi punjenja proračuna i po smanjenju punjenja proračuna je očito da će se morati smanjiti i dalje, barem još jedanput toliko a možda i i više nego još jedanput toliko, dakle, možda još i više nego duplo od ovog što se smanjuje. Proračun je u svakom slučaju uvijek dokument iz kojeg se mora vidjeti i vidi se, da se uvijek iščitati kuda zemlja ide, odnosno kuda jedna Vlada koja u tom trenutku vodi zemlju tu zemlju vodi. A ta slika mora biti naročito očita u kriznim situacijama, dakle, iz toga gdje se reže, gdje se ne reže, šta se eventualno povećava mora biti jasno koji su ciljevi i mora se moći iščitati ciljevi jednog leadershipa ili jedne vlade koju se pretaču i preslikavaju takav proračun. Iz originalnog proračuna koji smo donijeli, odnosno koji je donesen u ovom Saboru prošle godine nisu se mogle iščitati namjere Vlade za pravce razvoja, dakle, nije se moglo jasno vidjeti u kojem pravcu ćemo se razvijati. U to vrijeme se tvrdilo da nema krize, niti će je biti, uopće će nas zaobići u velikom luku. Pa možda zato što se to tvrdilo a zapravo je bilo očito da se kriza ukazuje i da će do nje doći, je bio jedan takav neodređeni proračun bez pravaca razvoja. Međutim, iz ovog kriznog proračuna, a to ću u svom izlaganju u ime Kluba HNS-a, pokušati pokazati, u ovom kriznom proračunu još se i manje vidi koji su razvojni ciljevi ili o čemu se zapravo ovdje radi. Krizni proračun nužno mora sadržavati dva elementa, to je očito, a drugo je način dinamiziranja gospodarstva da bi se moglo zaraditi i da bi se moglo oporaviti. Dakle, negdje je očito nužno štediti, ali je negdje nužno i otvoriti šansu da se gospodarstvo oporavi, stane na noge, dinamizira i počne zarađivati, jer od štednje bez da istovremeno damo šansu za zaradu i za dinamiziranje gospodarstva neće se puno dogoditi, dapače. Primjerice u siječnju 2009. prema zadnjim podacima gospodarske komore, industrijska proizvodnja u Hrvatskoj je pala za 14,1%. Od toga je nekoliko industrija, recimo 20-ak posto industrija je raslo a primjerice ono što ide pod kategoriju ostala prerađivačka industrija je pala za 63% Na godišnjoj razini pad prometa u maloprodaji je realno 13,7%. Predviđena vrijednost radova u građevinarstvu u odnosu na 1. mjesec 2008. je manja za 32,4%. To su naši realni podaci. Ja se sjećam da smo pred jedno mjesec ili mjesec i pol kad smo o nekim ovim temama raspravljali, da je bilo puno povika da to nije istina, nema veze, da su to neke katastrofičke prognoze, da su to nekakvi privatni interesi. Sada pogledajte ove podatke koje je dala Gospodarska komora, oni su unutra svi napisani. Dakle, očito proračun mora uz uštede u ovakvoj situaciji dakle u kojoj imate pad industrijske proizvodnje najveći u opće ikad 14,1% gdje prerađivačka industrija je očito u kolapsu, gdje će građevinarstvo manje 32,4% vrijednosti imati u usporedbi sa 1. mjesecom 2008.-početkom 2009. Dakle, sve skupa ukazuje da ne može se to riješit štednjom. Štednja je jedan dio, a drugi dio je očito pokretanje gospodarstva. Međutim, što se može pročitati ili iščitati iz modela, ako se to tako može zvati, ili iz načina rezanja proračuna po pojedinim resorima. Da dozvolite, izdržite samo malo sa mnom da vam kratko napravim jedan pregled kako je rezano po resorima ili dodavano i to ne u odnosu na ono što je bilo predviđeno pred koji mjesec i ovdje ste izglasali, nego u odnosu na ono što je faktički realizirano 2008. Pri tom podsjećam da je inflacija prošle godine, također prema službenim podacima Gospodarske komore, 3,4%. Dakle, sve što je povećanje ispod 3,4 je ili smanjenje ili ostanak na istom. Dakle, to je samo da budemo na jasnom. Dakle, Ministarstvo financija povećanje 16,8%, očito servisiranje svega što treba. Turizam, povećanje 8,99%, to je tako mali proračun da zapravo puno niti ne znači. To je proračun koji otprilike polovica iznosi, dakle naš ukupni proračun Ministarstva turizma turizma gotovo točno polovicu od nepotpunih podataka o tome koliko država iz poreza građana plaća crkvi. Dakle, Ministarstvo turizma je otprilike pola toga, prema tome to povećanje ne čini puno. Ministarstvo zdravstva 7,76 naravno tu su sada plaće. Poljoprivreda +4,84, to su uglavnom povećanja. Nakon toga Ministarstvo obitelji, branitelja, međugeneracijske suradnje i sveg ostalog 3,2, to je nešto malo više iznad inflacije. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva isto, praktički točno na razini inflacije, dakle 3,67 se povećava, dakle bit će isto kao lani. Ministarstvo pravosuđa sa svim onim velikim planovima, idejama šta će se tu sve raditi, novi zamah, povećava se 2,41, smanjuju se dijelovi za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, nota bene provjerite u proračunu. Dakle 2,41 što znači smanjenje u odnosu na prošlu godinu ako računate da je inflacija 3,4. Ministarstvo unutrašnjih poslova 2,15, smanjuje se dakle u odnosu na prošlu godinu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja, sporta i ostaloga ostaje na nuli odnosno povećava se za pola postotnog poena 0,65. Samo vratit ću se na taj zanimljiv podatak kasnije. Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo obrane. Ministarstvo vanjskih poslova smanjuje se -1,54, Ministarstvo obrane -1,9. To je valjda zato što ulazimo u Europsku uniju i NATO. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture -9,48 a sad ono što nam zbilja ne treba, Ministarstvo kulture -15,23. Tu je ministar otišao, ali stvarno je siromah nastradao ako to gledamo kao novce za Vladu, ali to je kolega Čehok pogrešno to, nisu novci ni za Vladu ni za dužnosnike, to su naime novci za građane od građane, da ne bi bilo neke zabune. Ministarstvo regionalnog razvitka je apsolutno nastradalo, -22% u odnosu na prošlu godinu i onda apsolutni gubitnik okoliš. Okoliš 30% odnosno malo manje 28,28%. Dakle, Ministarstvo zaštite okoliša tu su nastradali, samo da vam dočaram, zaštita odnosno poboljšane kvalitete zraka, tla i apsolutno je nastradao Kyoto protokol. Kyoto protokol smo više-manje eliminirali provedbu toga. E sad, ako pogledate šta se da iz ovog iščitat. Obrazovanje, mogli bi reći je recimo jedan instrument izlaska iz krize. Kažu neki, da ne citiramo veće i pametnije od nas, ali kažu neki da je obrazovanje i ulaganje u obrazovanje i znanost način. Za Hrvatsku to očito nije. Možda bi to moglo biti gospodarstvo. Za Hrvatsku očito nije. Ono je apsolutno isto kao i lani kad nije bilo krize, kad se o krizi nije govorilo dakle na razini inflacije. Moglo bi možda biti nešto vezano na jačanje regionalnog razvoja ili investiranja od strane države u zaštitu okoliša što moramo raditi. Jer da vas podsjetim, mi smo u svom pregovaračkom stajalištu vezano na okoliš i na ulazak u Europsku uniju tražili cijeli niz odgoda vezano na poboljšanje kvalitete vode, zraka i tla koje se traže na 30 godina u nekim slučajevima i gotovo je sigurno da neće proći sa tim dugačkim odgodama. A ako ne prođu s tim dugačkim odgodama onda nećemo više moći investirat taj novac u zaštitu okoliša i podizanje kvalitete zaštite okoliša, nego ćemo ga morat trošit na penale koje ćemo morat plaćat. Prema tome, ovo se možda samo čini nevažnim, ali je potencijalno duplo i trostruko skuplje od onoga koliko se ovdje tobože štedi. Dakle, možda investiranje u zaštitu okoliša bi bio jedan pametni potez. Ali ne. To iz proračuna apsolutno ne ide, smanjuje se dakle zaštita okoliša 30%, regionalni razvoj 22% se smanjuju investiranja. Što se povećava? Turizam, nije vrijedno spomena jer je to na razini 200, 250 milijuna Resori koalicijskih partnera od kojih je 1 poljoprivreda koji drži HSS gdje se ide u poticaje koje ćemo kompletno morati mijenjati u skladu sa europskim standardima. Dakle, umjesto na reforme, na dodatne poticaje. Turizam također koalicijski partner i više-manje to je to. Dakle, nema drugih ideja. Nota bene, zanimljiva je jedan mali detalj. Sjećate se kad smo ovdje raspravljali o rastu, odnosno snižavanju plaća u javnim službama. Vladi Republike Hrvatske se povećava proračun za 7,53%, a plaće u Vladi Republike Hrvatske po ovom proračunu rastu za 5,11. Pogledajte pa ćete vidjeti. To mi zbilja nije jasno. Da li se radi o tome da ćete povećati plaće ljudima koji sad rade u Vladi ili ćete povećati broj zaposlenih u Vladi? To mi nije jasno, ali zbilja molim da se nešto u vezi s tim kaže jer to je čak na simboličkoj razini potpuno neshvatljivo da u trenutku kad donosimo zakon da režemo plaće u javnim službama, plaće u Vladi rastu za 5,11. To mi zbilja se treba malo detaljnije s time zabaviti. Proračun se može usporediti s nekim tko je izgubio posao pa onda smanjuje na hranu, smanjuje na grijanju, smanjuje na trošenju struje, ali mora istovremeno dok štedi tražiti novi posao. E ovaj proračun je kao netko tko je izgubio posao pa smanjuje na hrani, smanjuje na struji, štedi, ali ne traži novi posao. Nema nigdje gdje se može vidjeti gdje bi se eventualno dalo nešto zaraditi. Krizne antirecesijske mjere moraju sadržavati elemente prvo kratkoročne mjere moraju biti usklađene i smisleno u kontekstu dugoročnih, moraju biti vjerodostojne i ciljevi moraju biti realistični. Uz štednju mjere moraju sadržavati i instrumente za dinamiziranje gospodarstva, što ovaj proračun ne čini u situaciji koju sam vam opisala. Prema tome, ne samo da klub HNS-a neće podržati ovaj proračun, nego zaista savjetujem Vladi da ga ni oni ne podrže i da odu i napišu nešto što ima smisla. Hvala. Hvala. Prvi ispravak, gospodin zastupnik Ivan Čehok. Izvolite. Ivan (HSLS)** Gospodine predsjedniče, ispravljam netočan navod gospođe Pusić da ne zna kako ću ja glasovati, … /Govornik se ne razumije./ … rekao da ću glasovati za rebalans jer je to dobro za Hrvatsku, ali da tražim da Vlada donese i druge mjere antirecesijske.

ne vide ciljevi Vlade Republike Hrvatske. To je netočno jer ciljevi Vlade Republike Hrvatske usmjereni su i vidljivi iz ovog proračuna kako bi se održala razina gospodarske aktivnosti i očuvala radna mjesta. To je osnovni cilj. A od mnogih mjera koje su vidljive iz ovog proračuna, istaknuti ću samo jednu, a to je da dokapitalizacija HBOR-a od strane države sa preko 200 milijuna kuna izuzetno važna mjera za poticanje gospodarstva i očuvanja razine gospodarskih aktivnosti, što u krajnjem doprinosi očuvanju radnih mjesta, kad je već gospođa Pusić govorila da nema nikakvih poboljšanja u ovom dijelu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Neda Klarić ispravak. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Evo, ispravljam netočan navod zastupnice koja tvrdi da se nisu niti mogle iščitati namjere Vlade kod donošenja proračuna za 2009. godinu. Netočan je navod. To nije zapravo ispravna tvrdnja jer je upravo proračun za 2009. godinu želio unaprijediti i želji i nadalje, ostaje u rebalansu proračuna poticanja ulaganja, jačanja sposobnosti na području zaštite potrošača, jačanja i razvijanja malog i srednjega gospodarstva i malog i srednjeg poduzetništva, poduzetničke infrastrukture i povećanja konkurentnosti uvoza i izvoza. A jednako tako je važno reći da je u proračunu za 2009. godinu ulazi se u kategoriju socijalnih davanja te mirovine i zdravstvo i u rebalansu sa značajnim povećanjima i ne krešu se u ovom rebalansu proračuna. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa moram ispraviti 2 netočna navoda kolegice Pusić. Prvi je, citiram, "da je smanjenje na proračunu Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva obrane zato što su to prioriteti EU i NATO." Naime u vremenu krize solidarno i proporcionalno se mora štedjeti, prema tome mora se štedjeti i na ovim stavkama, a zbog toga neće biti manji angažman hrvatske Vlade na ova 2 vanjskopolitička prioriteta. je da je za 30% smanjen dio koji se odnosi za zaštitu okoliša. Samo manji dio onoga što je kolegica Pusić iščitala iz ove stavke odnosi se zaista na zaštitu okoliša, a glavni dio se odnosi na smanjenje na onom dijelu koji se odnosi na APN. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak, gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. **Buterin, Vesna (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod zastupnice gospođe Vesne Pusić. Naime, netočan je navod da se kroz ovaj krizni proračun ne vide pravci razvoja. Upravo suprotno kolegice Pusić, predloženim rebalansom proračuna Vlada Republike Hrvatske osigurava održivost fiskalne politike i daje poticaj kroz antirecesijske mjere dodatnom jačanju makroekonomske stabilnosti, očuvanju radnih mjesta i rastu gospodarstva. Hvala. Ispravak, gospodin zastupnik Nedjeljko Strikić. Izvolite. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa uvažena zastupnica Pusić je rekla zaista netočno da su povećanja za zdravstvo 7,76%, uglavnom plaće. Da je pročitala proračunu stranice 300. do 326. pa bi vidjela da su stavke za zdravstvo. Skupi lijekovi povećani za 50 milijuna, da je transplantacijski program povećan, da je za bolnički proračuni povećani za 25% u zadnju godinu dana, da je. Gospođo Pusić nemojte komentirati. Mogli ste pročitati pa ne bi tako govorili. Prema tome, zaista je netočan podatak što ste rekli i to vam u proračunu o zdravstvu sve doista i piše. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Također bih ispravio netočan navod gospođe Pusić koja je kazala da proračun za poljoprivredu ostaje isti odnosno za potpore u poljoprivredi umjesto da ide na reforme. Dakle, tu se radi, ispravljam taj netočan navod jer se radi o apsolutnom nerazumijevanju funkcije potpora u poljoprivredi. Naime, uz izravne potpore koje idu za proizvodnju postoje investicijske potpore i postoje potpore koje idu kroz operativne programe i one su apsolutno doprinos strukturnim reformama u poljoprivredi jer se povećava broj trajnih nasada, voćnjaka, vinograda, maslinika, isto tako novih stočnih farmi itd. Dakle, to je doprinos strukturnoj reformi. A isto tako ti poticaji doprinose povećanju proizvodnje i osiguravaju nam u pregovorima bolje startne pozicije za dobivanje većih proizvodnih kvota. Dakle, konstatirali ste znači umjesto na reforme da se daje na dodatne poticaje što apsolutno nije točno, to je nerazumijevanje strukture poticaja. Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovana kolegica je netočno rekla da su iznad stope inflacije u odnosu na 2008. rasle samo neke nebitne stavke koje je nabrojila a to nije točno jer više od stope inflacije u ovom proračunu u odnosu na 2008. rastu itekako važne stavke, samo treba znati čitati proračun. Na primjer, reforma energetskog sektora plus 206%, dakle više nego duplo što znači i strateški pravac razvoja države. Obrazovanje poduzetnika je poraslo u odnosu na 2008. 42,8%, subvencije za kamate na kredite 32%, poticaj izvoza i pol puta skoro. Hrvatski zavod za zapošljavanje sa 1,1 milijarde dobio je 88 milijuna kuna više, to je 14% više. Materijalna zaštita nezaposlenih 19% više. O zdravstvu da ne govorim. Zdravstvo je dobilo 3 milijarde kuna više. 2 milijarde iz proračuna i 1 milijarda reformom iz dopunskog osiguranja i ulazi stabilno u kriznu godinu. Dakle, netočno je možda nestručno jer se proračun treba znati čitati. Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. netočno je rekla da će plaće zaposlenicima u Vladi rasti. One će pasti za 9 milijuna kuna, mislim da je to trebalo iščitati. I još uz to, samo da vas podsjetim da subvencioniranje kredita za poduzetnike povećava se za 10,5 milijuna u odnosu na sada. Zatim, za poticanje izvoza se planira dodatnih 44 milijuna kuna itd., tako da mislim da je ovo sve što ste rekli na razini vašim impresija nego stvarnog stanja vezanog uz proračun. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović ispravak. Hvala, gospodine predsjedniče. Pa evo, moram ispraviti netočan navod kolegice Pusić koja izjavljuje da u ovom proračunu ama baš ništa nema za radnike, što je apsolutno netočno. Naime, kako god radnika zamišljali imao on u rukama čekić, srp ili bilo kako za sve njih ima poticaj, to je definitivno kolegica kaže "Ukinut će se poticaji za brodogradnju" ali oni postoje. Postoje poticaji za tekstilnu industriju, obućarsku industriju, drvnu industriju, postoje poticaji za mliječnu industriju. Vlada subvencija, ne samo Vlada nego i gradovi i općine proizvodnju mlijeka. Dakle, čitav niz poticaja postoji a da ne govorim da Vlada ispuni želje ribara da bi sad u ovom trenutku jaukali jer su cijelo vrijeme pričali da hoće cijenu dizela 4 kuna, više se nitko ne javlja za 4 kune jer je cijela dizela skoro kunu manje. Hvala. Objavljujem da je u 11,31 prošlo vrijeme za prijavu rasprave od 10 minuta. U ime Kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Izvolite, povreda poslovnika. **Pusić, Vesna (HNS)** Hvala lijepa. Neposredno u dva slučaja poznati članak 209., jedanput kolega Kovačević, jedanput kolega Markovinović. Dakle, kolega Kovačević tvrdi, ispravlja moj navod da sam ja rekla da je proračun u poljoprivredi ostao isti. Obrnuto, ja sam rekla da proračun u poljoprivredi je porastao za 4,84, ne da je ostao isti ali da se ne koristi ta sredstva za reforme nego i da za prilagođavanje potpunog novog modela poticaja koji su bazirani na europskim standardima gdje smo mi nota bene tražili 29 odgoda, ali 29 odgoda nećemo dobiti a to ovu vrstu pokušaja borbe za partijsku svijest vam neće naročito uspjeti. Dakle, ili kažite nešto što ima veze sa onim što sam ja rekla, ili se javite za raspravu pa onda govorite što se vama čini. Što se tiče porasta naime kolege Markovinovića koji je rekao da sam ja rekla da nema ništa za radnike. Pa ja sam dva puta se javila, dva puta su ljudi ispravljali navod koji nisam navela. Dakle, dva puta je bila povreda poslovnika. Ja sam se javila dva puta, dao mi je predsjednik riječ, jednom kolega Kovačević, jednom kolega Markovinović. Ja ne znam da li smatrate da prije nego što počnete isključivati. Vidim da je borba postala partizanska.

U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo ministri, uvažena gospodo zastupnici. Do sada bi svake godine znači imali redovito po jedan rebalans. U 2009. ovo je valjda prvi u nizu rebalans na koji je prvi upozoravao IDS. Doduše, nismo vjerovali ajde da će biti priložen u ožujku, očekivali smo u svibnju ali nikad nije rano. Ovo je rebalans za preživljavanje do kraja turističke sezone. Rashodna je strana srezana za oko 5,4 milijarde kuna, prihodovna za 8 milijardi kuna. međutim, ni ova projekcija ne drži vodu. Ona je rađena na projekciji pada bruto društvenog proizvoda za 2%. A što je bit? Pad društvenog bruto proizvoda u Americi bit će 2,6%, pad bruto društvenog proizvoda u eurozoni biti će za oko 3,2%, pad gospodarskih aktivnosti u Japanu treba izositi 5,6%, a u jednoj takvoj supersili kao što je Hrvatska, trebao bi iznositi minus 2%. I sada si možeš misliti, kako će se to ostvariti. Slovenija je donijela rebalans za projekciju pada bruto društvenog proizvoda od 4%. Hrvatska donosi za 2%, a svaki dan s druge strane mi ostajemo bez 500 radnih mjesta. A znate li što je 500 radnih mjesta? To je recimo u jednom danu nestane broj zaposlenih koliko ih radi u "Plavoj laguni" ili u jednom Buzetskom "Cimosu", ili u jednom "TDR-u" iz Kampanara, ili u 6 dana u ovoj zemlji ode nam da se tako izrazim, broj zaposlenih jednog "Uljanika", ili broj zaposlenih jednog "3. maja". U dva mjeseca sva industrija tako reći u Hrvatskoj, koja je koncentrirana u Istri. Zašto ovi zakoni, recimo da plaće određuju Vlada, zastupnicima, sucima, u upravi, zdravstvu itd.? Pa zato, jer svaka tri mjeseca će se korigirati plaće na dolje i Vlada će to raditi ubuduće ubuduće automatizmom kao pri recimo određivanju cijene benzina. Deficit središnje države 1,4%, a konsolidiranog proračuna 1,6%. Sjajno, ali čovjek bi rekao, ajde da pričekamo rujan. Pitanje, svih pitanja, je međutim tko nas je doveo u tu situaciju? Slovenija s kojom plašimo naciju? Ne. Koliko god da je Pahor recimo isključiv do Hrvatske? MMF? Niti oni nas u tu situaciju nisu doveli. Haag? Isto tako ne. Sa njima jasno, ne treba se igrati skrivača, jer '95. nije bila '45. i ništa se nije dalo sakriti sve se zna, kao što se i danas doznaje i za zločine recimo iz '45.. Svjetska kriza? Ne ni ona nije razloga hrvatskog financijskog monetarnog, socijalnog sloma koji je pred nama. Ponavljam, svjetska kriza nije glavni razlog naših neprilika. Glavni razlog naših neprilika je prije svega jedna neučinkovita i nevjerodostojna politika. Što je npr. jednome Gradu Zagrebu trebala nabavka onog ili razmišljanje o nekoj bespilotnoj letjelici? Što je trebalo premijeru da nabavlja blindirani BMW? U Hrvatskoj nitko u zadnjih nekoliko dana ne govori o rebalansu. Svi govore o buketima, o 20 tisuća kuna koje poklanjaju dečki za Zagrebačke burze. O.k. netko će reći nisu privatna tvrtka, svi govore o vilama od 6, 7, milijuna eura, o zagrebačkim WC-ima od milijun i pol kuna, kuna, o tom njihovom tenku ili premijerovom BMW-u. I čovjek si stvarno postavlja pitanje, zašto naše ljubljene vođe nabavljaju blindirane aute? Pa ne valjda da bi pobjegli od naroda kada su se toliko sljubili i kada toliko suosjećaju sa tim narodom. I konačno nema što HDZ i to ću reći, prodavati taj BMW. Je da im ga je netko poklonio, ali se zato država, a ne HDZ za istog ne stostrukom, nego 300 puta puta revanširala. I stoga BMW neka bude vlasništvo države, a ne da sutradan država mora ići u rebalans proračuna, da bi kupila još jedan novi BMW od 200, 300 ili 500 tisuća eura, jasno još veći i još ljepši. Tko je gospodo prodavao hrvatske banke? Pa hrvatske Vlade. Tko je zaslužan za pretvorbu? Hrvtske Vlada. Tko je prodao hrvatske monopoliste od THT-a gdje Mudriniić ima 186 tisuća plaće plus bonuse i govori da treba štediti, pa sve tako do INA-e? hrvatske Vlade. Tko je uništio hrvatske izvoznike? Hrvatske Vlade. Tko je u javnom sektoru u zadnjih 4, 5 godina zaposlio preko 30 tisuća ljudi koji nemaju što raditi? Tko je zadužio Hrvatsku državu, a vanjski nam je dug premašio krajem godine 40 milijardi ili 50 milijardi dolara. A najviše od svih zato je zaslužna upravo ova Vlada koja predlaže ovaj proračun. I na kraju, dobro ajde kod ovog vanjskog duga čak bih rekao, zato je zaslužna i HNB. Mi ćemo na kraju spasiti banke koje su u stranom vlasništvu, ali takvom politikom precijenjene kune uništili smo hrvatsku gospodarsku osnovu. Zašto to govorim? jer se bojim da neće na kraju izdržati niti likvidnost, niti tečaj kuna, ali govorim to i Istre radi. Više Istra doprinosi 2009. likvidnosti Republike Hrvatske nego što je to Hrvatska činila u sklopu SFRJ. Što se na kraju vraća? Pa vraćaju se mrvice. Koliko? U ovom rebalansu 67,3 milijuna kuna. U Primorsko-goranskoj županiji 426 milijuna kuna. S druge strane, pa mi smo morali sami sanirati recimo Istarsku banku, sami smo morali sanirati "Uljanik" koji je spašavao jedan "Viktor Lenac". "Uljanik plovidba" recimo sada spašava s tankerstvom, ne znam "3. maj" itd.

pomoći "Uljaniku", Istri, Puli, nemojte gospodo privatizirati "Uljanik". Ja si mogu samo postaviti pitanje, što je tek drugdje? Malo prije sam rekao da hrvatskoj brodogradnji dospijeva na naplatu 4,5 milijardi kuna. Jasno, ali "Uljanik" od tih 4,5 milijardi kuna ili ili na njega ne otpada niti jedna lipa. Nijedno istarsko poduzeće nije u nekom programu sanacije. Samo se radi uzim se, ništa se ne vraća. A Istrijani po prvi puta traže da se pomogne, ne Istri, već da se pomognu najvitalniji dijelovi Hrvatske ekonomije, a to je prije svega izvozna privreda i to je turizam. To su tvrtke koje ostvaruju devize od kojih ovisi u ovom trenutku opstanak ove prezadužene nacije. I recimo ako Slavonci koji su u najtežoj situaciji u Hrvatskoj, žele da se pomogne jasno, a treba se i njima pomoći, onda će glasati za prijedlog koji ću predložiti, jer će sam tako zemlja opstati, a to je da se 5% financira neto izvoz Republike Hrvatske. Jasno je da za to treba jedna milijarda kuna, ali kada je već netko spominjao Srbiju, takvu mjeru poznaje od nedavno i Srbija. Istra ima najveći izvoz … /Govornik se ne razumije./ … prva gospodarska grana nam je industrija, ne turizam. Jedna Pula izvozi 618 milijuna dolara. Više nego Primorsko-goranska županija, Labin je na drugom mjestu 160 milijuna dolara, Rovinj na trećem mjestu 119,5 milijuna dolara, jedan mali Buzet sa 6 hiljada stanovnika, 113,9 milijuna dolara. Najviše ostvarujemo od turizma. malo prije da imamo dvostruko veći izvoz od Primorsko-goranske županije, ali isto tako vrijeme da se spase te grane jer se preko njih spašava I pustite ljude dole da rade, ne branite rad nedjeljom ide Vazam, ide Uskrs, dajte ljudima u sezoni isto tako prilike da zarade i da rade dok je posla, a potom svi možemo jasno i na kolektivni godišnji odmor. Nemojmo samo tjerati da utjeruju porez. Kada bi se porez plaćao i drugdje kao što se plaća u Istri, ja mislim da Hrvatska bi trebala razmišljati kako recimo preraspodijeliti još 5 milijardi kuna a ne još kako se lišiti ne znam 5 milijardi kuna. Inače proračunska rupa neće biti 5 milijardi kuna, deficit je izražen cifrom od 4 milijarde 975 milijuna kuna. Ona će biti možda puno, puno i iznad 10 milijardi kuna. Tko je do toga doveo. Pa ja kažem, između ostaloga i ova Vlada i smatram da su u ovom trenutku rješenje izbori i nije točna teza da ako pada Vlada da pada država. Ovo je 2009., ovo nije '91. kada je pala jedna partija pa se raspala jedna država, nego kao što u jednoj Mađarskoj ili Češkoj nakon pada vlade nije došlo do pada države, tvrdim da bi i Hrvatska opstala. Po lokalnim izborima, svi smo svjesni, uslijediti će vjerojatno jedna ozbiljna rekonstrukcija Vlade, ali to je opet kupovanje vremena. Izlaz su izbori i ja se slažem teško bi se našli neki novi ljudi, ali bi se vjerojatno našle neke nove politike. Ova Vlada s druge strane ne kontrolira situaciju. Nas se straši sa bankrotom, kada bi se strašili samo oni koji su u HDZ-u ona bi to bilo sjajno ali se tim porukama, ja mislim šalje loša prilika i svima drugima. Čitam jutros recimo u Jutarnjem, HDZ predlaže ljetni PDV u turizmu od 10%. Znači 7., 8. mjesecu. Mi smo taj turistički PDV predlagali još '97., ali to se neće dogoditi. Čak ću reći nešto što će biti Bogohuljenje. Ja čak ne bih imao ništa protiv da se PDV poveća za 1%. Da se na taj način primakne 2,5, 3 milijarde kuna, mislim da to građani ne bi ni osjetili jer bi poslodavci preuzeli teret na sebe, ali ali pod kojim uvjetom? Da se PDV plaća ne u roku od 30 već u roku od 60 dana. I da se ovaj uvozni PDV i carina ne plaća u roku od 8 dana a prije je bilo 30 dana, nego da bude 60 dana. Takva opterećenja kao što ima Hrvatska nema nitko. I što se onda dešava? Velikima se u pravilu uvijek izlazi u susret a malima se jasno dere koža. Danas je isto tako potrebna jedna multilateralna kompenzacija, sviju sa svima, na čelu sa državom. Da se utječe na tu nelikvidnost od 14,8 milijardi kuna. Dosta priče isto tako o Pelješkom mostu, pa ne financira se iz proračuna. Pa svi znamo da se ne financira iz proračuna, ali se financira iz izvanproračunskih fondova. Dosta je isto tako pričati tko je šta naslijedio Sanader od Račana, Račan od Mateše itd.. Ajde budimo toliko pošteni gospodo i recimo šta smo kao zemlja naslijedili Prosječna penzija bila je 75% prosječne plaće u ono vrijeme, kada je iznosila gotovo hiljadu maraka. 400 hiljada društvenih stanova. Država je bila koliko toliko industrijalizirana i danas nam stvarno kada vidimo da svaki dan ostajemo bez posla, bez 500 radnih mjesta ne trebamo ratificirati ovaj sporazum iz …/Govornik se ne razumije./… šta ćemo kada ništa se u ovoj zemlji više ne radi. Odnos radnika prema penzionerima tada je bio 3:1, ali isto tako priznajem da smo naslijedili jednog ludog Miloševića, Kadijevića, jednog ludog Martića, Bebića, Babića, pardon, i da ne nabrajam dalje. Ono što je međutim, gospodo najbitnije građani skapavaju pod teretom kamata. U jednoj Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, kamate nisu bile nikada niže, kod nas nikada više. Na 8. mart, na Dan žena banke su građanima tako reći ukinuli kunske kredite. Koja je poruka, ako mi ne vjerujemo kuni, građani moraju. Ma jasno da će građani vjerovati jer nemaju u što se drugo pouzdati nego u takve banke kakve imamo, jer bi sve drugo bilo još i daleko gore. Sada vidimo da Vlada nudi recesijski program u 10 točaka. Ovo je rebalans sada, skidanje neporeznih nameta, tu vas pozdravljam, ako ide prema HRT-u, ZAMPU, doprinosu za komore, likvidnost javnih poduzeća bi trebalo ojačati, dozvole u 45 dana za investicije itd.. Ali mnogi kažu da je to kamilica, često kažu i bez šećera. Za kraj, ja se bojim da se ovoj zemlji loše piše. I onda se postavlja pitanje kome to pripisati? Pripisati prije svega jasno vladama ali i pohlepama tajkuna od kojih bi neki imaju više rezidencije u ovoj zemlji no što ih je imao Josip Broz Tito pa sada hoće još jednu na Pantovčaku. Tajkuna koji se neće zaustaviti dok ne dođu i osobno na vlast, jer se pribojavaju s pravom, da bi ih sutra netko mogao pitati, pa kako ste gospodo došli do onih prvih milijun eura. Sve se može preispitivati u ovoj Državi ali njih se nitko ne smije, njih nitko njih nitko ne smije upitati za to kako su došli do tog prvog milijuna eura. Ministar Šuker najavio je prilikom usvajanja proračuna najveći rast do sada u 2009. čak 4%, a porezi su u siječnju, veljači podbacili 20%. Radi se o mjesecima koji imaju, neću reći marginalni utjecaj, ali ajde mogu i tako na ukupno prikupljanje poreza. Što bi se moglo gospodo dogoditi tek u 7. i 8. mjesecu ako prihodi od PDV-a ne budu bili onakvi kakvi se očekuju. Pa mi bi mogli imati rupu u proračunu možda i 20 milijuna kuna. Ja gospodine predsjedniče mislim da mi nije dano svo vrijeme nego nego je dano vrijeme da se na mom vremenu troše ispravci netočnih navoda gospođi Pusić.

Dobro, to ćemo provjeriti kasnije. No nije bitno, bilo kako bilo možda će Hrvatska izbjeći parlamentarne izbore ali neće izbjeći ni MMF, ni nove poreze, Hrvatsku neće spasiti sezona, Hrvatska se neće decentralizirati, već će se i dalje prihodi raspoređivati kako su se raspoređivali po političkim kriterijima do sada i zato smo između ostalog jasno u IDS-u protiv ovog rebalansa. Hvala. Dame i gospodo zastupnici, u zadnje vrijeme lapsusi su glavne vijesti u nekim medijima. Lapsusi su stvarno od neki dan, i ja sam napravio jedan, pa su one glavne vijesti pa zato vas molim da ih izbjegavamo, ako možemo ikako, da ove ove glavne stvari o kojima govorimo ne odu u drugi plan, a govori se o lapsusima, Zato što sam se ja pretvorio, u jednom momentu sam pomislio da sam ja … /Govornik se ne razumije./… a između babe i bebe je ogromna razlika. Idemo na ispravke. Prvo, gospodin Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani predsjedniče. Zastupnik Kajin je netočno rekao, a i neki isto kolege zastupnici ponavljaju netočno podatke koliko je ustvari zaposleno ljudi od 2004. do danas u državnim službama pa dajte da to zapamtimo da je od 2004. do danas u državnim službama zaposleno svega 8 tisuća 600 ljudi i to u području prosvjete i zdravstva većim dijelom. Pa nemojmo onda bez veze razbacivat se brojkama. A kad pričamo o privatizacijskom zlu onda, kolega Kajin, upravo je vaša stranka participirala u vlasti kada se provodila privatizacija drugog dijela Privatne banke, Hrvatskih telekomunikacija, Riječke banke, Croatia banke, Dubrovačke banke, turističkih hotela, luka itd. da vam ne pobrajam. Znači, mislim da ste onda trebali daleko više voditi računa o posljedicama nego danas to nabrajat kao problem ove Vlade. Imamo i povredu Poslovnika, gospodin Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Sve ove silne uvrede i epitete kojima me obasjao, ja želim samo podsjetit gospodina Kunsta da je IDS bio u Parlamentu od 2000. do tamo negdje niti ne maja 2001., godinu dana i tri mjeseca i sigurno IDS nije u tome sudjelovao. I ako I ako ste mislili navesti tko je iza toga stajao onda ste trebali biti toliko pošteni, toliko korektni, toliko otvoreni i krenuti od '91., '92. pa nadalje. Zanima Sabor u čemu je povreda Poslovnika. … /Upadica se ne čuje./… Dakle, opet je zapravo taj institut povrede Poslovnika krivo interpretiran. Molim vas nemojmo. Izgubit ćemo puno vremena oko toga. Puno se javlja i za ispravke, poslije će biti replika i Budimo malo koncizniji, jasniji i u ispravcima naznačimo što se ispravlja. Ovo drugi put ponavljam. Ne može se govorit općenito, a ispravljat netočni navod.

Dakle, kolega Kajin, trebalo bi reći da je među ovima stvarno, tu su i prosvjetari, tu su liječnici, imate čitav niz pripravnika što je izuzetno bitno, bez obzira ostali oni u državnim službama ili ne, ali to su ljudi koje Hrvatska država prima, priprema. Jedan dio će otići u privredu i koristit će sigurno i tamo. Ali izuzetno je uvjerljivo reći ništa ne rade, jer teško je kad netko izlaganje bazira ili temelji na 90% izvještaja iz dnevnog tiska, onda je teško naći tu puno istine. Hvala. Izvolite. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Evo želim ispraviti netočan navod gospodina Kajina koji je rekao da je glavni razlog za rebalans proračuna neučinkovita politika Vlade. Nije točno. Malo je reći da je to neistina. Možda kolega zastupnik nema satelitsku televiziju ili možda ne čita stranu štampu, ali o toj svjetskoj krizi a ne samo europskoj kako je rekao u prethodnom izlaganju čak i gospodin Čehok, radi se o svjetskoj krizi i Hrvatska ne može biti otok sam za sebe. Pa moramo reći da pad globalne gospodarske aktivnosti se mora osjetiti i na našem okruženju da rezultira negativnim učincima i na gospodarsku aktivnost u Hrvatskoj i uvjetuje planiranje niže razine očekivanih prihoda državnog proračuna od prvotno planirane. I samo za kraj da mu još jedanput napomenem da financijska kriza ne, nije počela od ove Vlade i ne, nije počela u Hrvatskoj. Naime, počela je krizom hipotekarnih kredita još u Americi Americi i nastavila se dalje. Postupno se počela prelijevati u realni sektor na globalnoj razini. A ako želi daljnja tumačenja možda da se obrati nekoj stručnoj osobi ili ministru financija. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Goran Marić, ispravak. Hvala lijepa. Ispravljam netočan navod kolege Kajina koji je kazao da je ova Vlada najodgovornija za rasprodaju hrvatskih banaka i monopola kao što je Hrvatski telekom. Ova Vlada nije ničim u tome sudjelovala. To su kreirali i ostvarili upravo oni koji posljednje vrijeme sve češće putem medija pokušavaju ovu Vladu podučavati što treba činiti i kako treba činiti, a sebi pokušavaju kupiti ljepšu prošlost. Hvala lijepa. (HDZ)** Hvala. Na redu je klub HDZ-a i gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovani ministri, državni tajnici, cijenjeni kolegice i kolege. Pa nijedna tema u parlamentarnoj raspravi ne privuče toliko pozornosti i toliko žustrih rasprava i toliko oprečnih promišljanja kao što je državni proračun, evo što svjedočimo i danas. A izmjene i dopune odnosno tzv. rebalans državnog proračuna je uobičajeno i uzrok i prigoda da te različitosti u pristupu planiranja državnih prihoda i rashoda dođu do još većeg izražaja, a što i ne čudi jer se fiskalnom politikom utječe na ključne makroekonomske ciljeve. Bez obzira što se voli uvijek kazati da su okolnosti u kojima se rebalans proračuna donosi vrlo specifične, ovog puta doista možemo s pravom naglasiti da se ovaj Rebalans proračuna za 2009. godinu donosi u nepredviđenom i sve do unatrag nekoliko mjeseci nepredvidivom makroekonomskom okružju. Skoro svi zaljubljenici makroekonomskih predviđanja ostali su zatečeni naglim krahom najprije američkih investicijskih banaka, a zatim i banaka diljem Europe te je iznenadan poremećaj na svjetskom financijskom tržištu doveo do usporenog gospodarskog rasta u cijeloj Europi, a i većini zemalja svijeta što naravno se odrazilo i na Hrvatsku. Tako su i procjene o razini makroekonomskih pokazatelja u Hrvatskoj za 2008. godinu, a ponajprije inflacije i gospodarskog rasta u konačnici bile pogrešne. Okolnosti u makroekonomskom okružju u kojima se Državni proračun za 2009. pripremao i donosio i okolnosti u makroekonomskom okružju danas kada se donosi rebalans tog proračuna se u mnogo čemu i u velikoj mjeri promijenila. Primjerice u studenom prošle godine gospodarska aktivnost u eurozoni bila je na razini 0,2%, dok je samo u siječnju 2009. 2009. godine već bila na razini -1,8%. U razmjerima tih promjena svjedoče mnoge fiskalne i monetarne mjere koje su poduzimali parlamenti i vlade pojedinih država sa svrhom smanjenja posljedica ove, možda i najrazornije ekonomske krize u povijesti. Samo su Sjedinjene Američke Države, što iz proračuna, a što iz primarne emisije Središnje američke banke FEDA intervenirale u gospodarstvo s čak 3 600 milijardi američkih dolara, a referentnu kamatnu stopu snizili na nevjerojatnih 0,5%. naravno da je trebalo vremena sagledati i analizirati sve aspekte globalne svjetske krize i procijeniti smjerove makroekonomskih pokazatelja da bi se što realnije mogli planirati državi prihodi rashodi i predložiti ovaj rebalans državnog proračuna koji danas imamo pred nama. Sada je nedvojbeno da će prelijevanje negativnih ekonomskih kretanja iz okružja na hrvatsko gospodarstvo rezultirati padom gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj tako da se u 2009. godini očekuje gospodarski pad, odnosno pad realnog bruto domaćeg proizvoda za 2%, a dok se istodobno očekuje i smanjenje prosječne inflacije na 2,6%. Istodobno, ponajprije zbog izraženog pada uvoza od izvoza roba i usluga tijekom 2009. godine očekuje se i smanjenje deficita tekućeg računa bilance plaćanja, a zbog sve težeg inozemnog zaduživanja u 2009. godini očekuje se i znatno usporavanje ili stagnacija rasta inozemnog duga, posebno onog njihovog dijela koji se odnosi na zaduživanje sektora poduzeća. Sva očekivana nepovoljna gospodarska kretanja uzrokuju mnogobrojne i kompleksne posljedice, ali ponajprije uzrokuju nižu razinu očekivanih prihoda državnog proračuna u odnosu na Plan Državnog proračuna za 2009. godinu. Naravno da je ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2009. godinu određena reakcija i odgovor Vladi Republike Hrvatske na snažne promjene u ekonomskom okružju, a kojemu glavni makroekonomski pokazatelji imaju negativan predznak. Predložene izmjene i dopune Državnog proračuna za 2009. godinu u pogledu prihoda temeljene su na planiranim makroekonomskim kretanjima i dosadašnjem ostvarenju prihoda u 2009. godini. Prema tom planu ukupni prihodi za 2009. godinu iznose 116,6 milijardi kuna, umjesto ranije planiranih 124,6, što je dakle 8 milijarda kuna manje od prethodno planiranih. Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi državnog proračuna ovim izmjenama smanjeni su za 5,2 milijarde kuna i planirani su u iznosu od 64,7 milijardi kuna, a najveći pad se očekuje od poreza na dodanu vrijednost te se umjesto planiranih 40,4 milijarde kuna sada očekuje 40,4 milijarde kuna, 4 milijarde kuna manje prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Očekuje se i smanjenje poreza na dohodak za 185,9 milijuna kuna, ali i poreza na dobit za 145,3 milijuna kuna manje od ranije planiranih. Očekivani usporeni gospodarski rast u 2009. godini utjecao je i na smanjenje projiciranih prihoda od trošarina, doprinosa, prihoda od imovine, ali i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2009. godinu ukopni rashodi državnog proračuna smanjuju se sa 127 milijarda na 121,6 milijarda kuna, odnosno za 5,4 milijarde. Time se rebalans proračuna u ovim izmijenjenim tržišnim uvjetima koristi kao jedan od instrumenata provedbe antirecesijskih mjera i to putem maksimalnog reduciranja državne potrošnje s ciljem osiguranja makroekonomske stabilnosti i očuvanja radnih mjesta, ali i održavanjem životnog standarda najugroženijih skupina stanovništva, efikasnijim i učinkovitijim alociranjem subvencija, povećanjem konkurentnosti turizma i zaštitom domaće proizvodnje. Rashodi za zaposlene u 2009. godini bili su planirani u iznosu 31 milijardu 868 milijuna kuna, ali s obzirom na očekivano smanjenje BDP-a rast osnovice za obračun plaća koji se financiranju iz proračuna za 6% je bio nerealan i fiskalno neodrživ, zbog čega se rebalansom rashodi za zaposlene smanjuju na 30 milijardi i 98 milijuna kuna, odnosno milijardu 769 milijuna kuna manje. U naporima Vlade da razinu plaća koje se financiraju iz državnog proračuna zadrže na razini iz 2008. godine kod većina korisnika državnog proračuna naišao je na razumijevanje i koji su odlučili snositi dio tereta koji je nametnula ova velika svjetska ekonomska kriza. Ovih dana bilo je i javnih prozivka da se crkva čak ponaša rastrošno te da ne želi sudjelovati u smanjenju rashoda državnog proračuna, međutim istina je da crkva rebalansom proračuna dobiva 80 milijuna kuna manje i da dijeli sudbinu svog naroda i pokazuje na prosječnoj razini socijalne osjetljivosti, a prihode iz državnog proračuna putem karitativnih drugih društvenih aktivnosti višestruko vraća državi i društvu. Bez obzira na smanjenje rashoda u visini 5,4 milijarde kuna, ovaj rebalans proračuna je i usprkos niskom gospodarskom rastu ciljano usmjeren na održavanje životnog standarda najugroženijih skupina stanovništva i brigu o starijima, nemoćnima i bolesnima jer je njima pomoć u ovom trenutku i najpotrebnija. Ovim rebalansom mirovine, porodiljske naknade i doplatak za djecu ostaje na ranije planiranoj razini za 2009. godinu, a što predstavlja rast u odnosu na 2008. godinu, budući da su izdvajanja za mirovine u 2009. godini povećane za 4,1%, odnosno sa 32,8 milijardi na 34,1 milijardu Istodobno, izdvajanja za porodiljske naknade i doplatak za djecu porasla su u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu i to porodiljske naknade za 223 milijuna kuna, odnosno 12,4%, a doplatak za djecu za 26 milijuna kuna, odnosno 1,4%. Jednako važno je naglasiti da su naknade za nezaposlene i izdvajanja za zahtjevnu politiku zapošljavanja rebalansom povećana za 10%, odnosno 103 milijuna kuna. U prethodne 2 godine iz državnog proračuna je za poticanje poduzetništva izdvojeno 11,2 milijarde kuna, a u 2009. godini zadržava se kontinuitet te su programom poticanja predviđena sredstva u iznosu 5,1 milijarda kuna. Već u 2008. godini značajno su povećana izdvajanja za poljoprivredu i turizam, strateški najvažnije grane hrvatskog gospodarstva, a u 2009. zadržava se visoka razina izdvajanja te rebalansom one ne predstavljaju veća smanjenja. Naravno da se zbog očekivanih gospodarskih kretanja i očekivanog pada gospodarske aktivnosti u 2009. godini očekuje i pad prihoda izvanproračunskih korisnika, zbog čega su ovim prijedlogom rebalansa ukupni prihodi poslovanja izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu 5,5 milijarda kuna, što je smanjenje za 576,3 milijuna kuna, odnosno 9,6% manje u odnosu na planirani prethodni plan za 2009. godinu. prihoda poslovanja rebalansom su se planirale Hrvatske ceste i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to jedni za 258 milijuna, a drugi za 257 milijuna kuna. Istodobno, predviđene su i uštede na strani planiranih rashoda tako da su ukupni rashodi izvanproračunskih korisnika za 2009. rebalansom planirano u iznosu 4,6 milijardi kuna što je 8,4% manje od prethodno planiranih ili 420 milijuna milijuna kuna u apsolutnom iznosu. Kao i na prihodovnoj strani tako i na rashodovnoj strani najmanje rashoda poslovanja rebalansa su planirali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ali i Hrvatske ceste. U rješavanju ekonomskih problema i borbi protiv ekonomskih defekata mnogi ekonomski stručnjaci fiskalnu politiku smatraju efikasnijom na teoretskoj razini a monetarna politika u praksi postaje sve objavljenija i učinkovitija kao oruđe protiv ekonomske krize. Vidljivo je da su zemlje pogođene recesijom posezale za instrumentima i fiskalne i monetarne politike a mnoge zemlje u Europskoj uniji osnovale su pri svojim vladama tzv. monetarne odbore ali koji ne zadiru u neovisnu monetarnu politiku već predstavljaju njen korektiv i potiču središnje banke na radikalno participiranje u rješavanju gospodarskih problema svojih zemalja. Stoga i ne čudi da su referentne kamatne stope u tim istim zemljama u rasponu od 0,5 do maksimalno 2,5% a efektivne kamatne stope niže nego ikada u povijesti. Samo veća ponuda novca a time i niža cijena novca odnosno niža razina kamatnih stopa potaknut će potražnju za kreditima, stimulirati investicije i oživjeti gospodarsku konjukturu. Klub HDZ-a podržava ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu. Hvala lijepa.

Ja vjerujem u stručnost gospodina Marića, međutim samo ću navesti neke stavke gdje su osobe s invaliditetom jako oštećene sa ovim proračunom. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta i cestarina za najteže invalide minus 14 milijuna i 700 tisuća kuna, socijalno osnaživanje osoba s invaliditetom 25 tisuća, 980 tisuća kuna. Afirmacija prava i unapređivanja politike za osobe s invaliditetom 475 odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom u minusu 10 milijuna 200 tisuća kuna, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u minusu 4 milijuna 265 tisuća kuna, olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom u minusu 3 milijuna 900 tisuća kuna, komisijski pregled za utvrđivanje psihičko-fizičkog stanja djece, zatim Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u minusu za 40 tisuća kuna u Ministarstvu obrazovanja, skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju u minusu milijun i 700 tisuća kuna, skrb za tjelesno i mentalno oštećenu djecu 10 milijuna 730 tisuća kuna u minusu, oprema zdravstvenih ustanova u minusu 8 milijuna itd. Hvala lijepa. U ime kluba SDSS-a gospodin zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Prije otprilike tri mjeseca kad smo raspravljali o proračunu, o prijedlogu proračuna bili smo svjesni da nas čeka vrlo brzo rebalans proračuna. Sada u ovom momentu kada raspravljamo o prvom rebalansu proračuna možemo sa još većom sigurnošću kazati da ćemo vjerojatno nakon lokalnih izbora a najkasnije nakon turističke sezone morati raspravljati o još jednom rebalansu proračuna. Nadam se da će taj rebalans proračuna biti adekvatniji odgovor na ono u čemu se mi kao država nalazimo, na ono u čemu se mi kao društvo nalazimo jer ovo nije odgovor ni na trećinu onoga što predstavlja trenutni deficit državnog proračuna. Ja se nadam gospodine ministre da ste vi u pravu da ćemo sa ovim povećati kredibilnost države pred međunarodnim i drugim financijskim institucijama i želio bih vjerovati da je to tako. Ali moram priznati da nisam siguran s obzirom na to da se ključne stavke, ključni generatori deficita proračuna sa ovim rebalansom praktički nisu ni dotakli. Sve ono što se desnom rukom obilato dijeli ne od jučer doduše sa lijevom rukom koja je kod većine ljudi slabija nego desna pa onda i kod države teško se može vratiti natrag. I zato ja mislim da bi ovo trebala biti prilika kako da ovu desnu ruku s jedne ojačamo a s druge strane da joj promijenimo funkciju. Promjena funkcije mora biti u tome da desna ruka za državu treba služiti da uzme a ne da dijeli, a tradicionalno je lijeva ruka ta kojom se dijeli i u političkom i svakom drugom smislu te riječi, a mi tu gospodine ministre još uvijek nismo došli do toga. Proračun se može rezati zato što se mora rezati ali proračun se mora i puniti. I odgovor na to kako će se proračun puniti u ovom trenutku za sve nas je kao i za vas, vi uostalom to znate sigurno bolje nego ja, je važnije pitanje nego kako ćemo i gdje ćemo rezati. Kad vidimo kako ga možemo puniti onda možemo donijeti odluku o tome gdje i kako treba rezati. A o tome kako se proračun puni i koja je efikasnost punjenja proračuna preko poreznih mehanizama to vi naravno bolje znate nego što znam ja. S druge strane, koji su mehanizmi preko kojih država može stimulirati očuvanje radnih mjesta, likvidnost poduzeća i istovremeno kako može osigurati sredstva za kakav takav razvoj u okolnostima koje su nepovoljne za razvoj, to bismo morali imati. To bi moralo stajati kao politika iza ovog rebalansa proračuna. Ako toga nemamo onda je rebalans proračuna privremena mjera do slijedeće privremene mjere. I meni je žao što mi kao koalicijski partneri nismo imali prilike da o tome razgovaramo. Ja znam da su moje mogućnosti da tome doprinesem vrlo skromne ali su lojalne i nisu u funkciji proizvođenja deficita. Sad ću nešto reći o tom segmentu proizvođenja deficita. Do 2007. godine, dakle do prošlih izbora za ovaj Parlament, poticaji u poljoprivredi su služili za to da ta poljoprivreda nešto donese ovom društvu i njezinom tržištu. Sada se dogodilo i dalje se događa da poticaji u poljoprivredi služe za to da pokrivaju socijalne mehanizme i da služe kao mehanizam socijalne pomoći i istovremeno da služe, a to mnogi koji ovdje sjedimo opravdano sumnjaju u to, kao mehanizam dobivanja glasačke podrške. Zašto? Jer bi proračun služio za tu funkciju i u tom iznosu od 2 milijarde i 800 milijuna kuna, bi trebalo služiti za tu funkciju? Mi naravno znamo da najveći dio tih novaca odlazi za velike poljoprivredne sisteme i trgovačke lance. A mogu li i oni sudjelovati u tome što se zove rebalans proračuna i u tome što se zove stezanje kaiša ili remena ili ako hoćete zajedničke odgovornosti za zajedničku sudbinu? Naš kolega Milanović je govorio ovdje o proktecionizma. Nemam ja ništa protiv protekcionizma ako je on dobar za državu i njezino tržište, ali imam protiv monopola cijena kojim se taj protekcionizam koristi. Pa kada dođem u trgovinu, ne samo ja nego bilo tko drugi, koga sretnem u trgovini, može pitati a zašto nema jeftinijih proizvoda od onih koje trebamo konzumirati kao naše, a do jučer ih je bilo. Takav protekcionizam ja ne mogu podržati. Pogotovo ako iza njega stoje golemi proračunski novac. U kojem je za proračun za koji ja dižem ruku, ukalkuliran u cijenu povećanu cijenu onoga koji dolazi u neku trgovinu da sutra kupuje. Takvu politiku gospodine ministre sasvim sam siguran ni vi ne možete podržati. I znate da ne možete s njom dugo izdržati. E sada, gospodine ministre, kolegice i kolege, ako smo se mi odlučili, sada govorim više kao zastupnik specifične grupacije u našem društvu. Ako smo se odlučili za smanjenje proračuna i proračunskog deficita za otprilike 5 milijardi kuna. pa gospodine ministre, zar 10% treba otpasti na one kategorije kojima pokušavamo pomoći tamo a imaju kuću, da imaju struju, da imaju elementarnu pristupnu cestu, i da imaju elementarnu infrastrukturu, a na žalost tako i jeste. Smanjivanjem stavki kod Ministarstva regionalnog razvoja za stavke regionalnog razvoja, za stavke obnove, za stavke ljudi koji su se tamo naselili ili se vraćaju, mi smo zapravo i za stavke programa stambenog zbrinjavanja, mi smo uračunali da te kategorije ljudi, najranjivije kategorije ljudi, u najtežim uvjetima i u najnerazvijenijim sredinama žive, kao što reče jedan načelnik, jedne Ličke općine Korenice, umjesto da svako jutro vidi 100 kuna zato što živi u takvim sredinama, mi ćemo mu sada oduzeti i minimum na osnovi kojega bi mogao reći, sutra ću dobiti ono što mi pripada. Zar ta kategorija ljudi treba sudjelovati sa 10% u smanjenju državnoga proračuna? Zar baš ona. smanjenje za poticaje u poljoprivredi za koje ne znamo čemu sve služe, kao što sam rekao, 69 milijuna kuna u odnosu na 2 milijarde i 800 milijuna kuna. Pa neka mi netko objasni. Neka mi netko objasni, kako će ta područja poljoprivredno oživjeti, neka mi netko objasni kako će ti ljudi konačno moći živjeti od svoga rada i postati korisni ovome društvu i svojoj obitelji ako ćemo na takav način pristupiti? Neću govoriti o tome da ti segmenti su sastavni dio mjerila za pregovaračko stajalište – 23. I ja ne znam kako vi mislite dati odgovor nama koji smo prije nepunih 10 dana u Nacionalnom odboru jednoglasno podržali to pregovaračko stajalište i sutra ga trebamo braniti da bi ono bilo prihvaćeno od Europske unije i Europske komisije i da to pregovaračko stajalište kao ključno bude prihvaćeno od Europske komisije ako vi samo tjedan dana nakon toga krešete sredstva s pomoću kojih se ta pregovaračka stajališta trebaju moći realizirati, odnosno ta mjerila trebaju moći realizirati. I to baš na tom mjestu. Zar je baš tih nesretnih 200 milijuna ključno hoće li ovaj proračun donijeti taj poželjni smanjenje deficita ili ne? Ili ja to ovdje neću govoriti, jer sam član vladajuće koalicije, pa iz respekta prema sebi i prema drugim članovima koalicije, to što bih rekao zadržati ću za sebe. Ali, mora mora postojati solidarnost. Sebičnost neće nigdje nikoga dovesti. Vidjet ćete to na lokalnim izborima. Zahvaljujem. Dame i gospodo zastupnici, mi ćemo raditi danas bez pauze. Ima dosta prijavljenih danas ćemo nadam se i završiti raspravu, s time da bi se amandmani onda podnosili do 12 sati sutra 31. kako bi mogli o njima odlučivati u petak i donijeti rebalans. Prilazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je gospođa zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospodine ministre financija, kolegice i kolege zastupnici. Danas je ovdje u nekoliko navrata bilo rečeno da do prije nekoliko mjeseci su bila nepredvidiva gospodarska kretanja i da se nije znalo kako će stvari izgledati, pa evo danas nakon tri mjeseca smo jako pametniji. To definitivno nije točno zbog toga što je već kod donošenja proračuna čitavo gospodarstvo bilo na nogama i gotovo puna tri mjeseca su vikali i govorili da je kriza stigla u Hrvatsku, da je stanje sve teže, da je njima naprosto nužna pomoć države. Ja sam kada sam ovdje govorila isto tako vas gospodine Šuker tada upozorila da ako nećete slušati nas, ako već mi pričamo nešto što ne stoji, ne drži vodu, da vas molim da poslušate gospodarstvenike koji svaki dan osjećaju krizu koja je došla na svojim leđima. Nažalost, niste tada poslušali, niste tada napravili proračun koji je realan, koji je u skladu za gospodarskim mogućnostima Hrvatske. Nažalost, evo čak niti početkom 1 mjeseca, ili bolje rečeno krajem 1 mjeseca kada je gospodin Sanader davao neke izjave, tada je rekao npr. da nema nikakvog razloga da se već sada priziva rebalans proračuna, da je sve pod kontrolom, da možemo vraćati dug, da možemo isplaćivati plaće. Nažalost samo 15 dana kasnije ustvrdio da u pripremama za rebalans proračuna se kreće odmah a novi proračun trebao bi se donijeti u drugoj polovici ožujka. Tada je ustvrdio još nešto i rekao je da sredstva ušteđena rebalansom će biti plasirana u pomoć gospodarstvu. Nije istina. U ovom rebalansu proračuna nema niti lipe koje će gospodarstvo dobiti od ovih 5 milijardi kuna. Dakle, naprosto nešto što je bilo netočno i gospodarstvo neće dobiti niti lipe od toga. toga. 2. 3. gospodin premijer kaže ma kakvih 10, 15 milijardi, riječ je o rebalansu između jedne i tri milijarde kuna, sada je već rebalans 5 milijardi kuna. tome, gospodo, ovo je samo jedan mali pokazatelj, jednog lutanja i nesnalaženja, nažalost cijenu tog lutanja i nesnalaženja i neslušanja, ne samo ovdje rasprava i prijedloga koje daje oporba nego ljudi iz gospodarstva, nažalost najveću cijenu svega toga plaćaju naši građani zbog toga što svakim danom ostaju bez radnih mjesta i svakim danom imaju sve težu i neizvjesniju egzistenciju. Govorilo se danas ovdje i o tome kako je globalna kriza dakle, jedini razlog zbog čega smo mi u ovakvoj situaciji, to je isto tako netočno i to gospodarstvenici sami kažu naprosto u zadnjih pet godina nije bilo orjentiranosti prema gospodarskim projektima. Zaustavili su se mnoge reforme koje su bile nužne i potrebne dakle, nema decentralizacije, ona je zaustavljena čim ste došli na vlast 2004. godine, nema reforme javne uprave koja nam je nužna, nema uvođenja reda u poreznu politiku. Ono na čemu SDP inzistira, to nije uvođenje novih poreza, nego oporezivanje onih koji sustavno se bogate na račun stanovništva a da zato ne plaćaju niti lipe poreza. To je nešto što europske zemlje imaju uređeno. I doista kada razgovarate s ljudima iz vana nikome ne možete objasniti da ono što je moguće u Hrvatskoj naprosto nije moguće niti u jednoj Europske unije. Prema tome tražimo samo da se oporezuju oni koji zarađuju ili na prodaji nekretnina ili na bilo kakvim drugim prodajama i špekulativnim rabatama a ostaju neoporezovani. Mi smo oporezovali, odnosno vi gospodo i mirovine i plaće, ali nažalost jedna kategorija ljudi koji jako dobro žive u ovoj državi koju kriza neće pogoditi je ostala bez toga da da svoj doprinost. Nema npr. niti reforme socijalne skrbi. To ne ide konkretno vas gospodine ministre, ali nažalost se referira na vas i vaš sustav i morate znati da u tom sustavu punih pet godina nitko nije htio pomaknuti prstom, da se ništa nije dogodilo a da imate sustav u kojem vi dajete izuzetno velika sredstva i pitanje je jednom dijelu ljudi da li ta sredstva odlaze sa razlogom. Naime veliki je broj ljudi u ovoj zemlji koji su ostali potpuno nepokriveni sa socijalnom pomoći. Vi imate čitava područja Hrvatske u kojima kada dođete i pitate djecu što im je najljepše u školi, oni kažu hrana. To znači gospodine ministre da imamo i gladne djece, da imamo ljudi koji doista kraj mjeseca u šaci skupljaju sitniše kako bi kupili zadnju kilu kruha. To su ljudi koji su nevidljivi za državu, nevidljivi su za sustav socijalne skrbi. Kada bi se napravilo reda, moglo bi se dohvatiti dakle, do tih ljudi i dati im nužnu i potrebnu pomoć koju država mora osigurati. Ali s druge strane bismo sasvim sigurno iz tog sustava maknuli one koji se ponašaju da tako kažem lešinarski jer uzimaju iz tog sustava novac koji im naprosto nije potreban i na kojeg nemaju nikakvo pravo. Ali za to treba napraviti reda kojeg nažalost u zadnjih pet godina nitko u sustavu socijalne skrbi nije htio napraviti. Hrvatska se nažalost zadužuje punih pet godina i to izuzetno velikim tempom i ono što je najgore zadužujemo se uglavnom za potrošnju. Pa vi ćete i sada otići u svijet, zadužiti se ponovno za plaće i mirovine, zbog toga što nema, nema novaca u proračunu da se plaće isplate, nego ćete se ponovno zadužiti i ponovno će se taj novac potrošiti, dakle, ne u gospodarstvo, ne u razvoj, nego ponovno u potrošnju i to je ključni problem zaduživanja dakle, Dakle, politika u kojoj se ne žele vidjeti određene činjenice, nego kada dođe voda do grla, onda radimo ovo što se danas napravilo to je jedan rebalans proračuna u kojem se samo krešu neke stavke. Međutim, taj rebalans je trebao doživjeti znate strukturne promjene. Ali da bi Hrvatska izašla od krize biti će potrebno puno više od ovoga rebalansa. Nažalost mi od svega toga nismo vidjeli ništa, ono što je puno gore, to je da ni gospodarstvenici ustvari i oni koji zarađuju i izdvajaju novu dobit nisu osjetili ništa, dakle, iz tog vašeg antirecesijskog paketa. Mi smo predložili dakle paket antirecesijskih mjera, mi smo predložili neke vrlo konkretne zakone koji idu na rasterećenje radnika, na rasterećenje gospodarstva, ali na dodatno opterećenje onih koji doista to opterećenje i mogu podnijeti. Nažalost, sve to ste odbili u startu niste htjeli čak ni razmotriti. Nažalost velim, cijenu ovakvog vašeg ponašanja plaćaju građani gubitkom radnih mjesta i ugrožavanjem vlastite egzistencije. Neki dan je gospodin Sanader rekao jednu rečenicu koja je izazvala veliki strah kod ljudi a to je da ako ne možemo upravljati javnim financijama onda se zna što nam slijedi bankrot i raspad sustava. Kada jedan premijer kaže da nam slijedi bankrot i raspad sustava onda sasvim sigurno to izazove vrlo veliku uzbunu među našim građanima. Građane ne treba plašiti od strane premijera nego i stvarati žrtvu od sebe, nego naprosto treba tražiti rješenja, ako to ne znate gospodo onda se maknite, u ovoj državi sasvim sigurno ima ljudi koji znaju rješavati probleme građana. Treba reći da ste prilikom ovoga donošenja proračuna 2009. godine puno toga obećavali, nažalost, sada se vidi da ništa od svega toga se neće moći učiniti. Ono što bih vam na kraju rekla, gospodine ministre i svima vašima u Vladi ljudi su jako osjetljivi na to kada im govorite nešto što nije istina. Neki dan ste se npr. na Vladi hvalili kako ste dali naknade roditeljima sa djecom sa višestrukim oštećenjima. Ali znate ti roditelji su dobili, je, je vaša kolegica Kosor se hvalila time, ali morate znati da ti ljudi imaju smanjenja prava, dakle, vi ste ih u ovom trećem mjesecu prebacivanjem iz jednog sustava u drugi smanjili njihove prihode za 10% jer su sa jedne osnovice prešli na drugu osnovicu. I ljudi to znaju i ono što ih najviše boli to je da naprosto se ne govori istina, da se hvalite stvarima koje ste u jednom mjesecu napravili, u drugom mjesecu ste već ta prava uzeli. građani su osjetljivi na to što imate dvostruke kriterije. Jednima je dozvoljeno sve, drugima nije dozvoljeno ništa. Doista, na jednu stranu trošenje velike količine novca, s druge strane traženje od građana da stegnu remen i da štede je nešto što građani jako teško prihvaćaju. Ako želimo doista izaći iz krize, onda Hrvatskoj su nužne krupne promjene, bolne promjene. Građani ove zemlje su puno toga iznijeli na svojim leđima, spremni su još učiniti, ali ne tako da je jednima dozvoljeno sve, a drugima ništa. jedni ne plaćaju ništa i bogate se, a sirotinja plati porez do zadnje lipe. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Prvo gospođa zastupnica Željana Kalaš. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedavajući. Evo ja želim ispraviti dva navoda, ali ću na kraju svog izlaganja reći jedno slaganje sa tvrdnjom gospođe Opačić. Što se tiče navoda ispravljam prvi navod da se Vlada nije konzultirala sa gospodarstvenicima u ničemu što je do sada radila. To naprosto nije istina. Ne samo da su surađivali sa gospodarstvenicima, i Vlada također, već su kontaktirali i sa poslodavcima, pa i sindikatima, a ja ću podsjetiti da su to oni isti sindikati iz razdoblja 2000.-2004. kojima su ukinuta sva prava jednim potezom preko noći. Danas se s tim istim sindikatima pregovara i postižu se pregovori. Drugi netočni ispravak je lešinarsko oduzimanje novca. Mislite valjda ponovno na isto razdoblje jer upravo ova Vlada vraća ono što su u tom razdoblju vaše SDP-ove Vlade 2000.-2004. oduzeli rodiljama kroz njihov doplatak, doplatak za djecu, kroz braniteljska prava. I kao što sam i obećala samo za kraj, slažem se samo sa jednom jedinom rečenicom a to je: "Ljudi su vrlo osjetljivi kad govorite nešto što nije istina." E s time se apsolutno slažem pa molim vas nemojte ni vi govoriti nešto što nije istina. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak. Gospodin zastupnik Boris Matković. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Evo ja bih ispravio isto dva navoda, netočna zapravo navoda, netočne tvrdnje kolegice Opačić. Prva tvrdnja je da Vlada nema nikakve idejnosti i odgovornosti. To nije točno. Idejnosti i odgovornosti nemate vi u SDP-u. Vi svaki dan građanima zamagljujete oči, imate populističke prijedloge. Vaši prijedlozi su nerealni i neodrživi, čak štoviše nisu ni zakonski utemeljeni. A sad ste vi smijte tamo kolega Staziću. I to ste pažljivo tempirali uoči izborne kampanje, ali to vam neće pomoći sigurno jer građani neće padati na vaše jeftine provokacije koje pokušavate izraziti. Druga netočna tvrdnja je da Vlada nema nikakve socijalne osjetljivosti. Vlada je itekako osjetljiva i to pokazuje i ovaj rebalans proračuna, jer među prioritetima je zadržavanje iste razine mirovina, rodiljskih naknada, socijalnih prava i plaća te podizanje razine nezaposlenosti za 10%. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolegice Opačić, dopustite mi da ispravim tri vaša netočna navoda. Jedan od njih je i kad ste kazali da je to što ste govorili pokazatelj lutanja i nesnalaženja Vlade, a to što ste govorili, govorili ste da je premijer govorio jedno vrijeme da će rebalans biti ovoliko, drugi put onoliko itd. Naprosto to nije točno. Dakle, nije točno uslijed toga što je situacija takva kakva je, objektivna i mijenja se dakako iz vremena u vrijeme i prema njoj se prilagođava i premijer i ova Vlada i svi skupa. S druge strane, kazali ste kako su zaustavljene reforme.

Ne slažete se sa navodima govornika i onda ga nastojite omesti i zbuniti dobacivanjima. To je nedopušteno. … ne možemo dva mjerila imati, ponavljam vam. kontrolira potrošnja u zdravstvu, a daju se kvalitetnije i bolje usluge. I treća, naj ja bih rekao opasnija, ja vjerujem da je netočno, kazali ste da u Hrvatskoj ima gladne djece. Kad to kaže predsjednica Odbora za obitelj, mladež i šport ja mislim da je to vrijeme za intervenirat. Dakle, ne može se ocjenjivat da li ima gladne djece, to je netočno, na temelju ankete nego na temelju objektivnih pokazatelja. Ako je zaista

Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Zastupnica Milanka Opačić je rekla da u zadnjih pet godina nije bilo ulaganja u gospodarstvo. To je netočna tvrdnja. Naime, upravo u tom vremenu su se sredstva za poticanje poduzetništva i poslovnog okružja udvostručila. Ja bih samo htjela reći ako je teško pročitati proračun, vidjeti te stavke ili ako se ne zna, onda treba izaći malo izvan grada i vidjeti brojne poslovne zone, zone gospodarstva, industrijske zone ili već kako se zovu, preko 250 koje su ili izgrađene ili u fazi. Prema tome, puno se ulagalo u ovo gospodarstvo u ovih pet godina. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Treći ispravak, gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Ispravit ću netočan navod zastupnice Opačić koja kaže: "Veliki broj ljudi ostaje izvan sustava socijalne skrbi." Netočno, gospođo Opačić. U rebalansu proračuna ostaje ono što je planirano u proračunu za 2009. godinu, a to je 12% više sredstava koje dobivaju centri za socijalnu skrb u odnosu na 2008. godinu, a za 16% više sredstava je osigurano s pravima s naslova Zakona o socijalnoj skrbi. Uz to još podatak, 22% više sredstava je osigurano za zdravstvenu skrb ljudi na otocima. Hvla lijepa. Sljedeći ispravak, gospodin zastupnik Anton Mance. je elaborirala dosta tih područja, neki su ispravljeni, a ja bih se zadržao na ovom dijelu gdje govori da nema potpora za gospodarstvo. Navodim to iz specifičnosti jer ona gleda u proračunu onaj dio smanjenja kojega hoće i kojega hoće javnosti pokazati. Međutim, kao što se vidi ovdje, potpore npr. za drvnu industriju, one ovdje stoje. Ja to govorim i zbog toga što smo mi još 2001. godine, 2002. kao lokalni čelnici tražili potpore za drvnu industriju. Ali bih vas podsjetio, dugo pamtim, tada je vaš odbor bio gospodo prodajmo to za 1 kunu i tako je počela prodaja. Tako je i ta prodaja bila i kod mene, prema tome onda se čak nije reagiralo ni na to da li ti ljudi koji su to kupili za jednu kunu, da li ulažu. ne možete tvrditi i kad pogledate proračun, otvorite stranice, onda to namjerno izbjegavate i neće napomenuti. Dakle, vaš je navod ovdje potpuno, potpuno netočan.

zakone za rasterećenje radnika i gospodarstva. Da, možda su zakoni bili konkretni, ali ne na način, nije predloženo kako isfinancirati te projekte, te antirecesijske mjere, a to bi sve skupa dovelo naš proračun do deficita između 15 i 20 milijardi kuna. Možete si zamisliti da su prihvaćene te mjere u kakvoj situaciji bi danas bio proračun Republike Hrvatske i na koji način bi se uopće moglo razmišljati o zaduženju na međunarodnom tržištu. A na kraju, komentirajući ovu brigu SDP-a za gospodarstvo, praćenje gospodarstva, najbolju potvrdu za to dobili smo jutros od izlaganja predsjednika SDP-a, gospodina Milanovića. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepo. Ne komentirati. Nećemo komentirati. Držimo se ispravka. **Huška, Davor (HDZ)** Ispravljam navod da vode brigu o gospodarstvu jer gospodarstvo se mora poznavati, a sramotno je da predsjednik SDP-a ne zna da se u Hrvatskoj proizvode cipele i namještaj. Toliko o poznavanju gospodarstva. U vrijeme niskog gospodarskoga rasta ova Vlada je pokazala brigu o starijim, nemoćnim, o bolesnik, o socijalno osjetljivim i koja je ciljana, konkretna i zaista intenzivna. Izdvajanja za pomoć socijalno osjetljivim skupinama stanovništva su u Proračunu za 2009. godinu bila povećana u odnosu na proračun 2008. godine za 275,8 milijuna kuna, sa 2,7 milijarde kuna na 2,9 milijarde milijarde kuna. I druga stvar, ako navodi kolegica da nije točno, kaže ako ne znate, maknite se. Niti je ona nas postavljala, a niti će nas micati. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo, uvažena kolegica tvrdi, veli narod ne treba plašiti. Slažem se, ali to upravo oni rade za bezbroj krivih navoda. Jedan od tih krivih navoda je definitivno ovaj o hrani i školi. Ja moram reći jer idem često u škole, ne jednu nego više škola, nigdje se na žalost više hrane ne baca nego u školama. A sad slušamo tu o čizmama, štakorima i dalje ne bi li pojačali. To vjerujem da postoji tu i tamo tog, ali kolegice ne treba generalizirati niz stvari. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospođa zastupnica Božica Šolić. Hvala lijepa. Ja bih vas molila potpredsjedniče da malo smirite ovu lijevu stranu. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo, zastupnica Opačić rekla je u svojoj raspravi da je ova Vlada socijalno neosjetljiva. To nije točno jer imamo niz činjenica da to ne stoji. Npr., ova Vlada je vratila porodiljne naknade obiteljima sa troje i više djece i povisila porodiljne naknade koje ste vi ukinuli kad ste vodili ovu zemlju, ovu Hrvatsku. Isto tako, vratila je dug umirovljenicima ova Vlada, vi ste rekli da ne postoji dug. Treće, to ste vi rekli kad ste vodili državu. Isto tako, ova Vlada je nezaposlenima povisila naknadu. Vi to niste učinili kada ste vodili Hrvatsku. I gospođo Opačić, nije točno da se ova Vlada neka makne. To će odlučiti hrvatski narod. Da to ide tako kako vi mislite, onda vi ne bi ovdje sjedili. Ostavimo to sve izborima. Izborima ostavimo to. Ne, to će biti u jednoj drami. Ministar financija, Ivan Šuker. To će biti u vašoj komediji. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa dozvolite mi samo da se osvrnem na neke stvari jer neće biti potrebe ponavljati tijekom dana, ali mislim da su činjenice činjenice i o njima možemo raspravljati da li bi to učinili na ovakav ili onakav način, ali od nekih stvari naprosto ne možemo pobjeći. Neke stvari možemo gledati različito, možemo im različito pristupati, međutim treba vidjeti koji je u konačnici cilj. Vidite gospođo Opačić, ja kao čovjek koji je na čelu ovog resornog ministarstva imam jednu osobnu zadovoljštinu, a to je da smo napravili proračun u 11. mjesecu koji danas kad ga pogledaju svi stručnjaci i te kako pije vodu po svim svojim načelima. Samo malo, čekajte malo, pa pustite da kažem pa onda poslije ispravljajte koliko god hoćete. Dakle, i tada, ali danas nemate hrabrosti reći toliko o plaćama. Jednostavno se nismo uspjeli dogovoriti sa socijalnim partnerima. Jednostavno se nismo uspjeli. Ja sam to i tada rekao i danas sam rekao. Druga stvar, vidite za razliku od vas, ja u 10. i 11. mjesecu nisam mogao huškati ljude da navale na šaltere hrvatskih banaka da počiste hrvatske banke i da izazovu bankarsku krizu. Za razliku od vas, ja sam poslao jasnu poruku da će Vlada, ja kao resorni ministar, a Vlada je to, bar nemojte ovo ja kao ja, nego gledam kao resorno ministarstvo, da će Vlada povećati u najgorem trenutku, to je bilo 10.10., petak, pitajte sve bankare što se tad događalo. Dakle, poslali smo jasnu poruku da će se osigurana štednja povećati na 100, na 400 tisuća kuna i to je jasno bio signal hrvatskim građanima da im država garantira za depozite i tadašnja, dakle i tada, gospodo iz dakle i tada, gospodo iz SDP-a, kao što sam rekao da Hrvatska ima jedan od najstabilnijih bankarskih sustava u Europi, to i danas odgovorno kažem i tvrdim, sviđalo se to vama ili se to vama ne sviđalo. Hrvatska definitivno ima jedan od najstabilnijih bankarskih sustava. Pa gospodin Dragovan, ako ćete mi vi govoriti kojim tonom da govorim, onda … **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro, molim vas, bez ovakvih posebnih osebujnih polemika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Dobro, ok, ispričavam se, budem malo spustio nivo glasa. Dakle, ali ću ponoviti, Hrvatska definitivno danas ima sigurno jedan od najstabilnijih bankarskih sustava u Europi, sviđalo se to nekome ili se to nekome ne sviđalo. Meni je drago, a mislim da nam je drago to svima da su određene mjere fiskalne i monetarne politike bankarski sustav očuvale kako jesu. Nitko nikada nije rekao da će ono što je posljedica financijske krize zaobići Hrvatsku, to nitko nikad nije rekao. Odgovor u prvom mjesecu da nije vrijeme za rebalans današnji pokazatelji jasno pokazuju da je bilo pametno što smo sačekali. Mi smo dio rashodovne strane držali pod kontrolom i u rebalans smo krenuli u trenutku kad su mnogi pokazatelji mnogo jasniji i upućuju nas što trebamo napraviti. A što se tiče oporezivanja i porezne politike ja ću reći nešto što hrvatska javnost možda ne zna ili ne obraća toliko pažnje. Gledajte, ispričavam se što se vraćam na 2003. godinu, ali samo jedan podatak. Prihod od poreza na dobit je bio 2 milijarde 300 milijuna kuna ali ste imali jednu vrlo interesantnu stvar i to je razlika između vaše i naše politike. Imali ste jednu vrlo interesantnu stvar a to je mogućnost tzv. jednokratnog kodeksa i na takav način su oni koji imaju novce peglali bilancu i umjesto da plate državi porez sticali velika prava. A znate koliki je danas porez na dobit? Ili ćete nam priznati da smo dignuli gospodarstvo na nekakav nivo ili ćete nam priznati da smo imali ispravnu poreznu politiku, jedno ćete morati priznati jer danas je porez na dobit preko 9 milijardi kuna. Dakle, nije opao s neba. Ili je bila ispravna porezna politika ili je bio gospodarski rast veći. Dobit ostvaruje samo onaj tko ima. Socijalna skrb. Pa mislim da kad pogledamo proračun pa kad vidimo kolika su sredstva za socijalnu skrb onda naprosto mislim da nije umjesno govoriti da ta sredstva nisu dostatna. Vidim da će biti dosta ispravki, to znači da će biti veselo. Naravno. Upravljanje javnim financijama. Imali ste 300 računa i po nekoliko stotina milijuna na tim računima, imali ste vrlo čudne kredite kod HBOR-a, potpisivali kredite oni koji su izvodili radove a vi davali jamstvo da ćete vraćati te kredite i to su uredne javne financije. A danas kad postoji jedan žiro-račun, kad HBOR nije parafiskalna institucija nego izvozno investiciona banka, danas su javne financijske neuredne. I to isto radi hrvatske javnosti. Zaduživanje. Gledajte, ovaj dom je usvojio sve proračune u proteklih pet godina. Točno se zna koliki su bili deficiti. Deficit možete financirati jedino iz prodaje imovine i iz zaduživanja. Zadnja vaša potreba za zaduživanjem u 2003. godini je bila 12 milijardi kuna, naša za prošlu godinu je bila negdje 3 i 800, 3 i 900 koliko je bio deficit, za ovu godinu se predviđa 4 i 900. Dakle, to je ono za što se treba zadužiti država. Druga je stvar što su i poslovne banke i gospodarstvo koje je bilo u ekspanziji direktno se zaduživale vani. Ali ne možete reći da smanjenjem fiskalnog deficita se nisu smanjile potrebe za zaduživanjem. Ove godine se reprogramiraju krediti koji su podignuti 2002. i 2003. kao što će za dvije, tri ili četiri godine se reprogramirati krediti koji su podignuti za vrijeme ove Vlade. Dakle, nemojte sad misliti da idem prema vama sa optužbom vi ste se zadužili nego naprosto to su ciklusi koji dolaze. Dakle, kompletan reprogram ove godine 80% se odnosi na izdane obveznice i …/Govornik se ne razumije./… kredite iz 2002. i 2003. godine. I jedan dio pariškog kluba i onih samuraj obveznica iz 2001. godine. Za to se trebamo ove godine zadužiti milijardu eura. I sad netko kaže zadužujete zbog ono. Ista priča, ja kažem zašto ste se vi zaduživali, sad mi to moramo vraćati. Nažalost, takav je ciklus svih zemalja koje imaju deficit, takav ciklus i od toga ne možemo pobjeći. Od toga ćemo moći pobjeći u onom trenutku kad budemo imali suficit. Toliko što se tiče tog zaduživanja. I nemojmo bacati ovako neodgovorno parole i onda reći ne mi to nismo rekli na ovakav ili onakav način. Predsjedniku kad iščupate a vi to vrlo rado volite raditi iz konteksta neke stvari pa tako i ovaj vaš bankrot onda to ispada tako stravično, a kad pogledate rečenicu prije i rečenicu poslije pa ćete vidjeti što je rekao i kako je rekao. htjeli vi ili ne htjeli priznati u ovom trenutku dobit novca na međunarodnom financijskom tržištu je izuzetno teško. Česi su pokušali dva puta, odustali su. Slovenci su to jedva uspjeli prošli tjedan. Prema tome, ako hoćete dobiti novce od nekoga onda mu morate poslati jasnu poruku da ste u stanju upravljati sa procesima, da napredujete i da se u stanju upravljati sa javnim financijama. Ako to nećete napraviti onda nećete niti dobiti novce. I da više ne dužim, rekao sam na kraju svog uvodnog izlaganja koje su najvažnije stavke državnog proračuna. Pa ako već govorite o tome da ne valja ovo ili ono, pa recite s koje bi to pozicije po vašem mišljenju trebalo uzeti i na koju bi to poziciju trebalo staviti. Onda bi ta rasprava bila korektna. I još nešto. Predlagali ste onaj svoj klasičan način financiranja HBOR-a. Mi na takav način ne možemo prihvatiti niti želimo HBOR pretvarati u parafiskalnu instituciju. HBOR-u smo preko institucionalnim banaka, da ponovim 250 milijuna EIB, 100 milijuna Svjetska banka, 50 milijuna KFE i još 100 milijuna dogovaramo sa Svjetskom bankom. Morate znati da su to najpovoljniji krediti koji se u ovom trenutku u svijetu mogu dobiti sa dosta velikim greis periodom osigurali preko 400 milijuna eura za financiranje malog i srednjeg poduzetništva. Druga stvar, HBOR ima potpuno identičan kreditni rejting kao i Republika Hrvatska i ne može se zadužiti po povoljnijim uvjetima ako država ima loš kreditni rejting. Prema tome, ako 450 milijuna sredstava koja će biti po daleko povoljnijim uvjetima nego što bi to dale komercijalne banke koje će ići preko HBOR-a u ovom trenutku nije dovoljna, planira se još 300 milijuna onda ne znam što bi to trebalo napraviti. I druga stvar, da bi uvele ove poreze o kojima vi pričate trebate imati itekako dobru evidenciju. Da ste to htjeli napraviti dok ste bili na vlasti uveli bi nešto slično kao što smo mi napravili sa OIB-om. Hvala lijepo.

U 13,30 Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, dvorana "Ivana Mažuranić", predsjednik odbora gospodin Andrija Hebrang zakazao sjednicu tog odbora za to vrijeme i na tom mjestu. Sedam ispravaka netočnih navoda. Prvo gospođa zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka (SDP)** Prvi navod koji ispravljam je to da nitko iz Vlade nije govorio da neće biti krize. Nije točno. Ivo Sanader je 12.1. ove godine rekao: "Recesije u Hrvatskoj nema i nadam se da je neće biti. Dakle, u prvom mjesecu je debelo već kriza bila u Hrvatskoj i već su ljudi počeli ostajati bez radnih mjesta. Što se tiče socijalne skrbi, gospodine ministre, ja sam rekla da se izdvajaju velika sredstva, ali sam rekla da je nered u tom sustavu, jer vi imate jedan broj ljudi koji vam nisu obuhvaćeni sustavom socijalne skrbi, koji su sirotinja, a imate drugi dio ljudi koji nemaju pravo ni na što. Ali znate što gospodine ministre, morate izaći svi skupa iz blindiranih auta, da biste vidjeli tu sirotinju oko sebe. **Šeks, Vladimir

ministra da su ovdje neki prošle godine huškali narod da navali na banke. U tome i je naša tragika gospodine ministre, što ste vi svako upozorenje, pa ma sa koje strane dolazilo, etiketirali kao huškačko. A što se tiče huškanja naroda, gospodine ministre vama u HDZ-u nema premca u tome, to ste uostalom i dokazali. Ja sam pažljivo slušao, ministar Šuker nije vas niti bilo koju stranku imenovao kao huškače. Ne treba se prepoznavati, tamo gdje prepoznavanju nema mjesta.

se pokazao proračun iz 11. mjeseca kao dobro. Ja moram ispraviti netočan navod, da ne postoji proračun iz 11. mjeseca, nego da je proračun došao u proceduru u 12. mjesecu i usvojen je u 12. mjesecu. A paradoks ministra Šukera je da kaže da je svojom izjavom iz prvog mjeseca kako je prerano za rebalans proračuna za 2009. godinu, doveo se do apsurda. Nevjerojatno je da netko nakon mjesec dana nakon što je donesen proračun govori da je prerano.

Gospodine ministre, vama doista nitko ne može priznati niti da dobro vodite poreznu politiku, a niti da pomažete poglavarstvu. Vezano za porez na dobit, činjenica je da se on ali isključivo zbog toga što ste sav porez na dobiti uzeli od jedinica lokalne samouprave i prenijeli u državni proračun. Onaj program Vlade koji je ovaj Saboru usvojio više ne postoji, od najavljene decentralizacije nije bilo ništa, što se tiče ovoga proračuna. Niti je on proračun za očuvanje radnih mjesta, nego je on proračun za očuvanje vaših fotelja. I ovaj proračun ćete mijenjati već u petak kada vam nacionalne manjine ne budu htjele dići ruku za ovakvu izmjenu i rebalans proračuna. Mi nismo više čak ni u banani, mi smo u jednoj ozbiljnoj situaciji gdje državi prijeti bankrot. Hvala. Ispravljam netočan navod gospodina ministra, koji je rekao da je koalicijska Vlada imala da je koalicijska Vlada imala malu dobit u trgovačkim društvima ili obrnuto, neuredne financije, jer smo ostvarili 2,5 milijarde poreza od dobiti, a eto sadašnja Vlada 9 milijardi. Ne gospodine ministre, 4 godine je trebalo pokrivati od strane gospodarstva u periodu od '90. do 2000. Dobit služi za pokriće gubitaka iz ranijeg perioda, pa se tek nakon toga plaća porez. Ali vidite, to gospodin ministar zna, obmanjuje javnost i na žalost vraća se neprekidno u prošlost. A zato? Zato što nema odgovora za sadašnjost, nema odgovora za 6 godina neuspješne politike, nema odgovora kako građani i privreda da prežive. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Netočno je utvrdio gospodin ministar ili smo poboljšali gospodarstvo ili smo dobro vodili poresku politiku. Ni jedno, ni drugo nije točno. Naime, točno je to da od kada ste došli na vlast baš svake godine potrošili ste nekoliko milijardi kuna više, nego što ste priskrbili. Tako su proračunski rashodi milijardi kuna 2004. godine do nevjerojatnih 123 milijarde koliko ste vi krajem prošle godine potrošili, planirali potrošiti u 2009. godini. Dakle, evo to je točno, da Hrvatska svaki put taman kada se iskobelja iz rupe, HDZ se pobrine da je ponovo tamo baci. Tako je bilo 1999. tako je na žalost i 2009. navoda. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ja ispravljam netočni navod gospodina ministra kada kaže da je naš prijedlog, odnosno odluka o uplati temeljnog kapitala u HBOR zapravo znači HBOR tretirati kao parafiskalnu instituciju. Ne gospodine ministre. Zakon o HBOR-u kaže da HBOR treba imati 7 milijardi kuna temeljnog kapitala. Mi smo samo tražili da se jednokratno uplati razlika do 7 milijardi kuna, jer je sada uplaćeno nešto više od 4 milijarde. A isti kreditni rejting HBOR-a i države je upravo stoga što se HBOR financira po godišnjim iznosima iz državnog proračuna i nema tretman banke, nego fonda. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, ministre, potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Danas u ovom Viskom domu imamo možda najvažniju raspravu u ovom sazivu. Danas raspravljamo o tome kakva je naša budućnost kao zemlje, kakva je naša budućnost našeg gospodarstva i na kraju kakva je budućnost naših građana. Ne o tome da li će hrvatski građani biti dio EU ili da će Hrvatska postati dio NATO-a. Danas raspravljamo o tome kako će hrvatski građani živjeti za godinu, dvije ili možda čak i cijelo naredno desetljeće. Zato moramo biti svjesni da danas svi hrvatski građani slušaju sa većim interesom nego ikada. Da danas od Parlamenta žele čuti, a donošenjem dobrog proračuna vidjeti da imamo snagu uzeti u ruke svoju budućnost i pružiti im nadu da ih nećemo ostaviti na cjedilu u ovim teškim trenucima recesije koja vlada danas u Hrvatskoj i u svijetu. Danas ne postoji osoba u Hrvatskoj koja ne osjeća posljedice recesije. Ako ne osobno u obliku da je izgubila posao, stan ili dio plaće kao što se desilo prošli tjedan državnim službenicima, onda sigurno na način da ima u obitelji ili među prijateljima nekoliko osoba koje su direktno pogođene recesijom. Danas ne govorimo o tome koliko ćemo osoba zaposliti, koliko će se povećati plaće u Hrvatskoj naredne godine ili ove godine, nego da li imamo snage zaustaviti ovaj negativni trend koji smo izložili u Hrvatskoj. Koliko ćemo radnih mjesta sačuvati, da li ćemo uspjeti održati standard hrvatskih građana i da li mladim ljudima u Hrvatskoj nudimo perspektivu koja je danas ozbiljno ugrožena. I zbog toga je ova rasprava i ova točka dnevnog reda najvažnija koju raspravlja ovaj saziv ovoga Sabora. I zbog toga je šteta što danas premijer hrvatske Vlade nije ovdje i pokazao je svojom neprisutnošću na ovoj sjednici da ne daje dovoljno važnosti perspektivi koju nudi hrvatskim građanima. Nikakva rasprava o NATO-u, nikakva rasprava o tome šta ćemo odgovoriti Slovencima nije bitnija od standarda hrvatskih građana, njihove budućnosti, premijer je morao biti ovdje. Ali gdje smo danas. Već dvije godine imamo usporavanje hrvatskog gospodarskog rasta koji je u zadnjem kvartalu ove godine bio negativan, po prvi puta nakon 1999. godine. Imamo situaciju gdje se svaki radni dan izgubi 500 radnih mjesta, 500 naših sugrađana ostaje bez posla svaki dan. Imamo situaciju gdje je standard hrvatskih građana na udaru povećanjem kamata na sve moguće kredite koje danas daju banke u Hrvatskoj. Gospodarstvo je u dubokoj recesiji, planiranje minus od 2% a ja osobno vjerujem da će biti duplo veći između 4 i 5%. Imamo situaciju gdje imamo veliku unutarnju nelikvidnost, gdje nitko nikome ništa ne plaća. A u tome nažalost prednjači i država, njezina javna poduzeća. Imamo situaciju gdje banke nemaju novca za davanje kredita hrvatskom gospodarstvu a i kada ih daju mogu ih dati u malim količinama i kamate su velike da uopće ne znamo koji to posao može takve kamate podnijeti. Novca u Hrvatskoj nema, banke ga nemaju, novi krediti se teško odobravaju. Taj krvotok Hrvatskog gospodarstva je blokiran, pod strašnim je pritiskom, tlak mu je visok a taj pritisak proizvodi ova Vlada i ova administracija. Ova Vlada nas je dovela korak do bankrota, nema dalje i tko taj teret po vama gospodo u Vladi treba podnijeti. Hrvatska je prezadužena zemlje, vanjski dug je po prvi puta od samostalnosti veći nego što je to BDP, skoro 40 milijardi eura. Svaki građanin Republike Hrvatske je dužan skoro 70 tisuća kuna. U tom dugu veliki udio je udio i države. I recite tko to po vama sve treba vratiti gospodo, na koga treba pasti teret te krize? Mi govorimo o tome da država treba voditi računa i da država treba podmetnuti leđa u ovoj kriznoj godini. Kao što je to primjer svagdje u svijetu, pogledajte deficite i pogledajte za šta druge zemlje daju svoje subvencije, od zapadne Europe, do Engleske, Amerike itd.. Država treba stati iza svog gospodarstva i svojih građana, ali toga u Hrvatskoj nema, u Hrvatskoj se Vlada skriva, ne preuzima odgovornost nego se skriva iza svojih uposlenika, državnih službenika, smanjujući im plaće i govori da je to najvažnija mjera koja nas može spasiti u ovoj kriznoj godini. Hrvatska Vlada ovim proračunom ostavlja na cjedilu svoje građane i govori im, vi platite ovu krizu, kroz šta? Kroz smanjenje plaća? Kroz šta, kroz gubitak radnih mjesta? Kroz smanjenje vašeg standarda? Vi platite jer mi nemamo novca, sve smo potrošili u proteklih 5 godina neodgovornim vođenjem države. Recite pošteno, nismo radili reforme zadnjih pet godina nego upravo suprotno, stvorili smo još neefikasniju i skuplju administraciju. Nismo se pripremili za ovu krizu, recite to građanima. Punili smo proračun na uvozu, na potrošnji iz uvoza. Ne znamo što treba napraviti da se proračunski prihodi, da proračunski prihodi budu stabilniji, vi platite jer mi to ne znamo. I to je poruka koju dobivamo čitajući ovaj proračun. Problem je gospodo što proteklih pet godina nismo napravili niti jednu jedinu reformu, u državnoj upravi i u državi generalno. Ali katastrofa je ovog proračuna što se kroz njega ne vidi da ćemo to išta raditi u narednim godinama. Znate li šta znači reforma, porezna, u državnoj upravi, zdravstvena. Reforma ne znači kao što je to ministar malo prije rekao da ćemo odmah imati neku korist ili uštedu u proračunu. Ne upravo suprotno možda ćemo imati veće izdatke, ali to znači gospodo da ćemo u narednih par godina, 5, 10, imati veću korist nego što će to biti trošak sada. To znači reforma, a to je ovo šta ova Vlada na radi niti je radila zadnjih pet godina. Hrvatska nema ozbiljne reforme od 2002. godine kada smo proveli mirovnu reformu. Hrvatska je htjela uzeti i taj novac iz mirovinske, kako bi pokrila svoje troškove i kako bi na neki način uzela novac koji hrvatski građani štede za svoje mirovine. I na kraju krajeva zato da bi za 20 ili 30 godina bila manja izdvajanja iz proračuna za mirovine, subvencije za mirovine. Nema nikakve reforme a hrvatska Vlada je htjela poništiti i ovu jednu koja je bila ispravna. U ovom proračunu nema mjera prema gospodarstvu. Gledam proračun, gospodarstvo je cijelo svedeno na milijardu kuna što se tiče unutar proračuna ministarstva, odnosno 976 milijuna kuna. Kao dva Pelješka mosta, dva Pelješka mosta jednako cijelo gospodarstvo. Mjera prema građanima isto tako nema, nikakvih novih mjera, gdje bi se rasteretila njihova porezna davanja i omogućilo im da ova godina im prođe što jednostavnije. Reći ću vam primjer, u jednoj bogatoj Americi od 1. 4. svaki američki zaposleni građanin će imati beneficije koje će mu država omogućiti poreznim rasterećenjem. U Hrvatskoj toga nema, normalno da nema kada smo potrošili sve zadnjih pet godina i sada nismo spremni za ovu krizu koju treba biti. Nema niti mjera koja bi pomogla ovih 100 tisuća hrvatskih građana koji će ove godine ostati bez posla, nikakvih tu mjera nema, novih što nije bilo prethodne godine. Itd., itd.. Znači nema mjera prema građanima, nema mjera prema gospodarstvu. Nema ničega, samo određena kresanja stavaka i ništa više. Kresanja koja najvjerojatnije do kraja godine neće biti dovoljna. I tko će biti onda ponovo odgovoran kada za 3, 4 mjeseca opet budemo pričali o novom rebalansu proračuna. I ono što me najviše smeta u ovom trenutku šta u Hrvatskoj danas nema pravednosti. Ministar govori, ne da HDZ nove poreze, neće dopustiti nove poreze i nova opterećenja. Ali koga, pa ne traži SDP opterećenja za hrvatske građane koji su najsiromašniji. SDP traži opterećenja za one građane koji imaju, koji su bogati i koji bi trebali više pridonositi u kriznim vremenima. Cijeli teret krize ste gospodo stavili na male ljude a ne želite uvesti te progresivne poreze na one koji zarađuju …/Govornik se ne razumije./… iznose. Zbog čega svake godine u Hrvatskoj određeni ljudi dobivaju milijunske bonuse u dionicama ne plate ni kunu poreza? Je li to pošteno? Prodaju sutra dionice na burzi bez obzira dal' se digla ili spustila i zarade dva, tri milijuna kuna. Ništa Hrvatska od toga nema. O takvim porezima mi u SDP-u govorimo i to vi gospodine ministre i vaša Vlada ne želite uvesti. Ne želite oporezivati one koji imaju da bi dali onima kojima je to ove godine najpotrebnije. To su stotine milijuna kuna koje odlaze iz hrvatskog proračuna, a koje ne bi trebala otići. I na kraju, završit ću samo s jednom rečenicom, ne vjerujem i zbog toga neću glasati za ovaj proračun, ne vjerujem da je proračun realan i da nas ova Vlada sa ovakvim proračunom može i provesti kroz krizu i što dulje ova Vlada bude na vlasti, to će kriza biti teža i duže će u Hrvatskoj trajati. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. 10 ispravaka netočnih navoda. **Caparin, Karmela (HDZ)** Joj, ne znam otkud da krenem jer toliko toga nema, ali prvo. Ova Vlada nema nikakvih mjera. Pa kolega, očito niste ni pročitali ovaj rebalans proračuna, jer da ste ga pročitali onda bi vidjeli da izdvajanja za mirovinu u 2009. godini su povećana sa 4,9 odnosno s 32,5 milijardi kuna na 34,1 milijarda kuna. Radi se o stotinama milijuna kuna kako u socijalnoj skrbi, tako se rebalansom i porodiljne naknade i dječji doplatak ne smanjuju, a izdvajaju se za program materijalno-pravne zaštite nezaposlenih se povećava na 102 milijuna kuna. Kažete da ova Vlada se skriva iza državnih službenika, smanjuje državnim službenicima plaće. Vi ste sad u ovom mandatu i mladi ste, financijski stručnjak, ali sjećate se 2000. godine kada ste tim državnim službenicima vi smanjili smanjili plaće, a ova Vlada je od 2004. godine preko 20% povisila plaće državnim službenicima, a ovih 6% ne radi se o smanjenju nego o zaustavljanju o zaustavljanju rasta plaća sa 12. mjesecom 2008. godine. I u ovoj državi svi su svjesni ove krize i svi snosimo svoju odgovornost. Hvala, gospodine predsjedavajući. Evo želim ispraviti tri netočna navoda gospodina Marasa koji je rekao da pod jedan, da je Vlada kriva za krizu i pad gospodarskog rasta. Sad bih ponovno mogla ponoviti onu tezu što sam danas već vratila gospodinu Kajinu. Nije problem samo u Hrvatskoj, problem je u Europi i šire u svijetu, ali vjerujem da ste s time upoznati samo želite pustite kao crnilo od sipe i danas među ovu raspravu. Prvi put problem sa gospodarskim rastom u HDZ-ovoj Vladi javlja se 2009. godine. ako ćete se prisjetiti, vratimo se unatrag, 2008., 2007., 2006., 2005. nismo imali takav problem, a prije toga ste vladali upravo vi i vaše kolege iz vaše stranke. Drugi netočan navod: "Ova Vlada nas je dovela na korak do bankrota." Upravo je zapravo rebalans državnog proračuna dokument stabilizacije i neophodan radi očuvanja makroekonomske stabilnosti. I ne bih dalje duljila o tome da mogu reći i treći navod, a to je da premijer danas nije tu i da se Vlada skriva. Pa mi u HDZ-u također smatrao komplimentom to što vi zapravo primjećujete da danas nije tu zbog svojih daljnjih obaveza, ali čovjek ima valjda povjerenje u svoje suradnike u Vladi za razliku od vas u SDP-u koji nemate baš puno smisla za timski rad pa ste imali čak i problema oko prvog pa drugog kandidata za premijera Vlade, ali vidim da danas upravo sada nijedan od njih ne sjedi pa nije slušao ni moje rasprave, ali ni vašu kolega Maras. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospodinu Marasu ću ispraviti dva netočna navoda od masu koje je ovdje izrekao. Nadovezao se i nije točno da vanjska politika nije važna, nadovezao se na svog predsjednika stranke gospodina Milanovića koji je danas u svom govoru to isto pokušao ovdje kazati, vanjska politika za Hrvatsku je vrlo važna naročito u ovome trenutku kada ulazimo u NATO i kada se borimo da deblokiramo pregovore sa Slovenijom. I drugi netočan, netočno je da nismo napravili ni jednu reformu u zadnjih pet godina. Samo ako uzmemo koliko je zakona ovaj Sabor donio i dok vi niste ovdje sjedili u prošlom mandatu i u ovu godinu dana, preko 200 zakona je ovdje donešeno u smislu preobrazbe hrvatskog društva u prilagodbu s Europskom unijom. To je jedna velika reforma, gospodine Maras. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je, kako je to gospodin Maras kolega rekao, da Vlada nije stala iza gospodarstva. Stala je. U ovom rebalansu proračuna nećete vidjeti da su umanjena sredstva gospodarstva, štoviše kao što ste čuli od ministra osigurana su sredstva od 400 milijuna eura preko HBOR-a za direktnu pomoć gospodarstvu. Direktna pomoć. Subvencije koje su u ovom rebalansu proračuna ostale iste na razini proračuna iz 12. mjeseca su jednake, dakle itekako se misli o gospodarstvu. Drugo, rekli ste da nije bitno to što je sad premijer na sastanku vezano za NATO i za Sloveniju. Itekako je bitno. U vašim vremenima nije bitno pa ste trgovali hrvatskim teritorijem. Danas je to itekako bitno i bitnije je biti tamo nego slušati vaše neistine, da ne kažem bedastoće. Gospođa zastupnica Vesna Pusić. da država treba stati iza svoga gospodarstva, a da toga u Hrvatskoj nema. To je apsolutno netočno jer je ovaj rebalans upravo usmjeren na poticanje gospodarskih aktivnosti poduzetništva, pa je ovim rebalansom planirano povećanje poticanja izvoza za oko 44 milijuna kuna, zatim povećanje subvencija kamata za kredite i potpore u iznosu od 10,5 milijuna kuna, povećanje razvoja obrta u iznosu od 2 milijuna kuna. Osim toga, dokapitalizacija HBOR-a od strane države sa preko 200 milijuna kuna je iznimno važna mjera za poticanje gospodarstva i očuvanje razine gospodarskih aktivnosti, a što u konačnici doprinosi i očuvanju radnih mjesta. Hvala. Maloprije sam molio i kolegu Matušića i sve druge zastupnike da rasprave zastupnika ne kvalificiraju neprimjernim izrazima, nazivati bedastoće, ne slušati to, nemojmo to jer to se vrati kao bumerang natrag onda, onda će ti onaj drugi nazvati da je tvoja rasprava A onda nas malo i drugi uzmu na zub zbog toga što mi sami sebe uzimamo na zub. Gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Ispravljam netočan navod kolege Marasa koji je rekao da je rezanje plaće jedina mjera za spas proračuna za spas proračuna što naprosto nije točno. Prvo, ponovit ću ono što je rekla i kolegica Caparin a to je da nije rezanje plaćanje nego je zaustavljanje rasta plaća koju je ova hrvatska Vlada provodila kontinuirano od 2004. godine pa evo sve do sada. A druga stvar, rebalans proračuna jedan je od instrumenata provedbe antirecesijskih mjera, to su prvenstveno maksimalno reduciranje državne potrošnje s ciljem osiguranja makroekonomske stabilnosti i očuvanja radnih mjesta, održanje životnog standarda najugroženijih skupina najugroženijih skupina stanovništva, efikasnije i učinkovitije alociranje subvencija, povećanje konkurentnosti turizma i zaštita domaće industrije. S obzirom na struku, kolega Maras kao da niste pročitali ovaj proračun, a s obzirom na položaj stranke u oporbi moram vam oprostiti i razumjeti vas. (HDZ)** Gospodin zastupnik Berislav Rončević. Ispravljam 2 netočna navoda kolege Marasa. Rekao je sve ste potrošili u proteklih 5 godina. Nije točno kolega Maras. U svih 5 godina proteklih HDZ-ove Vlade mi smo iz godine u godinu smanjivali budžetski deficit. To govori o nečemu suprotnom o čemu vi govorite. Dapače, stvarali smo i uvjete za stvaranje nove vrijednosti. Samo da vas podsjetim. Početni proračun je bio 98 milijardi, prošle godine bio je 132 milijarde, a da nije uveden niti jedan novi porez i nisu povećavane stope postojećih poreza, čak štoviše, one su smanjivane. Drugi netočan vaš navod, niste proveli niti jednu reformu. Neki dan smo ovdje izglasali, potvrdili sporazum sa NATO-om. Hrvatska je ostvarila Kopenhaške kriterije. Stabilna demokracija, poštivanje ljudskih i manjinskih prava i funkcionirajuće slobodno tržište. Da to nije u Hrvatskoj tako, ne bi bilo u NATO-a. Da je to bilo 2001. godine kad ste vi upravljali ovom zemljom, vjerojatno bi odmah bili primljeni u NATO. Nažalost nismo. Hvala potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod gospodina Marasa koji čini mi se nije stigao iščitati ove mjere jer kaže da nema mjera usmjerenih prema građanstvu. Izdvajanja za mirovine u 2009. godini, gospodine Maras, povećana su za 4,1%, odnosno sa 32,8 milijardi povećana na 34,1 milijardu kuna. U skladu s nacionalnom populacijskom politikom, porodiljne naknade i doplatak za djecu porasle su u 2009. godini u odnosu na 2008. i to porodiljne naknade za 222 milijuna kuna, odnosno 12,4%, a doplatak za djecu za 26 milijuna kuna, odnosno 1,4%. Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras rekao je, ja ću ponoviti, ova Vlada nema nikakvih mjera za ovu situaciju. Kolega Maras, to nije točno. Upravo ovaj rebalans proračuna se temelji na povećanju u odnosu na 2008. godinu, na povećanju poticaja u gospodarstvu, isto tako i povećanje naknada za socijalno osjetljive skupine. Ali isto tako, moram reći da kolega Maras, u to bi se trebale uključiti i sve lokalne jedinice, posebice govorim o gradu Zagrebu gdje ste vi zastupnik, gdje ste vi kandidat bili. Zašto vi ne donesete, vaša stranka SDP odluku da Grad Zagreb skine 18% prireza i da smanji one uplatnice, račune što šalju ovakvu hrpu, da im smanje bar ovakvu hrpu. To vi kažete. A još jednu stvar, raspisujete natječaje Sada trenutno na 4. brezovice tražite 40 vozača i treba ispitati inspekcija rada da li Zakon o javnoj nabavi se krši u Gradu Zagrebu. Gdje su vam tenkovi? Koliko ste u to? Hvala lijepa.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, uvaženi nažalost malobrojni predstavnici Vlade. Rebalans proračuna o kojem danas govorimo najzorniji je dokaz da su upozorenja i tvrdnje zastupnika i zastupnica SDP-a izrečene prije nekih 3 mjeseca nažalost bile potpuno točne. Iako su tom prilikom pojedinci izražavali čuđenje zbog toga što ni klub SDP-a, a niti jedan zastupnik ili zastupnica SDP-a nisu podnijeli ni jedan amandman na proračun, vrlo kratko je vrijeme pokazalo da smo bili u pravu kada smo tvrdili da tako loš proračun ne mogu spasiti amandmani oporbe, te da bi podnošenje amandmana bilo pristajanje na sudjelovanje u igrokazu nesposobnih vladajućih. A SDP je stranka koja je preodgovorna prema državi i svim hrvatskim građanima i građankama da bi se upuštalo u takve scenarije. Nažalost, rebalans proračuna o kojem danas raspravljamo nije ni trunčicu bolji od proračuna o kojem smo govorili krajem prošle godine te i ovaj dokument pokazuje kako Vlada predvođena HDZ-om i njihovim glavnim koalicijskim partnerom HSS-om nema čak ni ideju o tome na koji način se uspješno nositi s krizom u kojoj smo se zatekli tek manjim dijelom zbog svjetske financijske krize, a znatno većim dijelom zbog nesposobnosti, rasipništva i bezidejnosti vladajuće garniture predvođenom HDZ-om u proteklih nešto više od 5 godina. Drugim riječima, o stvarnim rješenjima za izlazak iz gospodarske krize u ovom dokumentu nema ni govora, a još manje o nekoj strateškoj viziji za stvarni održivi razvoj Hrvatske. Zbog toga nipošto ne mogu podržati ovaj rebalans proračuna jer to nije ni rebalans, a niti strateški dokument razvoja države kakav bi jedan proračun trebao biti. I ovaj dokument je nepopravljiv te u tom smislu nema nikakvog smisla podnositi amandmane na njega, baš kao ni na proračun iz prosinca. Iako nas vladajući često optužuju za svakakve najapsurdnije stvari koje su nažalost i prave besmislice, pa se u tom smislu i s neshvatljivom agresijom obrušavaju na sve naše prijedloge i rješenja za izlazak iz krize i gospodarski oporavak države, neosporna je činjenica da je koalicijska Vlada predvođena SDP-om prije 5 godina HDZ-u predala na upravljanje gospodarski stabilnu i prosperitetnu državu, likvidnu sa zamjetnim rastom gospodarskih aktivnosti i BDP-a, znatno smanjenom nezaposlenošću, konstantnim rastom plaća, povećanjem proizvodnje i rastom burzovnih indeksa. I što se onda dogodilo da se danas ponovno nalazimo u gotovo jednakoj situaciji kao krajem devedesetih? Ne treba biti genije kako bi se odgovorilo na to pitanje. Ovoj zemlji se ponovno dogodio HDZ i umjesto pompoznih obećanja iz jamstvene kapice, danas imamo ovo što imamo, rebalans proračuna u ožujku, pad BDP-a, pad industrijske proizvodnje u samo posljednjih godina 14,1%, konstantan pad životnog standarda jer je košarica 2004. godine iznosila 5 600 kuna, a danas iznosi 6 588 kuna. Imamo rast inflacije, enorman rast vanjskog duga države na neshvatljivih 36 milijardi eura, povećanje nezaposlenosti, u posljednjih nekoliko mjeseci svaki mjesec na burzi imamo novih 10 tisuća nezaposlenih, pad izvoza, neshvatljivo bujanje državne uprave u vrijeme kada bi Vlada trebala odlučno krenuti u reformu državne uprave koja podrazumijeva njeno smanjenje i paralelno jačanje efikasnosti, a ne upravo obrnuto. Imamo ponovnu strahotu rasta nelikvidnosti koju upravo najviše generira neodgovorna država neplaćanjem svojih dugova i dospjelih obaveza imamo također kolaps burze, pad kreditnog rejtinga države, imamo usporavanje ili potpuno obustavljanje iznimno važnih infrastrukturnih projekata a to se posebice odnosi nas modernizaciju željeznice. Možda bih nabrajati tako satima jer je činjenica da su hrvatski birači prevareni jer ništa, apsolutno ništa iz famozne HDZ-ove jamstvene kartice u proteklih godina nije realizirano i to usprkos enormnom rastu proračuna od 2004. godine kada je iznosio gotovo 85 milijardi kuna do 2009. godine i proračuna od 127 milijardi kuna što je povećanje za 42,1 milijardu kuna ili rast za 50%. Usprkos tolikom rastu u Hrvatskoj javnosti nije poznato na što se troši toliko na goli državni proračun jer država ne da napreduje, ona čak ni ne stagnira već propada i to je žalosna činjenica. Posebno je žalostan odnos vladajućih prema proračunu Ministarstva zaštite okoliša koji je s više od 30% pada odnosno minusom od gotovo 209 milijuna kuna u proračunima ministarstava i pripadajućih mu agencija za zaštitu okoliša i pravni promet i posredovanje nekretnina najveći gubitnik ovog tzv. rebalansa proračuna. Nije dobro prošlo ni Ministarstvo kulture barem u i inače mršavim stavkama za zaštitu prirode koje su ovim prijedlogom srezane za gotovo 4 milijuna kuna a to je gotovo 7 Ako se tome pribroji da se Vlada ove godine sudeći prema tzv. rebalansu uopće ne planira baviti opremanjem Obalne straže vidimo da je za HDZ, HSS, koaliciju svim njihovim lijepim uvjeravanjima usprkos zaštita okoliša doslovce zadnja rupa na svirali. To rječito govore brojke iz ovog tzv. rebalansa što pokazuje kratkovidnost, bezidejnost i nedostatak kreativnosti ove Vlade jer umjesto da krizu iskoristi kao priliku i drastično poveća upravo proračunske stavke vezane uz zaštitu okoliša, prirode i prostora te poticanje održivih gospodarskih praksi poput obnovljivih izvora energije, organske ili ekološke poljoprivrede, tzv. ekološke industrije jer upravo u tim praksama leži budućnost svijeta pa tako i Hrvatske ono čini upravo obrnuto i tako se nažalost svrstava ne uz bok zemalja poput SAD-a predvođenih predsjednikom Obamom, Veliku Britaniju ili pak azijskog ekonomskog tigra Koreju već uz zemlje poput Kine i tako ulazi u krug zemalja zahvaćenih tzv. kineskim recesijskim sindromom. I dok te države upravo u restrukturiranju privrede prema onim granama koje danas zovemo tzv. ekološkom industrijom trasiraju svoj put za izlazak iz krize, otvaraju mogućnost za novi razvoj Hrvatska se vidljivo iz ovog prijedloga našla u krugu država koje najavljuju ublažavanje strogih ekoloških standarda i opterećenja za oslabljenu recesijom nokautiranu privredu kao jednu od mjera za izlazak iz trenutno teške gospodarske situacije. Takav put najavila je njemačka kancelarka Angela Merkel, međutim a za razliku od Hrvatske Njemačka koja već desetljećima gotovo u samom vrhu europskih i svjetskih zemalja u smislu visokih ekoloških standarda takve si mjere može dopustiti. Mi nažalost ne možemo. A na još moju veću žalost čini mi se da samo izabrali kineski put nošenja s recesijom. A evo i jednog primjera kineskog nošenja s krizom o kojem sam čitala u "Washington Postu". se ne razumije./… točno je prije godinu bila jedna od kineskih tvornica koja je platila danas probuđenoj ekološkoj svijesti kineske administracije. U veljači prošle godine tvornica "Fuan" je zatvorena jer je u obližnju rijeku ispuštala iznimno toksične otpadne vode od kojih je rijeka promijenila boju i postala crvenom. kada su tijekom jeseni zapuhali recesijski vjetrovi kineska administracija je dopustila upravi "Fuana" dakle istoj onoj upravi koja je toksičnim kemikalijama rijeku obojila u crveno da pod drugim imenom i na drugoj lokaciji otvori novu tvornicu tekstila s istom tehnologijom proizvodnje i starim strojevima. Očigledno je strah od otpuštanja i gubitka velikog broja radnih mjesta prevagnuo nad ambicijom kineske administracije da se obračuna sa ekološki upitnim gospodarskim subjektima. Iako se Hrvatska nipošto ne može mjeriti s Kinom u pogledu odgovornosti za klimatske promjene i devastaciju okoliša jer je Kina u posljednjih nekoliko godina postala najgora i najveća zagađivačica okoliša na svijetu i u tome pretekla neodgovorne Sjedinjene Američke Država činjenica jest da i domaća vladajuća politička elita jedva čeka bilo kakav izgovor ne bi li krenula tzv. lakšim putem ili se nastavila kretati po slobodnoj putanji linije manjeg otpora. U strahu od novih otpuštanja i socijalnih nemira hrvatska će administracija a to je vidljivo iz ovog tzv. rebalansa u ovoj krizi ponašati se na isti način kao i kineska. Gledat će kroz prste onim industrijama koje su već prije desetljeća ili više trebale ugraditi standarde zaštite okoliša u svoje tehnološke procese jer će se bojati da će inzistiranjem na ulaganjima u zaštitu okoliša dovesti već sada onemoćalu industriju preko ruba ponora. Hrvatska Vlada nažalost neće slijediti primjer koreanske Vlade pa čak mi Američke administracije, predsjednika Baracka Obame ili pak britanskog premijera Gordona Browna te osmisliti strategiju budućeg gospodarskog razvoja Hrvatske. Ne kažem novu strategiju jer mi uopće nemamo nikakvu osmišljenu politiku strateškog razvoja zemlje. I nažalost, recesija u koju sve dublje tonemo neće biti poticaj i prilika već će biti sve dublje ukopavanje u hladan, mračan i jezovit mulj u kojem se već nalazimo godinama. No ne mora biti tako. I Hrvatska bi ovu gospodarsku krizu mogla iskoristiti za pokretanje popuno nove ploče gospodarske budućnosti one temelje na čistoj energiji iz obnovljivih izvora …/Govornica se ne razumije./… i ekološkim industrijama. Umjesto da pokušavamo konkurirati proizvodnji masovnih i jeftinih proizvoda lošeg dizajna i slabe uporabne vrijednosti trebali bismo poticati proizvodnju malenih količina visoko kvalitetnih proizvoda trajno upotrebne i dodane vrijednosti proizvoda čija proizvodnja ne troši puno resursa i ne stvara štetan otpad. htjela bih samo citirati Nicholasa Sterna bivšeg glavnog ekonomista Svjetske banke koji je upozorio da ćemo ukoliko ne poduzmemo drastičan zaokret danas uskoro biti u krizi goroj od one svjetske ekonomske krize u prvoj polovici 20. stoljeća. Pesimistično je zaključio da će biti teško ili nemoguće preokrenuti te promjene. Ukoliko vlade ne budu investirale u tehnologije nužne za stvaranje gospodarstva s niskim emisijama stakleničkih plinova globalna recesija mogla bi srezati između 5 i 20% svjetskog bogatstva. Ako takve izjave dolaze iz usta bivših dužnosnika Svjetske banke pametnom je dosta razloga za uzbunu. Nažalost, hrvatska Vlada je ili gluha na ova upozorenja ili je potpuno nesposobna nositi se s odgovornošću upravljanja zemljom, a ja bih prije rekla ovo drugo. Hvala. Pet ispravaka. Prva gospođa zastupnica Željana Kalaš. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Evo, želim ispraviti dva netočna navoda uvažene zastupnice Holy, a to je pod prvo da je kriza manjim djelom uvjetovala rebalans ovaj proračun, znači globalna kriza a većim djelom da se radi o rebalansu proračuna radi bezidejnosti Vlade. Pa ja vjerujem da su barem tako kažu zastupnici na ovoj strani sabornice dobili na 396 stranica razno raznih ideja i meni je žao što i vas nije inspiriralo. A moram napomenuti da osobite napretke pokazujemo u resoru Ministarstva prostornog planiranja i zaštite okoliša u kojem ste upravo vi radili pa ste možda imali mogućnosti direktno utjecati i u vrijeme koalicijske Vlade sa SDP-om na čelu. I drugi ispravak netočnog navoda je da se ovoj zemlji ponovo dogodio HDZ. Mislim da ste trebali reći da je hrvatski narod po peti put za redom a do sada smo imali šest parlamentarnih izbora u novijoj hrvatskoj povijesti birao HDZ i da se možda samo jednom prevario. Hvala lijepo. Gospodin zastupnik Frano Matušić. u samom začetku kazala. I ona je ovako otprilike formulirala svoju tvrdnju, da Vlada nema strateške vizije. Ja tvrdim suprotno kolegice Holy, a to je da Vlada to ima. Spašavanje i borba za svako radno mjesto, uz naglašenu socijalnu komponentu je strateška vizija. A a propos toga, u ovom mjerama o kojima ste vi govorili, sudjelovali su i vaši stratezi gospoda doktor Jurčić i doktor Grčić. Mene ne čudi to što vi omalovažavate ljude iz Vlade Republike Hrvatske kao HDZ-ove Vlade, međutim vi omalovažavate svoje stranačke kolege, gospodu doktora Jurčića i gospodina doktora Grčića. Koji opet a propos svega ovoga što danas možemo vidjeti nisu danas niti nazočni na ovoj raspravi a mislim da … /Govornik se ne razumije. / … odgovoriti ću vam pametno on govori sve, jer očito je da isti se ne slažu sa vašim mjerama, a to smo mogli vidjeti i kada ste vi ovdje obrazlagali i vaše antirecesijske mjere da oni nisu bili niti nazočni tu. I još jednom a propos toga, gospodin Linić koji sjedi ovdje danas,

malo manje latinskih izreka. Nije zlato sve što sija. To je bio suvišak. Kolega Maras nije potrebno. A vidite da sam ja reagirao. Trenutačno, promptno. Kao na 60 metara 4,1 sekunda. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa u nabrajanju ostavštine SDP-a, kolegica je netočno navela da su financije bile sređene. Što je potpuno neistinito. U toj ostavštini SDP-a bio je minus, bio je deficit države preko 6%, gotovo 7%. Dakle, to je bila prava ostavština SDP-a. Mi smo tek uveli sređene financije uvođenjem u državnu riznici, jer u vaše vrijeme svaki je ministar imao neki svoj račun sa strane, znamo da je Čačić imao svoj pa je on stvarao deficite kako je to njemu puklo i kako mu je to u određenom trenutku trebalo. Drugo, što se tiče zaštite okoliša. Pa pogledajte istaknuto, riječ je dosita najviše 90 i nešto posto o Agenciji za promet nekretnina. Dakle, ne radi se o tome da će trpiti zaštita okoliša, neće trpjeti. Ona razina je podignuta u odnosu na prošlu godinu. Dakle, razina za zaštitu okoliša, razina financija je veća nego u ovoj godini. Samo Agencija za promet nekretnina će imati manje sredstava. I treće, država ne propada. Možda bi to od vas netko želio, ja se nadam da ipak ne želite jer država ne propada, u krizi smo kao i cijeli svijet, čak i manjoj krizi nego što je to recimo Sjedinjene Američke Države i Europska unija koje moraju iz svojih proračuna davati svojim bankama. Mi to ne moramo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospođa zastupnica Marija Burić-Pejčinović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo, moram ispraviti netočni navod kolegice Holy da nema Vlada osmišljenu stratešku politiku za razvoj zemlje. Naime, ne znam da li kolegica Holy zaista ne zna, možda svjesno obmanjuje javnost, ali Vlada je još 2006. godine usvojila Strateški okvir za razvoj što je temeljni dokument koji je dovoljno obuhvatan i pokazuje sve što treba raditi strateški na razvoju Hrvatske i pokriva sedmogodišnje razdoblje. Hvala lijepo.

Slušam evo ovu malo neobičnu raspravu koja će vjerojatno u ovakvim odnosima ići cijeli dan. S jedne strane se raspravlja, a s druge strane se ispravljaju netočni navodi. Gospodin ministra glumi glasnogovornika HDZ-a i slušajući njega, jer je to jedino što mogu čuti pošto ovdje nema ustvari rasprave, slušam ga i pitam se, jel' on stvarno vjeruje onome što je za ovom govornicom izgovorio. Ali dobro. Pustimo na stranu tko ovdje što vjeruje. A ja ću pokušati vrlo kratko reći samo neke suštinske stvari koje mislim da treba ovdje ne reći, nego ponoviti po ne znam više koji put. Naime, pitali su nedavno predsjednika Estonije, kako će se Estonija nositi s ovom krizom u koju ulazi cijeli svijet? Kako će oni kao jedna mala do nedavno komunistička, socijalistička zemlja sa svim problemima koje je naslijedila izaći iz ove krize? I čovjek vrlo spremno i vrlo jednostavno odgovorio. Mi već godinama 30% svog bruto društvenog proizvoda spremamo na stranu i vjerujte isplivat ćemo iz ove krize koliko god ona bude trajala, spremni smo. Štedili smo onda kada se zarađivalo, onda kada su bile godine plodne koje su donosile dobit, one koje su donosile rast bruto društvenog proizvoda. Iz ovog primjera i iz ovog odgovora ustvari nadzirete da ću reći da se hrvatska Vlada u zadnjih 5, 6 godina koje su bile propulzivne, koje su bile obilježene rastom bruto društvenog proizvoda, ponašala se upravo potpuno suprotno. Reče malo prije u svom ispravku netočnog navoda, kolega Rončević, da je HDZ-ova vlada startala sa 98 milijardi proračuna, a da danas imamo 123. Pa ja Pa ja se s time ne bih hvalila. Ja bih se zbog tako izrazitog rasta zabrinula. Ja mislim da je to ustvari najoštrija kritika koja treba ići prema ovaj Vladi. Vi ste je kolega izrekli. Sve što se stvaralo, sve što je bila dodana vrijednost, sve što je bio višak vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu kroz ove godine, kroz ovih 5 godina vaše Vlade, uspjeli ste potrošiti. Pa što vi mislite što znači skupa država? Što mislite što znači prevelika javna potrošnja? Pa upravo to, sposobnost da Vlada spiska sve što se viška stvori u ovom zemlji. Sve što je išlo u taj proračun umjesto, a punio se, bome se punio proračun sve do početka ove godine. Punio se lijepo. I što se on više punio to je država više rajtala. Kako se tko sjeti, kako tko postavi neki zahtjev, bez ikakvih prioriteta, jedno treba krov, drugom treba asfalt, trećem treba vodovod, četvrtom treba, 'ajmo ispuniti sve, udovoljimo svakom, očuvajmo vlast. nemojmo misliti na to da će sutra biti teže. Da u gospodarstvu kao i u životu imamo uspona i padova. A mi smo zemlja koja je startala s naslijeđenim problemima, zemlja u koja je kako reče malo prije kolega, najekološkija, mi nemamo problema sa …/Govornik se ne razumije./… uništili mi proizvodnju i gospodarstvo, nećemo sada o starim temama i starim ranama. Pa netko je valjda tko vodi tu državu trebao imati toliko vizije da predvidi da će doći i teška vremena. I što sada? Sada kada se proračun ne puni e sada ćemo mi šparati. I koliko god šparate više ne možete ušparati toliko da smanjite deficit koji bi sada trebao biti manji i koliko god režete nećete postići onaj efekt. I sada ću vas prisjetiti. Kada smo krajem prošle godine dogoditi ovo, ministar je pričao svoju priču. Ne vjerujem da je onda vjerovao, ne vjerujem ni da sada vjeruje riječima koje govori. Kada sam prije nešto manje od godinu dana imala raspravu o ovom Saboru vezano na opasnu situaciju i upozoravala pazite nelikvidnost je u 2008. u odnosu na 2007. porasla 20%. Nešto ne štima, to je znak, zvoni za uzbunu, koliko to vidimo kao posljedicu prevelike potrošnje hrvatske Vlade, koliko se raditi naprosto o lošem ponašanju gospodarstvenika, a koliko i šta treba učiniti da se to spriječi. Ništa se nije činilo kao što se niti sada još uvijek ne čini ni sada. Ovaj rebalans je prva mjera. Spominjao je netko ovdje, kolege naše iz našeg kluba koji su tamo sjedili u ekonomskom vijeću. Koliko se ja sjećam to ekonomsko vijeće je donijelo još nekih mjera, pa gdje su te mjere. Jel se rasteretilo od ovih nekakvih davanja, gospodarstvo, jel se donio nekakav propis, nekakva mjera? Ništa osim rebalansa. Pa rebalans, točno je, pozdraviti će to i dići će to kredibilitete kod nekih međunarodnih organizacija, odnosno očuvati će kredibilitet države. Ali što je sa potporom građanina, što je sa potporom gospodarstvu, što je sa funkcijom proračuna da bude potpora razvoju? znate li da su narudžbe npr. u državnoj industriji pale 50%. Da u tekstilnoj industriji otpuštaju svakodnevno radnike, u drvnoj industriji također treba otpuštati radnike ali još uvijek se nekako koprcaju barem oni najjači. Pa to su stotine i tisuće radnika koji će završiti na ulici zbog različitih problema, naših domaćih u okruženju koja su se pojavila. A kako mi interveniramo na to, što mi činimo da amortiziramo te probleme i teškoće? Ništa nažalost. Srezali smo državnu potrošnju, imamo smanjenje problema javnih izdataka. Manje će problema imati Ministarstvo financija. Imati ćemo manju likvidnost ili ne likvidnost samog proračuna. Ali šta je sa ostalom nelikvidnošću, šta je sa svim ljudima koji će sutra završiti na burzi? Kako pomažemo njima? Pa poslodavci se vade upravo na to i kažu da čuvaju radna mjesta. Ma neće poslodavci čuvati radno mjesto, oni čuvaju ili interese svojih vlasnika ili profit. Netko drugi mora intervenirati. Mi iz SDP-a možda i nismo uvijek u pravu kada govorimo o onim mjerama koje smo predložili. Ali neke od njih su vrlo realne, neke od njih su na tragu rješenja koja moraju spasiti radna mjesta i realne plaće, da plaće ne padaju i to realno da ne padaju. Netko mora osigurati kroz mjere države, zato imamo državu da intervenira, netko mora osigurati da ti ljudi ne završe na Zavodu za zapošljavanje, biti će nam opet teret, jest manje istina.

Ne možete ih preko noći odrezati sada, ali sada vam dospijeva pogrešna politika na naplatu. I znate vi to vrlo dobro, a ja ću to ponoviti jer je to moja zadaća jer sam ja oporbena zastupnica. Ne režu se izdaci ovako da kao što se sada rezao proračun. Jedini pravi izdaci su da se promijeni struktura, rastrošna struktura toga proračuna. A to znači da ste kroz ove godine morali provesti sve one reforme koje provodite, ali koje provodite samo na papiru. Jednako kao i antirecesijske mjere na koje ste se obvezali, koje su vam sugerirali stručnjaci i socijalni partneri, ali ništa od toga, prazna priča, treba imati hrabrosti, treba imati hrabrosti nositi se sa ovim problemima, treba imati neke druge prioritete nego što ih ima današnja Vlada. Očuvati svoju poziciju moći, podilaziti i dalje svim pametnim ali i manje pametnim zahtjevima koji se javljaju iz čitavih interesnih, iz vrlo široke sfere društva. Treba znati voditi državu, državu voditi čvrsto, osigurati sigurnost ne samo bankarskog sustava kojega a pro po nije osiguran kroz fiskalnu politiku nego monetarnu politiku u kojoj Vlada u kojoj Vlada nema baš neke velike ingerencije, pa nema baš ni suglasnosti sa monetarnom vlašću uvijek nego jednostavno osigurati stabilnost toga gospodarstva, ovog trenutka čak nestabilnost, nego puko preživljavanje. Ja bih se na mjestu ove vlasti bojala vojske otpuštenih ljudi, ne zato što ih netko ne voli nego zato što doista dolaze teška vremena za gospodarstvo i ova mjera ustvari samo olakšava Vladi, olakšava proračun, olakšava Ministarstvu financija ali nikakvih olakšica za za one kojima bi trebalo olakšati poslovanje nažalost nema. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Tri ispravka. Prvi, gospodin zastupnik Berislav Rončević. Izvolite.

Rekao sam, niti jedan novi porez, niti jedna povećana stopa poreza. A mi smo taj povećani državni proračun koristili upravo za jačanje hrvatskog gospodarstva, odnosno pojačavanje njegove konkurentnosti. A u tom smislu treba i gledati sve ove novce koji su izdani na poticaj, razno razne potpore gospodarstvu, u tom kontekstu treba gledati i gradnju 400 km autocesta koje su neosporno najbolji poticaj za oživljavanje pojedinih dijelova dijelova Hrvatske u smislu njenog daljnjeg gospodarskog razvitka. U tom kontekstu treba gledati preko 500 poduzetničkih zona koje su u mandatu otvorene, u tom kontekstu treba gledati i ulaganje u obrazovanje a posebno visoko obrazovanje. Bilo je 7% visoko obrazovanih, sada je čini mi se taj broj dvostruko uvećan, negdje oko 15% visoko obrazovanih. To je rezultat, to je rezultat racionalne proračunske potrošnje. Možete biti zavidni ali ove podatke nećete ispraviti.

tvrdi, veli da je prevelika javna potrošnja. Pa mislim da bi bilo dobro da kolegicu ovlastimo da ide pregovarat sa gospodinom Ribićem, Babićem i ostalima, nek' ona rastumači na koji način brzo i efektno, na temelju iskustva jasno, se može im srezat plaće za 30, 40% jer upravo SDP se ne razumije./… da ne pristanu sad da idu štrajkovi i slično, na 6% smanjenja jer su prije tog 6% dobili. Dakle, ostaju na istom pa ne valja, a kad se rezalo 30, 40% e onda je bilo sve u redu, jel'.

ispravak netočnog navoda, b) sadržaj ispravka netočnog navoda, c) obrazloženje ispravka netočnog navoda. … /Upadica: Jel' **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. a) ispravak netočnog navoda, kolegica je rekla da se ništa nije napravilo za gospodarstvo, da se ništa ne radi za gospodarstvo. Netočno. Netočno je da se ništa ne radi za gospodarstvo. Zašto? Zato što je osigurano evo konkretno 400 milijuna eura za srednje i malo poduzetništvo, to je gospodarstvenicima. Investicije koje država vodi, evo ja ću sada reći Pelješki most o kojem je ovdje pa to je poticaj hrvatskom gospodarstvu. Hrvatski gospodarstvenici će raditi taj most. Tko će radit taj most? Možda Marsovci ili netko treći. Hrvatsko gospodarstvo, hrvatske firme će raditi Pelješki most. I druga stvar, kad govorite o vojsci nezaposlenih. Nema nikakve vojske nezaposlenih. Ona je možda bila u vaše vrijeme kad ste smanjivali do 30% državnim i javnim službenicima plaće, kad ste otpuštali policajce koje smo mi vraćali zahvaljujući odlukama suda itd. To je bila vojska nezaposlenih koje ste se vi trebali bojati, ali mi se ne bojimo nikakve vojske nezaposlenih jer ne radimo u tom smjeru u kojem ste vi radili. I gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. kamata na kredite i potpore. To je već rekao gospodin Matušić. Ali ja ću onda ispraviti jedan drugi vaš navod kad ste vi rekli da osiguranje depozita sa 100 tisuća na 400 tisuća da to nije učinila Vlada nego Hrvatska narodna banka, odnosno kroz monetarnu politiku. Upravo suprotno. To je predložila Vlada, ovaj Hrvatski sabor učinio, prema tome… … /Upadica se ne čuje./… Jeste, jeste, spominjali ste da to nije rezultat ove Vlade, a ja vam kažem da to je. Prema tome, treba i to uzeti u obzir.

vašeg premijera Sanadera. Neki dan kada je Vlada usvajala rebalans proračuna na primjedbu predsjednika Mesića da se ne treba stalno vraćati u vrijeme 2003., 2004. godine, da bi trebalo razmisliti šta je SDP naslijedio 2000. godine od bivše HDZ-ove Vlade. Onda je premijer rekao da bi onda trebalo razmisliti što smo naslijedili '90.-te godine, ali je dodao jednu rečenicu pa je rekao, ali slažem se s vama gospodine predsjedniče da nakon pet, šest godina vladavine HDZ-a ne treba se više vraćati u prošlost. Pa ću ja onda ovako reći. Hrvatska danas. Unutarnja nelikvidnost, proračunski deficit, pad proizvodnje i životnog standarda, rast inflacije, nezaposlenosti, proračun ne s ogromnom rupom, s ogromnom rupetinom, turizam u krizi, europske integracije zaustavljene, proračun baziran na potrošnji i kupovini socijalnog mira. Nažalost, i ovaj rebalans proračuna o kojem danas ovdje raspravljamo odražava svu tragiku HDZ-ovog vladanja i HDZ-ovog poimanja vlasti u zadnjih nekoliko godina. Naime, sve ove godine se dijelilo, trošilo, kupovalo, a kad je usfalilo onda se uzimalo iz onog nekog drugog kupa, sutra se onda malo vraćalo nazad, pa uzimalo iz nekakvog trećeg kupa, a kad su na bilo koji način dolazile kritike i prigovori, onda je najlakše bilo vikati kao što se danas viče da govoriš neistinu, da si neinformiran, da plašiš narod, čuli smo danas i da se huška narod. A kad se nude savjeti, kad te neki drugi upozoravaju, tada ih se bahato odbija jer naravno HDZ zna to bolje. Ali ustvari je stvarno fantastično kako ste uspjeli preuzimajući vlast 2004. godine zaustaviti sve pozitivne tokove, sve započete reforme. Ali naravno nije niti čudo, jer reforme ako su ozbiljne onda su one i bolne, onda reforme ne izazivaju pljesak. A vi, kolegice i kolege iz HDZ-a, vaši koalicijski partneri, a naročito vaš premijer, iznad svega volite pljesak, da vam se plješće. Ovo posebno naglašavam "vaš premijer", jer ću ponoviti on nije moj premijer. Jer da je to i moj premijer, onda bi danas, makar ujutro kad se govorilo o potrebi i zašto se ide u rebalans proračuna, sjedio ovdje a mi se ovdje prepucavamo gdje je premijer danas, je li malo manje ili malo više protokolarno zauzet. Mogli bismo tako neki pomisliti da je možda i na sajmu rabljenih automobila, jer eto donijela se odluka, netko je ipak mu rekao da nije pristojno, makar nije pristojno voziti se u ovim teškim vremenima u tako skupom automobilu. Početkom ožujka taj isti vaš premijer govorio je o rebalansu, negdje između 1 i 3 milijarde, za krizu je rekao da to nije hrvatska kriza, nismo je mi kao Vlada stvorili već da je to kriza globalnih razmjera. Reče to, ostane živ i sjedne u svoju blindu. Prije samo nekoliko mjeseci govorio je Hrvatska je imuna od te iste krize, to što e okolo valja to neće Hrvatsku pogoditi, mi smo stabilni, mi znamo kako ćemo se sa tom krizom nositi. Do dana današnjega nažalost i ovaj rebalans to pokazuje, ova ova Vlada još uvijek to ne zna. Rekao je također prije par mjeseci da nitko nije mogao predvidjeti što će se događati što naprosto nije točno. Drugo je pitanje da li su premijer i Vlada tada htjeli to vidjeti i čuti, a govorilo se raznoraznih strana, ne samo ovako iz oporbenih klupa. Ja posebno naglašavam upozorenja koja su dolazila i od ekonomskih stručnjaka, ali i direktno od naših gospodarstvenika. kad se smatra da si najpametniji što bi ti slušao druge, a sad ustvari vidimo kamo nas vodi i kud nas je dovela posljedica takvog razmišljanja i takve pameti. U nekoj od prošlih rasprava, nedavno, jer smo u zadnjih mjesec dana uglavnom raspravljali o krizi, o recesiji, o antirecesijskim mjerama zahvaljujući SDP-ovim prijedlozima zakona. U nekoj od tih rasprava rekla sam da onda kad smo mi prije mjesec ili dva dana postavljali, pa i prije, neka pitanja, da onda ste se vi ovdje smijali, naročito kolegice i kolege vaši koji sjede u Vladi, proglašavali nas neinformiranima, a onda ja naravno pitam, nema sad ovdje ministra financija. Sjećam se negdje pred jedno mjesec i pol dana, dakle niti nepuna dva mjeseca, govorili smo o proračunskoj rupi od 2 milijarde. Pa kako to odjednom da u ova 2 mjeseca praktički je ta proračunska rupa narasla na čitavih 10 milijardi kuna? Tada su mi se smijali, a danas mi se čini da baš više i nema razloga za smijeh. Naravno, pri tome ima ona još jedna, možda i najžalosnija činjenica što za ovakvo stanje kakvo danas imamo u državnim financijama, naravno, najmanje je kriva Vlada i premijer. Kao što je nedavno u prosincu ministar financija zajedno s premijerom, pa onda i sa svim ostalim članovima Vlade tvrdio da je Proračun za 2009. godinu stabilan, uravnotežen, socijalan, razvojan. Pa ja ne znam što se ustvari to desilo u ova 2, 3 mjeseca. Nedavno, kako reče premijer, maltene smo pred bankrotom. Kako nam se to moglo desiti ako je taj Proračun za 2009. godinu bio upravo takav kao što sam sada rekla? To sada isto, i socijalan i razvojan i uravnotežen i dobro raspoređen i ne znam što sve tvrdimo i za ovaj rebalans proračuna. Na stvarno ne znam po čemu to gospodo. Ja nisam dobila nikakve argumente od ministra Šukera koji je ovdje danas predstavljao Vladu. U koja to radna mjesta se ulaže? Koja se to radna mjesta čuvaju? Još ono drugo, možda i važnije pitanje, na koliko dugo? Na mjesec, dva ili tri? Što nas čeka za nekoliko mjeseci? Gospodine ministre, drago mi je da ste se vratili. Turistička sezona? Turistička sezona o kojoj svi znamo na koji način i kako smo je dočekali. Nespremno. Tvrdim nespremno zato što u drugim državama počeci krize koji su se počeli nazirati su ih prisilili da neke stvari rade vezano svog turizma. Mi govorimo o nekakvim planovima. Ja još, moram kazati, nisam vidjela niti jedan, ili nije javno obznanjen niti jedan konkretan plan Ministarstva turizma kako i na koji način spasiti, da tako kažem od ove sezone ono što se spasiti da. Ili možda čekamo da prođu lokalni izbori? Nekako mi se čini, hajmo izdržati do lokalnih izbora. Nakon lokalnih izbora ova kriza ionako će se definitivno prenijeti, prenijeti, da ne kažem preliti u lokalne proračune gradova, općina i županija, ali onda će o tome brinuti oni sa lokalnih razina. Tvrdim da je više mjeseci nepovratno izgubljeno zato što Vlada na čelu sa premijerom Sanaderom nije željela slušati upozorenja. Nije željela slušati upozorenja i naravno, u skladu sa time nije željela na vrijeme neke mjere donijeti. Nažalost, ja sam i nedavno rekla, ne bi mene bilo briga da to pogodi samo vas ovdje ili članove Vlade, ili ne znam neke druge, ali ona pogađa najšire stanovništvo Hrvatske. Ja se bojim, ponavljam, da ćemo za koji mjesec ponovno doći sa nekakvim novim rebalansom proračuna jer od toga što su se smanjivale stavke po pojedinim, što su se smanjivali iznosi po pojedinim stavkama naših ministarstava, ja ću to ponoviti, a to tvrdim, to se samo dijelom srezala, da tako kažem dosadašnja rastrošnost, ali ustvari one prave promjene u ponašanju unutar državnog proračuna, odnosno u strukturi državnog proračuna, mi niti ovim rebalansom proračuna nismo vidjeli. Hvala. 7 ispravaka netočnih navoda. Prvi, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa u nizu netočnih navoda, kolegica je doslovce kazala i ovo, citiram: "Ova Vlada zaustavila je sve započete reforme." Netočno, tendenciozno, pogrešno i obmanjivanje javnosti. Ova Vlada je upravo nastavila i nastavlja sve započete reforme one koje nisu završene u oblasti i pravosuđa i zdravstva, pa ako hoćete i vanjske politike i svim drugim oblastima gdje su te reforme započete i privode se kraju s jedne strane. A upravo ovaj rebalans proračuna je odgovor u financijskom smislu na krizu u kojoj jesmo, na jednu krizu koja se prelila iz svjetskih razmjera na našu zemlju i upravo u ovom rebalansu imamo odgovore na ona pitanja koja nam se sad pojavljuju kao problemi i rebalansom se na pravi način u pravo vrijeme na te stvari reagira. Hvala. Drugi ispravak, gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo, zastupnica Sobol je rekla da HDZ, odnosno naša stranka voli da nam se plješće. To uopće nije točno. Ono što mi volimo, to je savjesno i odgovorno vođenje države i to ova Vlada i čini. A što se tiče onoga što smo zaustavili, zaustavili smo ono što je izuzetno bitno za Hrvatsku, a to je vašu tako lošu pronatalitetnu politiku. Neodgovorno kada ste smanjili dječji doplatak, kada ste ukinuli trogodišnji dopust i sve one obitelji stavili u jedan težak položaj. E to smo zaustavili i to nam je drago. Treći ispravak, gospodin zastupnik Boris Matković. Saslušajte mirno iako se nekome ne sviđa, ali saslušajmo. **Matković,

Dakle, to je netočno. Premijer je apsolutno opravdano odsutan i on je bio tamo, kolegice Sobol gdje se jutros na tom, dakle skupu i na sastanku odavalo priznanje za i svim hrvatskim braniteljima i svim hrvatskim vojnicima u mirovnim misijama, svim prethodnim vladama itd. Prema tome, opravdano odsutan. To što on nije vaš premijer, vi time vrijeđate građane Hrvatske jer je on legalno izabran upravo od istih tih građana. I on je tu. A vaš predsjednik, on je i moj predsjednik, ne samo premijer. A vaš predsjednik, ja bih rekao da je možda on danas negdje u redu kod nekog liječnika čekajući što mu je s preponama od bolova i sjedenja u Saboru, kao što je sam i izjavio. Povreda Poslovnika, gospođa zastupnica Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Samo bih molila gospodine potpredsjedniče s obzirom da je povrijeđen članak 209. Poslovnika da upozorite kolege, neka se jave na repliku, nema problema. Odgovoriti ćemo. Ali ovako ispravljati kroz ispravke netočnih navoda, pa onda dodavati, pa onda još malo i vrijeđati, e to je onda već malo problematično. Kolege, imate žutu pločicu, žutu.

Još krajem prošle godine očekujući krizu donesen je niz mjera, još znači krajem prošle godine a i prije toga u proteklom mandatu da bi se najprije sačuvalo ono na čemu se bazira razvoj turizma. Usmjerena su značajna sredstva i značajne mjere da se znači za snažniju i promidžbu i povećanje konkurentnosti hrvatskog turizma. I zato ne stojimo loše početkom ove sezone ali smo najvrjednije napravili, sačuvali destinacije turističke jednom od najpoželjnijih destinacija u Europi. Hvala. kad je govorila što je bitno u ovom rebalansu onda koristi samo ono što se smanjuje. Međutim, krivo se navodi stavke koje se odnose na gospodarstvo, koje se odnose na pomoć pojedinim granama gospodarstva pa one su uvedene posljednje dvije godine. Njih izbjegavate. Zašto ne uzmete stranicu 141, stranicu 197, stranicu 355 i stranicu 108 pa ćete vidjeti da to nije točno. I ne treba govoriti tim područjima gospodarstva kako njih Vlada ne vrednuje, kako njima Vlada ne daje podršku kad im upravo daje tu podršku. A da li će i trebati to ćemo i vidjeti dalje. Hvala. Kolega, vraćam sve na onu formulu a, b, c. Recite to izrijekom ispravljam netočni navod, sadržaj ispravka netočnog navoda i obrazloženje. Ovako sada kad to ne kažete onda se dižu palice za povredu poslovnika od koje se odustalo. Molim vas.

godine niste nastavili nijednu našu reformu." Pod a2, tvrdim nije bilo nijedne reforme niti zdravstva, niti poreznog sustava, pa čak ni sudstva osim par novela koje jedna druga kolegica stalno spominje. A jedina reforma koju su napravili u rekordnom roku što im priznajem bi bila ta da su od početnog dolaska na Vladu biciklima i starim stojadinima za mjesec dana bili u skupim automobilima. Hvala. Ispravljam netočan navod uvažene gospođe Sobol da doktor Ivo Sanader nije njen da doktor Ivo Sanader nije njen premijer. Netočno gospođo Sobol. On je i vaš premijer, ukoliko se vi osjećate građaninom Republike Hrvatske on je i vaš premijer bez obzira što vi niste glasali za političku opciju koju je on predstavio. Obnašanje funkcije predsjednika Vlade od strane gospodina doktora Ive Sanadera rezultat je demokratskog procesa bez obzira kako se vi u njemu opredijelili. On je vaš premijer, naviknite se na to jer će vam to još dugo trajati.

Ovaj rebalans proračuna jedna je ustvari papirnata konstrukcija koja će se rezati izgleda sve dok proračuna bude bilo. pitanje odnosno rasprava još o sastavu proračuna pa sada i o rebalansu proračuna ustvari jedna je priča, tužna priča od europskih zvijezda do balkanskog trnja. Naime, evo premijera nema. I opet radi ono što mu najbolje ide, kad zapne kod kuće, kad se ruši proračun, kad sindikati prijete štrajkom, kad su blokirani pregovori s Europskom unijom i uglavnom sve ide do vraga on lijepo put pod noge i nestane. Europske integracije su zaustavljene, pada proizvodnja i životni standard. Kako je bilo 1999. tako je 2009. Premijer se već teatralno i politikantski oprašta od europske budućnosti. Ona famozna peta brzina koja je bila očito namijenjena samo za prikaz i za europske potrebe sada mirne duše može se ubaciti u prvu, može u ler, može i u rikverc, možda nas spasi i ovaj izum pa tako da patentiramo. I rikverc kod nas izgleda ima brzine. Kada je europski put zamagljen nema očito za ovu Vladu razloga pa niti glumiti reforme. A i do sada ih se provodilo nevoljko, sporo, nekako obilazno, zaobilazno, fiktivno, u svakom slučaju posve neiskreno. Blokada pregovora pomiješana je s gospodarskom krizom, pojačava kod ljudi i kod građana osjećaj beznađa u društvu. A da prihodi države neće biti ni približno onakvi kako je Vlada priželjkivala i s kojima je računala nego puno manji pokazuju podaci o aktualnom stanju hrvatskog gospodarstva. Uvoz je smanjen, prihodi od PDV-a se smanjuju jer nema sredstava. Unutarnja nelikvidnost, proračunski deficit, pad proizvodnje i životnog standarda, rad inflacije i nezaposlenosti, tvrtke u blokadi, ne isplaćuju se počesto već sada i plaće, vanjsko-trgovinski deficit raste, zaustavljaju se strana ulaganja, kreditni rejting pada, turizam je u krizi, europske integracije su zaustavljene kao što sam napomenula, povećava se potrošnja odnosno smanjuje se i potrošnja a očito se kako tako želi kupiti socijalni mir ali ni to više ne ide. Tako je bilo 1999., tako je i 2009. Istovremeno, vlast je neodlučna, bolje reći nesposobna da poduzme drastične rezove odnosno da promijeni cijelu koncepciju i cijelu filozofiju proračuna odnosno rebalansa proračuna. Danas baš kao i krajem devedesetih nema novca za kreditiranje, nema jeftinog kapitala za gospodarstvo, jer sve uzima država za krpanje rupa. Unutarnja likvidnost i odgoda plaćanja narasle su opet do zabrinjavajućih razmjera. Nema kreditnih plasmana izvana ili su sada već užasno skupi. Građani sve teže krpaju kraj s krajem, pada zaposlenost, zaustavljaju se investicije. razumije./ … treba biti iskren i ovome je dala globalna financijska kriza, ali Hrvatska je već godinama u naznaci, a prije dvije godine u očitoj naznaci krizi. Godinama se troši više nego što se zarađuje. I tome jednom došao je kraj. Premda Ivo Sanader u famoznoj jamstvenoj kartici prije izbora obećao citiram "Za razliku od drugih, Hrvatsku neću dovesti u stečaj". Kako se ovo sada zove, sam je nazvao bankrotom. Ali ne odustaje se od Pelješkog mosta. Koliko to košta? 250 milijuna eura. Očito se ovim pokazuje da mu nije stalo do vlasti, nije stalo do do socijalne osjetljivosti, jer ovaj sigurno skupa i preskupa investicija na dugi rok donijet će i može donijeti rezultate, ali nama u ovom trenutku treba nekakva investicija koja će brzo vratiti vratiti uloženo. I to vam svi govore. Ali ne odustaje se od toga. Pa se pita zaista opravdano, zbog čega? Umjesto toga taj novac se mogao iskoristiti čak za 20 tisuća novih radnih mjesta. Nepotrebna zaista ekshibicija koja vladajućima očito služi tamo za kupovanje glasova, s tim sredstvima može se izgraditi 40 škola, 100 dječjih vrtića i gotovo 30 tisuća novih mjesta u studentskim domovima. Galopirajuća kriza koja je kao grinč došla, obilazi naše domove, uzima darove i donosi samo nesreću. Građani se kažnjavaju, ali bogatima ni vlas s glave. Vlast uporno odbija oporezovati bogate, porez na kamate, a nedavno smo ovdje imali prilike čuti da naš zakonski prijedlog izmjene Kaznenog zakona kojim želimo inkriminirati neisplatu plaće kao kazneno djelo, odbijen je od strane vladajućih uz napomenu da još nije vrijeme za to. Ovdje, dakle kod ovog zakonskog prijedloga nije pitanje jesmo li na strani radnika ili gospodarstvenika, nego jesmo li na strani lopova i koga mi to štitimo? Ako ne želimo inkriminirati onog koji neće da isplati zasluženu plaću radniku, pa čak i onda kada to može. 12. 1. ove godine Sander je govorio Hrvatska nije u krizi. Vrlo brzo nakon toga htio je opelješiti drugi mirovinski stup ali se narod pobunio. Međunarodni monetarni fond doslovno kaže, imajte spremne odgovore za sučeljavanje s mogućim povlačenjem novca iz banaka. Sada se nama govori da mi to strašimo ljude. To doslovno stoji u upozorenju Međunarodnog monetarnog fonda. U kojem također stoji, da upravo nepoznavanje ili svako kašnjenje s odlukama ili neprimjena odluka, može rezultirati sa daljnjim intenziviranjem negativnih učinaka krize što se kasnije reagira, sve je manje prostora za djelovanje. Dvije trećine kućanstava nedostaje u prosjeku 2 tisuće kuna da prežive mjesec, stoji u Agenciji GFK-a koja je tako iznijela porazne rezultate i brojke za zemlju u kojoj njezina vlast i dalje do nedavno je tvrdila da krize uopće nema. Dakle, kriza se najprije negirala. Konačno neke mjere su se više verbalno izrazile. izrazile. Ali te mjere i dalje su više namjere, nego konkretne mjere. Ali u svakom slučaju u svakom apsolutnom nerazmjeru sa težinom gospodarskih neprilika. Očito da je vlast nevješta, i to se pokazuje kod ovog rebalansa, da se nosi sa ovom težinom zadaće koja stoji ispred nje, jer je bila nevješta i u dobrim godinama, a kamoli sada ne u ovim gustim maglama da kormilari, a u kojim nas je dijelom svojom krivnjom, svojim nečinjenjem dovela. Ono što bi se uštedilo u neproduktivnoj potrošnji trebalo je prebaciti u realni sektor, ali zato se očito nema znanja i nema se vizije. Ali se obiluje opravdanjima. Tako radi nesposobna vlast. svatko tko je nesposoban traži opravdanja, oni sposobni nude rezultate, odnosno nude rješenja. Možda tražimo previše. Međutim ovoj vlasti se nešto mora priznati, naročito premijeru. Mora mu se priznati samo u jednoj sferi, da je sve ove godine bio dosljedan u kreiranju iluzije kako je on taj koji sve to spašava. Ali evo od vladajući se uvijek to i očekuje. Zato to za nas nije iznenađenje, vjerujem i za veliki dio građana, da nešto skriva, da netko drugi je uvijek kriv, netko treći, da ponižava na ovaj ili onakav građane, naročito arogancijom. To dakle, da se ne bude socijalno osjetljiv, vjerodostojan, transparentan, to se od ove vlasti naprosto ne može očekivati i tko god to traži taj je zaista u velikoj zabludi. Prije je ministar Šuker molio sindikate da ne smanjuju plaće. I sjetimo se u pri sastavljanju proračuna, govorio bi upravo da je taj novac potreban da ne bi bilo deficita. Sada se vidi da ta rupa nije od milijardu i pol, nego da se ona povećava na na 5 milijardi. Dakle, što vlast nudi ljudima? Idemo dalje, praćenje situacije, doslovno citiram "spremnost na reakciju", a dotle crna rupa se širi i prijeti da nas sve proguta. Prije nešto više od mjesec i pol dana, po mišljenju vladajuće stranke nije bilo nikakve potrebe za rebalansom. To je bila nepotrebna stvar, a danas to je najvažniji dokument u povijesti od kada je Hrvatska država. Dakle, evo oni umjesto vlast da ponudi rješenja, da iznađe ono što druge zemlje rade, ne treba tu nikakav posebna rukotvorina. Evo pola rečenice, uzdat se u golu nadu, dakle ono što u Hrvatskoj pod HDZ-om misli, kako nije ništa uspjelo, pa valjda neće ni ova kriza. **Bebić, Imamo 6 ispravaka. Tako da se pripremite. Prvo gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Pa zastupnica Marinović je izrekla cijeli niz netočnih navoda. No, ja ću samo jedna od ovih citirati. citirati. Ona je rekla da ova Vlada nije sposobna na drastične rezove. Pa upravo ovaj proračun o kojem razgovaramo to je jedan drastičan rez, ali je rez takav da ne dira ni u jedno socijalno pravo, da faktički sva socijalna prava ostaju svim socijalnim kategorijama. rez je taj da kada su se iscrpili svi argumenti što se tiče pregovora sa socijalnim partnerima, išlo se na ovaj rez. A podsjetiti ću vas da vaša Vlada u to vrijeme, niti je sa sindikatima pregovarala kada ste im smanjili plaće, niti kada im niste poštivali prava iz kolektivnih ugovora, 2001. imali ste dva rebalansa proračuna, teža socijalna i gospodarska situacija nego što je danas, na izbore ste išli, obećavali ste 200 tisuća radnih mjesta, normalno imali ste najveću nezaposlenost za vrijeme svoje ere, 400 tisuća nezaposlenih. Itd. Znate, problem je kada čovjek nema sposobnost da se malo pogleda u retrovizor povijesti i da se prisjeti svojih dijela i govora jer onda bi se i posramio ovoga što je rekao. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, niz netočnih navoda, početi ću redom. Ova Vlada je nesposobna, neodlučna, ova Vlada traži opravdanje, ne kolegice, ova Vlada je zaista sposobna i odlučna i u ovoj krizi išla je u rebalans proračuna. Traži opravdanje, od nikoga ne traži opravdanje a kamo li još pred vama. Drugi netočan navod, nije joj stalo do socijalne osjetljivosti. E to zaista ste netočno naveli, jer iz ovoga rebalansa je vidljivo da je ova Vlada socijalno osjetljiva, k tome nije dirala umirovljenike i nije smanjivala mirovine. A socijalna izdvajanja je povećala ako niste pročitali onda ću vam reći da izdvajanje za pomoć socijalno osjetljivim skupinama stanovništva već su u proračunu za 2009. godinu bila su povećana na proračun 2008. godinu za 275 milijuna kuna. I stotine milijuna kuna u socijalnoj skrbi. A vi ste bili ti koji ste bili socijalno osjetljivi pa ste skidali rodiljne naknade i skidali plaće službenicama u javnim Zastupnica gospođa Željana Kalaš. Ispravak. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Evo ja bih ispravila jedan netočan navod koji je uvažena zastupnica izrekla u svojoj raspravi, a to je da vlasti nije stalo do socijalne osjetljivosti. Čini mi se da nemamo isti dokument, na temelju kojeg smo danas sudjelovali u raspravi, ali da je zastupnica pročitala, možda bi vidjela da su naknade za nezaposlene i izdvajanja za aktivnu politiku zapošljavanja ne ostale na istoj razini nego da su povećane rebalansom za 10%, odnosno 103 milijuna kuna točno brojkom. Također da je za dodatnih 100 milijuna kuna da su povećana izdvajanja za socijalnu skrb od čega se 30 milijuna kuna odnosi na povećanje izdvajanja za doplatak za pomoć i njegu 27 milijuna kuna, povećanje izdvajanja za osobnu invalidninu te 40 milijuna kuna za zaštitu vojnih i civilnih invalida rata. Ne bih se začudila da danas među nama nije potpredsjednica Vlade i ministrica međugeneracijske solidarnosti koja je zapravo jedna od onih koja je utjecala da se ovim rebalansom mirovine i porodiljne naknade i doplatak za djecu ne samo da ostanu na razini

moja se, dakle ispravak odnosi na netočan navod vezan za isto, dakle, kao i prethodno da Vlada nije socijalno osjetljiva. I kao primjer, kolegica je uzela most Pelješki. Vidite kolegice, dakle, to je, tvrdnja je kao prvo netočna. A točno je nešto drugo što biste vi morali znati, a to je da učinci gradnje velikih infrastrukturnih projekata se vide trenutačno i tisuće zaposlenih na tim projektima će primiti plaću odmah. Ako to nije socijalna osjetljivost i ako to ne znači da se vodi računa o svakom zaposlenom, a u graditeljstvu ih je oko 150 tisuća onda ja nešto ne razumijem. o kooperantima koji također imaju posao kada se govori o tim velikim infrastrukturnim projektima. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospođa Marija Pejčinović Burić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, pa evo, zaista niz netočnih navoda, kolegice Antičević-Marinović, da parafraziram kolegu Markovinovića mogla bih ići A, B, C, D, ali mi ne bi bila dosta abeceda, ja ću reći samo četiri. Citiram: "Da su zaustavljene europske integracije, da peta brzina može i u rikverc, da reformski posao se radi posve neiskreno, da je sve isto kao '99.". nije istina da su europske integracije zaustavljene, mi radimo na tome u petoj brzini i sve što ovisi o nama je i biti će napravljeno. O tome svjedoči i da nismo mijenjali ono što je Hrvatski sabor usvojio krajem prošle godine, a to je usklađivanje zakonodavstva. Da nismo na istom mjestu gdje smo i 2009. mislim da svatko od nas zna, ja ću samo reći da ulazimo u NATO 2009. godine, da je već to dovoljan pokazatelj da smo daleko otišli od te godine na koju se pozivate. I da se posao radi posve neiskreno. Potpuno neistinito. Mi ovaj posao europskih integracija koji je prije svega reformski posao, radimo zbog sebe i naših građana. **Bebić, Ispravak gospođa Ljubica Lukačić. Izvolite. kao što moje kolege kažu niz netočnih navoda, evo ja ću spomenuti samo jedan. Da ovoj Vladi nije stalo, naprosto nije stalo do socijalne osjetljivosti. Pa to nije točno. Kolegice pogledajte samo prava iz sustava socijalne skrbi, ostala su netaknuta, dapače i povećana su. Osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, doplatak za djecu itd., da sada ne nabrajam, ali ne možete govoriti o socijalnoj neosjetljivosti ove Vlade. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Kaže kolega ako ćemo ići u velike infrastrukturne radove onda je to zaposlenje na tisuće ljudi pa će odmah dobiti plaću. Da kolega, ako će Vlada platiti ako će Vlada platiti te radove, onda će radnici vjerojatno i dobiti plaću. Ali ako će ih plaćati kao npr. izgradnju sportskih dvorana, onda neće dobiti. Ali pustimo sada to. Ako bi se definiralo šta je to državni proračun, onda jedna od definicija bi mogla biti da je to određena redistribucija društvenog proizvoda jedne zemlje čime bi se postigla manja ili veća pravednost prema različitim socijalnim skupinama u toj zemlji. To se onda radi kroz porezni sustav. Ministar financija je rekao, HDZ je protiv povećanja poreza i poreznih opterećenja i on kaže tome ne, a mi kažemo da HDZ kaže da visokim porezima na rada, dakle, da najviše plaća radnik a mi kažemo tome ne i kažemo da onome da treba oporezivati po našoj ustavnoj odredbi prema ekonomskoj snazi poreznih obveznika. A to znači da treba nešto više oporezivati kapital i imovinu. Recimo npr. kako u Njemačkoj oporezuje nekretnine, prve dvije nekretnine ne oporezuju ali kada već imate u prometu treću nekretninu plaćate porez od 25%. Dakle, to je onda nekakva i socijalna osjetljivost i porezna pravednost. I kad smo već donijeli proračun u prosincu na način kako smo ga donijeli, kao da se ništa u svijetu i oko nas ne dešava, kao da u Hrvatskoj cvatu ruže, onda se ja pitam kakav je trebao biti redoslijed kod rebalansa proračuna kad smo utvrdili da smo u krizi, da imamo problema, da nam se ne ostvaruju prihodi. Tada smo vjerojatno morali najprije raspraviti o mjerama antirecesijskim. Vlada je na jednoj od sjednica prihvatila tzv. paket antirecesijskih mjera, definirala u 10 točaka i tu stala. I došla je samo do prve točke, rekla nam je to je rebalans proračuna. Da smo mi raspravili te antirecesijske mjere ili da ih je Vlada ozbiljno raspravila, onda bismo mi prije rebalansa proračuna ovdje imali i određenu zakonodavnu Promijenili bi neke od zakona, pa ako ne druge onda one koji se odnose na drugu Vladinu mjeru, a to je kaže analiza i smanjenje određenih neporeznih prihoda, naš zakon o sličnoj problematici ovdje stoji već tri mjeseca u dnevnom redu, još nije na raspravi. Dakle, a to su direktno troškovi gospodarstva i građana koji se očituju što kroz državni proračun što kroz lokalne proračune. Dakle, ta druga mjera uopće nije ozbiljno shvaćena, jer da je shvaćena ona bi bila ovdje kroz određenu zakonsku izmjenu raspravljena, donesene bi bile takve izmjene i one bi već bile primijenjene u proračunu. Dakle, od toga što ministar kaže da je proračun temeljena na paketu antirecesijskih mjera Vladinih, zapravo nema ničega. I ukratko u samo nekoliko rečenica što nam donosi ovaj rebalans. On mijenja određene makroekonomske pokazatelje kaže se da se planira sada na bazi BDP od -2%, inflacije od 2,6% i onda je tu deficit od 1,4 ili 1,6% kako već to računamo. Međutim, očito je da je to trenutačna situacija. U zadnjem tromjesečju prošle godine ostvarili smo rast BDP-a od svega 0,2%, tromjesečje prije toga od 1 i nešto posto. Ako to bude ovakav trend onda to neće biti -2%, to je -4 ili možda -5%. Inflacija, prvi mjesec preko 3%, drugi mjesec preko 4%. Na godišnjoj razini mi inflaciju planiramo od 2,6%. Što će se desiti u narednom razdoblju? Što će biti s tim deficitom? Ako smo prošlu godinu završili po nekim prethodnim podacima Državnog zavoda za statistiku, sa rastom BDP-om od 2,4 do 2,9% kakav je onda deficit u prošloj godini? Negdje kažu oko 4%. Jedno je što planiramo, drugo je što ostvarujemo i zaista sva upozorenja i sve kritike koje dolaze prema Vladi trebaju biti ozbiljno shvaćene i prihvaćene jer nikome u državni nije stalo da bude loše. Svima nama je stalo da bude dobro jer to znači dobro i nama i našim obiteljima i svim našim građanima. Građani razumiju krizu i spremni su podnijeti terete krize, ali mi bi trebali biti svjesni da treba podijeliti ravnomjerno teret krize. Oni koji imaju više lakše podnose i veća opterećenja, koji imaju malo oni ne mogu ni malo opterećenje podnijeti, a to ovaj rebalans proračuna ne pokazuje. Pa onda nekako dolazimo do zaključka da je rebalans sačinjen u ovo vrijeme jer se dugo odbijalo da se uopće spomene mogućnost rebalansa, da se "uredi deficit" kako bi se moglo lakše financirati nedostatak nedostatak prihoda u ovim prvim mjesecima. Nismo vidjeli puno poteza za ublažavanje krize koji bi stigli iz Vlade. Mjesecima se negirala, umjesto da su zvonila sva zvona za uzbunu i da se već prilikom donošenja proračuna imao paket antirecesijskih mjera, a ne samo namjere. Sada nas plaše i bankrotom samo da bi određene socijalne skupine se primirile i možda na lakši način prihvatile određene uštede koje se kroz proračun na njihov leđima žele sačiniti. Kako niti jedna od antirecesijskih mjera nije operacionalizirana? Mi smo u petak donijeli samo jednu mjeru koja je konkretizirana, a to je zakon o smanjenju plaća ili određivanja plaća u javnim službama. Dakle, to je jedina mjera koja istina nije u paketu vladinih mjera, koja je zakonski oblikovana i koja je primijenjena u ovom državnom proračunu. I kad ja kažem da ovo neće biti konačne cifre u proračunu za 2009. godinu onda to nekako potkrepljujem sa sljedećim podacima. Početak 2009. godine svi makroekonomski pokazatelji govore o padu svih aktivnosti, ali i svi pokazatelji životnog standarda građana. Industrijska proizvodnja bilježi značajan pad od oko 14%. Poduzetnici nemaju novih narudžbi pa to znači da će ona i dalje padati i pitanje je gdje će se zaustaviti. Svjetska banka na razini svjetske industrije planira pad od 15%. Što će tek biti u Hrvatskoj? Pogoršavaju se odnosi u robnoj razmjeni s inozemstvom pa je u siječnju zabilježen uvoz od preko milijardu i 300 milijuna dolara, a izvoz upola manje od toga. Negativni trendovi u poslovanju utječu na zaposlenost pa je na zavodu u veljači bilo zabilježeno oko 263 tisuće nezaposlenih, a stopa nezaposlenosti je sa 9% s kojom smo se hvalili, dosegla u tom mjesecu 14,5%. Trend otkaza radnicima se nastavlja jer poduzetnici pritisnuti visokim troškovima i malom proizvodnjom ne mogu dugo izdržati ovakvu razinu zaposlenosti. Istovremeno se ne zaustavlja rast cijena. Cijene rastu, stopa inflacije na godišnjoj razini je za veljaču iznosila 4,2%. Trgovina bilježi pad od preko 14% što samo govori o drastičnom padu životnog životnog standarda građana. Podatak da 68% zaposlenih imaju primanja koja ne zadovoljavaju niti minimalne troškove života četveročlane obitelji zaista govore o složenom stanju u našim obiteljima. I to je eto razlog da niti ovaj rebalans proračuna, kao što to nije proračun bio, nije realan u prihodovnoj strani, a to znači da rashodovnu stranu treba još na drugačiji način, ne samo linearno ili u određenim segmentima mijenjati, nego ozbiljnije. Da to nije tako, reći ću samo na jednom primjeru i to je zadnja rečenica. Uredbom Vlade iz 12. mjeseca u poljoprivredi se povećala potpora za kukuruz, što bi trebalo u proračunu osigurati još 240 milijuna kuna. Ovim rebalansom mi smanjujemo poticaje u proizvodnji, u poljoprivredi za 150 milijuna kuna. Eto, to vam sve dovoljno govori kako je ovaj proračun, odnosno rebalans sačinjen. Hvala lijepa. Hvala. Imamo repliku, gospođa Vesna Škulić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa osim pitanja kome se to danas premijer piše osim Oliju Rehnu i Slovencima, mislim da bi kolegice Zgrebec trebao biti i nazočan, ako ne, onda bar da nam se u pismenom obliku objaviti. Međutim, vizualni dojam socijalne osjetljivosti iz redova HDZ-a me stvarno impresionira. Ovako, govorilo se ovdje o poticajima za zapošljavanje, međutim ne znam da li ste pročitali da je baš Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba s invaliditetom umanjen za 4 milijuna 265 tisuća kuna, a olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 3 milijuna i 900 tisuća kuna. Inače, 2008. umanjen je broj zaposlenih osoba s invaliditetom u odnosu na 2007. godinu. Isto tako, godišnja naknada za uporabu javnih cesta i cestarina za najteže invalide umanjena je za 14 milijuna 700 tisuća kuna, negdje 40 i nešto posto. Socijalno osnaživanja osoba s invaliditetom 25 tisuća, 980 tisuća kuna. Afirmacija prava i unapređivanja politike za osobe s invaliditetom 475 tisuća. I tako dalje i tako dalje, međutim skrb za tjelesno i mentalno oštećenu djecu za 10 milijuna i 730 tisuća kuna. Sustav socijalne skrbi ne funkcionira. Prošle godine gospođa Dorica Niković je rekla da će se izraditi zakon do kraja 2008. godine o doplatku na najtežu invalidnost. Nigdje ni traga o tome. doći, da će se izraditi zakon o osobnom asistentu, međutim još uvijek radna grupa radi. Eto, toliko o socijalnoj osjetljivosti. Hvala Imamo jedan ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani predsjedniče. Zastupnica Zgrebec je rekla da proračun nije temeljen na antirecesijskim mjerama. Pa to je netočno. Vi samo znate, a i trebali bi znati da ekonomski savjet u kojem su vaša dva člana iz Socijal demokratske partije su upravo predložili da se smanje plaće državnim službenicima i namještenicima. Ne znam da li su se savjetovali sa strankom, ali oni su u principu predlagači toga. Tako da to nije točno i upravo je to razlog na neki način što su se uvažile te neke mjere koje je taj ekonomski savjet predložio. Što se tiče ovog oporezivanja prema ekonomskoj snazi, zgodno je to čuti, ali to ste i vi mogli isto učiniti 2000. godine, a zašto niste? Zašto vi to niste? Nego pazite, danas ta briga o radnicima je strašno neuvjerljiva. Bili bi tada uvjerljiviji da niste bili na vlasti, ali kad ste bili na vlasti, maske su vam skinute, a sad svaka nova maska sa vašom socijalnom osjetljivosti je neuvjerljiva. Idemo dalje. Gospodin zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. Gospodine predsjedniče. Gospodine Kunst, od 19 godina nove Hrvatske države, 15 godina je HDZ na vlasti. devedesetih godina bili neki sindikalni lider. Sjećam se, tu ste na barikade udarali kad se nije moglo na Gornji grad, što se opet ne može prosvjedovati, ali sad ste vi zabranili skupa sa svojim kolegama. Prema tome, ta priča što ste vi u 4 godine radili u odnosu na 15 ne pije vodu. I dosta više s Što se radilo u te 4 godine? Otvorila su se sva vrata da se uopće može pristupiti ovom NATO savezu, da bi se uopće moglo pristupiti Euroatlantskim integracijama, ali nažalost Hrvatska je 2003. bila 4 godina daleko od Europske unije, a sada 2009. godine opet 4 godine daleko od Europske unije. Donošenje državnog proračuna, najvažnijeg financijskog dokumenta zemlje koji određuje kvalitetu života hrvatskih građanki i građana, odnosno dokumenta u kojem bismo trebali vidjeti svu raskoš obećanja Vlade obilježilo je kašnjenje mjesec Već tom činjenicom pokazalo se da strategije nema, da nema konzistentne financijske politike i da nas očekuje proračun koji neće riješiti nagomilane probleme koji su zahvatili hrvatsko gospodarstvo i društvo u cjelini. Tada su svi u Hrvatskoj znali, osim valjda premijera i njegovog nesposobnog ministra financija da je samo pitanje vremena kad će ta ista Vlada doći s rebalansom o kojem danas raspravljamo. Prošla su 4 mjeseca između dvije famozne izjave Ive Sanadera. 20. studeni 2008., nema dramatike, visimo o niti, kolokvijalno, u banani smo. Onog trenutka kad je to premijer izrekao, napravili su sve da ispadne da ta izjava nije rečena. Do izjave 24. ožujka, ako ne možemo upravljati javnim financijama, onda se zna što nam slijedi, bankrot i raspad sustava. Između njih bila je gomila neodgovornih izjava koje su demantirale jedna drugu. Ministar premijera, premijer ministra. Samo gospodine premijeru koji ovdje nije jer ima puno važnijeg posla, građani traže rješenja i rezultate, a ne obmane. I naravno zna se, ako HDZ nastavi upravljati Hrvatskom, uistinu nam sigurno slijedi bankrot i raspad sustava. Uspoređujući državni proračun iz 2004. od 85 milijardi i sadašnjim 127 se pokazuje da se nemilice trošilo u proteklih 5 godina. Za taj novac se svašta obećavalo, a nije se napravilo ništa. Poskupila je hrana, poskupila je struja, poskupio je plin, ljudi su da bi preživjeli od 1. do 1. počeli štedjeti na hrani i na sredstvima za osobnu higijenu. Istraživanja govore da gotovo petina hrvatskih građana u ovoj godini već bitno je osjetila pogoršanje financijske situacije vlastitog kućanstva, a više od trećine građana tvrdi da im je financijska situacija iz mjeseca u mjesec lošija, a pad životnog standarda najviše se osjeti na svakodnevnoj potrošnji. To je nažalost slika Hrvatske kakvu crta ova Vlada, to je slika koju ne može uljepšati nitko, ni nesposobni ministri ni slatkorječivi premijer. SDP je odgovorno stalno nudio zakonska rješenja ovdje u Hrvatskom saboru, ne na ulici. Predlagali smo da se zakonom povećavaju prava zaposlenih, da im se pomogne u preživljavanju krize. S druge strane sabornice čuo se smijeh, smijeh sudbinama otpuštenih radnika i njihovih obitelji. To je do sada neviđena bahatost, socijalna neodgovornost i socijalna neosjetljivost. Još jedanput ću ponoviti, socijalna neodgovornost i socijalna neosjetljivost. Jer, odbaciti sve prijedloga bilo je desetak zakona kojima bi se rasteretile plaće, smanjili doprinosi, smanjio PDV na osnovne životne potrepštine samo zato što to predlaže SDP se ne može nazvati drugačije nego ovako kako sam ja to nazvao. Stoga i ovaj rebalans nudi ono što se od HDZ-a očekuje a to je smanjenje izdataka na zdravstvo i smanjenje plaća. Strašno velika pamet. To je dokaz da u HDZ-u nema ljudi s idejama, znanjem, radnom energijom i vizijom. SDP je protiv ovakvog smanjenja plaća državnih i javnih službenika u kojima nema dogovora sa sindikatima niti garancija da će se ovo rezanje plaća nadoknaditi radnicima kada kriza prođe i to onim našim građanima koji će imati sreću da zadrže svoje radno mjesto jer svaki dan 300 radnika ostaje bez posla, 10 tisuća mjesečno dok premijer zbori: "Recesije u Hrvatskoj nema i nadam se da je neće ni biti.". A gdje je najteže? U Slavoniji i Baranji. Od punih usta regionalnog razvoja vladajućih Slavonija i Baranja zna samo za jedno. Tamo kriza ne prestaje. Sa ovim rebalansom Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska županije ponovo će biti najsiromašnije hrvatske županije. Sa ovim rebalansom razlika u bruto društvenom proizvodu između razvijene Hrvatske i Slavonije i Baranje gotovo sigurno neće ostati na tri i pol puta na štetu Slavonije nego će nezaustavljivo rasti. Za koga Vlada brine ako ne brine za one najugroženije svoje građane? A po statističkim podacima iz 2007. godine u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti živi petina građana Hrvatske, gotovo milijun naših sugrađana. Najteže je u Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje uz to je i vrlo nizak bruto društveni proizvod, 40% niži od hrvatskog prosjeka. Kada u Hrvatskoj prosječno 300 radnika dnevno ostaje bez posla onda je taj broj u Slavoniji još veći. Stopa nezaposlenosti Vukovarsko-srijemska županija 29,4, Virovitičko-podravska 28,7, Brodsko-posavska 27,6, Osječko-baranjska 24,2, Požeško-slavonska 20,1. To je sjajna situacija. Recite to ljudima u Slavoniji i Baranji, barem to kažem ovim svojim kolegama HDZ-ovim zastupnicima iz Odgovorna Vlada bi znala naći načina kako pomoći svojim najugroženijim građanima. Ona bi znala otvoriti prostor za nova radna mjesta ili barem sačuvati postojeća. Odgovorna Vlada bi znala da se ne smije dogoditi da djeca u jednom dijelu Slavonije ne idu u školu samo zato što im roditelji nemaju novaca za autobus. Odgovorna Vlada je Vlada svih građana Hrvatske. Ova Vlada to definitivno nije jer ona brine za samu sebe i samo one koje su izabrali, barem je to tako u ovoj sabornici premijer tvrdio. Zato građane treba podsjetiti da Vlada Ive Sanadera u petnaest ministarstava ima čak 69 državnih tajnika, tri i pol puta više nego za vrijeme koalicijske Vlade. Zato građane treba podsjetiti da premda je smanjen broj ministarstava u ministarstvima još uvijek ima 125 pomoćnika odnosno ravnatelja uprava, upravo onoliko koliko ih je bilo i prije smanjenja. Treba građane podsjetiti da uz 45 državnih tijela poput ministarstava, državnih ureda i državnih zavoda Hrvatska ima čak 154 državne agencije, zavoda, instituta, fondova i drugih ustanova a Vlada si je uz sve to osnovala čak 60 savjetodavnih povjerenstava, komisija, vijeća i odbora. Sve to košta i svako od tih tijela traži određena financijska sredstva. Javnost za neke od njih ne zna ni da postoje ali ih svejedno plaća a platit će ih i ovim rebalansom proračuna. Ova HDZ-ova Vlada brine samo za svoje a ne za sve građane Hrvatske. Od svih obećanja i famoznog projekta 3 puta 7 koji je trebao biti 7% rasta, stopa nezaposlenosti od 7% i 7 značajnih projekata ostalo je od svega samo jedan projekt most "opelješić", jedan BMW sedmica i 7%-tna inflacija.

rekavši da je ministar financija nesposoban i mislim da on niti je kompetentan da govori o njegovoj sposobnosti ili nesposobnosti jer o tome treba govoriti netko drugi i mislim da je tom izjavom zavrijedio opomenu, uz još jednu opomenu govoreći da ova Vlada brine za svoje a ne za sve građane Republike Hrvatske. Ova Vlada je Vlada svih građana Republike Hrvatske jer je izabrana kao takva.

Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Zastupnik Dragovan ništa nije točno rekao ali nemam vremena da ga cijelo poslije podne ispravljam, pa ću samo neke. Kaže: "HDZ-ova Vlada brine samo za sebe a ne za sve građane.", pa kaže: "Ova Vlada nema strategije" itd. pa je socijalno neosjetljiva. Pa znate, upravo strategija je u tome što je pregovarala ova Vlada sa socijalnim partnerima i to pregovarala sve dotle dok je to bilo moguće, a vaša Vlada i dugove vaše Vlade je plaćala ova Vlada negdje cirka milijardu i pol. Gospodine Dragovan vidim da se pravite gluhi iako niste. Milijardu i pol je čak platila što niste poštivali kolektivne ugovore, plaće ste samovoljno prekinuli itd. netko tko može, vi ste mogli više nanijeti i više ste nanijeli štete u četiri godine vladavine nego ova Vlada u 15 godina. To su vam pokazatelji. A znate, da vas podsjetim o vašoj brizi kad već toliko vas interesira.

(HDZ)** Molim vas, budimo strpljivi. Budimo strpljivi jer ovo je prvi od 11 ispravaka. Dakle, sada je na redu gospodin Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega je izgovorio između ostalog da je gospodin ministar nesposoban. Apsolutno je to netočna tvrdnja. I slažem se s kolegicom Karmelom da je zapravo to i povreda Poslovnika, jer on nije okvalificirao neki postupak ministru kao nesposoban, nego ministra kao osobu. A ta tvrdnja je netočna stoga što jedan nesposoban ministar ne dobija priznanje na najvišoj razini od Svjetske banke upravo za područje djelovanja u financijama. Jedan nesposoban ministar ne uređuje državnu riznicu kako je uredio ovaj ministar i ova Vlada. Jedan nesposoban ministar ne uvodi osobni identifikacijski broj kako bi zapravo kontrolirao financije i kako bi zapravo namakao što više sredstava. Jedan ministar nesposoban i Vlada nesposobna ne može osigurati štedne uloge u hrvatskim bankama, zatim financijsku stabilnost Hrvatske države, vraćati dug umirovljenicima, osigurati mirovine i osigurati sva davanja itd. Hvala. Ispravak gospodin Krešimir Gulić. po rebalansu, pa evo mi se moramo truditi da ispravimo ove netočne navode i neistine koje iznose. Gospodin Dragovan je rekao da ova Vlada nije socijalno osjetljiva. Pa opet moramo po stoti puta reći da da ova Vlada je socijalno osjetljiva, da neće dirati mirovine, da neće dirati dječje doplatke, da je osigurala sredstva za mirovine i za radnike na burzi 2,9%. Za razliku gospodo od vaše Vlade koja je 2000. obećavala 200 tisuća novih radnih mjesta, a na kraju vašeg mandata je bilo još 55 tisuća više nezaposlenih nego što je bilo kada ste došli na mandat. Ispravak gospodin Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Ispravak netočnog navoda. Bojim se da će nas 11 biti malo da ispravimo sve netočne navode kolege Dragovanu, ali evo potrudit ću se da dam doprinos u svim ovim ispravcima. Kao prvo, rekao je da Vlada očekuje da će rebalans riješiti sve probleme. Nije točno. Ovo je samo jedna u nizu antirecesijskih mjera i ovakav diferencirani pristup ovakav diferencirani pristup u izradi rebalansa gdje se zadržavaju sredstva za poticanje malog poduzetništva, sredstva za poticanje poljoprivrede, turizma, znači jednom riječju gospodarstva, daje mogućnost da ovaj rebalans stvarno odradi ono što se od njega i očekuje. I na kraju htio bih reći, kolega Dragovan u nabrajanju Slavonskih županija također krivo rekao "najteže stanje u Požeško-slavonskoj županiji", a ne u nekim drugima i to od kada je prije 3 godine došlo do revolucionarnih promjena u vlasti u Požeško-slavonskoj županiji kada je vlast preuzeo SDP od onda je stanje u županiji totalno promijenjeno. Došla je sa 4., 5. mjesta odozada na zadnje mjesto po svim gospodarskim pokazateljima u Republici Hrvatskoj, ali nadamo se da će i tomu skoro doći kraj. Hvala. Hvala. Ispričavam se kolegi za jedan mali lapsus. 5. ispravak gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega je to više puta je kazao netočni navod. Ja ću ga citirati "Vlada nije socijalno odgovorna, ovaj rebalans nema socijalnu komponentu". To nije točno. Pa ćemo citirati samo točne podatke koji se iščitavaju iz ovog rebalansa. Prvo, naknade za nezaposlene je izdvajanja uz aktivnu politiku zapošljavanja povećale su se ovim rebalansom za 10%, 103 milijuna kuna. Za dodatnih 100 milijuna kuna povećana su izdavanja za socijalnu skrb, od toga 30 milijuna kuna odnosi se na povećanje izdavanja za doplatak za pomoć i njegu. 27 milijuna kuna za povećanje izdavanja na osobnu invalidninu. 40 milijuna kuna za zaštitu vojnih i civilnih invalida rata. Što se tiče mirovina i drugih socijalnih davanja puno bi se toga dalo nabrajati, a to ću drugom prilikom, jer sada više nema vremena.

netočno navodi, veli Vlada je socijalno neosjetljiva, je nisu prihvaćeni SDP-ovi zakoni. Što je zapravo čisti spin, jer da su SDP-ovi zakoni prihvaćeni, odnosno da imamo toliko novaca koliko oni koštaju, onda mi danas ovdje ne bi imali o čemu razgovarati. Kao što je spin isto tako građani traže rezultate, a ne obmanu. Pa pitam, koji rezultat očekujete gospodo iz SDP-a s obzirom da cijelo vrijeme obmanjujete ljude? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Mato Bilonjić. Gospodine predsjedniče. Ispravio bih krivi nalog kolege Dragovana kada je kazao da će s ovim rebalansom Brodsko-posavska županija postati najsiromašnija. Vrlo dobro znamo zbog čega je Brodsko-posavska županija jedna od najsiromašnijih, a u ovome proračunu nisu dirani sredstva za potporu gospodarstva, potporu poljoprivrede, naknada za nezaposlene, socijalnu skrb i mirovinu Hrvatske vojske i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Isto tako moram kazati da je ova Vlada u protekle tri godine dala u razvoj i gospodarstvo u Brodsko-posavskoj županiji više nego sve Vlade u '90.-im godinama. Tako kod izgradnje komunalne infrastrukture, odnosno industrijskih zona u Kopanicama, u Slobodnicama i u Novoj Gradiški, a isti tako most Pelješac mi u Slavoniji podržavamo zato što će ga graditi i jednim dijelom i "Đuro Đaković" i tako da će u Slavoniju doći novaca od toga mosta na Pelješcu. Hvala. Hvala. Ispravak gospodin Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Dragovan je izrekao više netočnih navoda, ali ja bih spomenuo samo jedan. Kada je rekao da Vlada smanjuje izdatke za zdravstvo. Netočno. U odnosu na 2008. je za oko 2,5 milijarde proračun Ministarstva zdravstva je veći. Reforma zdravstva već pokazuje rezultate vrlo povoljne i glede financijske konsolidacije, naravno i daljnje dostupnosti kvalitete zdravstvenog sustava, ali naravno i oni koji rade u tome zdravstvenom sustavu. Pa da li je potrebno podsjetiti na 2003. kada je liječnicima uvedena radna obveza? Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Borislav Matković. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ja bih ispravio dakle tvrdnju da je Vlada neodgovorna. Ne kolega Dragovan, ova Vlada je vrlo odgovorna. I to potvrđuje ovaj rebalans koji se zasniva na dvije bitne komponente. A to je prvo, borba za svako radno mjesto, a druga je naglašena socijalne komponenta. A istina je isto tako da ste neodgovorni vi, jer vi ste ti koji ste svojim mjerama nudili nešto što bi, često puta smo to ovdje čuli, samo jednu sitnicu ste možda predvidjeli, koštalo, odnosno bilo dodatnih 15 milijardi. To je neodgovorno prema građanima Republike Hrvatske. A ne ovo što vidimo u ovom rebalansu sada. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospođa Nevenka Majdenić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo zastupnik Dragovan je rekao da djeca u Slavoniji ne idu u školu jer djeca nemaju za autobuse. Gospodine zastupniče Dragovan, to je očita laž i obama javnosti. Trebali bi znati da sva djeca koja idu u osnovnu školu imaju besplatan prijevoz. Isto tako prvi, drugi razred srednje škole, a treću i četvrtu godinu sufinanciraju jedinice lokalne uprave i samouprave. Prema tome, to je čista laž, nemojte raditi da zbog svojih nekih političkih bodova naslova nas stavljate u položaj da smo nepismeni. Oprostite to ne možete činiti. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo kolega je opet rekao netočno da je ova Vlada socijalno neosjetljiva i neodgovorna zato što nije prihvatila SDP-ove prijedloge. Pa to naprosto nije točno, pa kolega, hvala Bogu da i ova Vlada i ovaj Sabor nisu prihvatili neke SDP-ove prijedloge, jer se upravo vi prošli tjedan odnosno o vašem prijedlogu smo Prijedlog o izmjeni zakona o pravima za vrijeme nezaposlenosti, kojim zakonom ste vi u nepovoljan položaj, biste u u nepovoljan položaj stavili kategoriju nezaposlenih ljudi. Dakle, na, u odnosu na vrijeme ostanka bez posla. Pa ova Vlada je daleko bolje, povećala je naknade za vrijeme nezaposlenosti, dakle, ne možete govoriti o socijalnoj neosjetlivosti Vlade, kada ste upravo vi htjeli biti socijalno neosjetljivi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Evo 11 ispravaka smo čuli, sada je na redu gospođa zastupnica Romana Jerković. Izvolite. (SDP)** Štovani gospodine predsjedniče, gospođo potpredsjednice Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Jedan dio javnosti je izražavao dvojbe oko činjenice da je Klub SDP-a odbio podnijeti amandmane na proračun. Tada smo rekli da je proračun toliko nerealan, toliko rastrošan, toliko nereformatorski učinjen, nerazvojan, neprimjeren trenutku da ga ni tisuću amandmana ne može spasiti ni popraviti. I nimalo me to ne raduje, ali doista se nadam da je sada svim nevjernim Tomama jasno koliko smo bili u pravu kada smo tvrdili da proračun niti svojim sadržajem, niti svojim konceptom, ne odgovara aktualnom gospodarskom trenutku u kojem se Hrvatska nalazi. Rekli smo tada da donijeti proračun i to na način i po modelu kao i obično, kao da je u zemlji redovno stanje je društveno i politički u najmanju ruku neodgovorno i neprihvatljivo i sve to vrijedi i za ovaj rebalans proračuna. Upozoravali smo tada da kada na hrvatska vrata bude kucala vanjska kriza, kada se bude spojila sa onom domaćom, koju ste nota bene sami proizveli svojom neučinkovitošću da neće biti novca ni za plaće, ni za mirovine u 2009. godini. Upozoravali smo tada da hipertrofirani birokratski aparat jednostavno više neće biti moguće alimentirati iz državnog proračuna. Rekli smo tada da nije trenutak za nerealne, za skupe projekte, za rastrošnost po ministarstvima, za nove skupocjene automobile i za opremu i da treba olakšati poduzetnicima, gospodarstvenicima, da treba ulagati u razvoj, u znanost, u proizvodnju, međutim sve je bilo uzaludno. Ako ne i prije, onda je barem za vrijeme donošenja proračuna, dakle, u prosincu 2008. godine trebalo prepoznati i ono što će se dogoditi u Hrvatskoj i tada je trebalo spriječiti kako je netko kazao nerealne apetite pojedinih resora, odnosno ministarstava kroz proračun. A što ste vi gospodo napravili? U prosincu 2008. planirali ste rast BDP-a od 2% i na tom nerealnom rastu stvorili osnovu za narasle apetite svih onih koji od proračuna žive. Koliko vam je samo vremena trebalo da tražite kresanje troškova po ministarstvima. Zar to nije trebalo učiniti onda kada smo donosili proračune. Loše je, doista mislim da je loše što za vas niti je bio proračun a niti je rebalans dinamičan i u funkciji razvoja. Razvoja kao jedine opcije koja nas može i treba izvući iz krize. Kresanje po stavkama proračuna je naravno bilo nužno, trebalo je to davno učiniti, mada to nije ono što će nas u konačnici izvući iz krize. shvatite da je kriza i što vam drugo niti ne preostaje, takav statički odnos prema proračunu znači samo jedno a to je da nemate jasnu, ni konzistentnu, ni kratkoročnu, ni dugoročnu ni bilo kakvu drugu strategiju i viziju izlaska iz krize. Što je po vama uopće rješenje za izlazak iz ove krize? Vlada je dužna dati odgovore na ta pitanja. Vlada je dužna dati odgovore na ključna društvena, društvene probleme i pitanja. To je njena ključna zadaća. I odgovorna Vlada kao što je kolega prije mene rekao znala bi da se bez gospodarskog rasta ne može izvući iz krize. Odgovorna Vlada je na vrijeme trebala skresati proračunske rashode i sredstva usmjeriti tamo gdje je to bilo nužno, dakle, u poduzetništvo, u razvoj i u znanost. Znanost je opet gubitnik. Bilo je to i u prosincu, kod donošenja proračuna. Međutim, mi možemo izbalansirati i prihode i rashode, ali što onda. To ne znači da će se time riješiti i jedan suštinski problem u ovom u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj, poticanje razvoja, novih tehnologija, ulaganje u realni sektor, odnos prema bankama u stranom vlasništvu itd.. I ne možete naći rješenje, jer zapravo da bi se znalo rješenje, mora se biti svjestan problema, a vi ste problema postali svjesni tek tek nedavno. Prema tome, ministre, vi se malo smijete, pa malo kao da ne slušate, ali vi ste npr. 22. siječnja rekli da nije vrijeme za rebalans. Rekli ste i da rebalansom proračuna u pitanje neće doći niti plaće. Da li se sjećate toga? Rekli ste to ministre. Rekli ste da rebalansom neće doći u pitanje plaće. I da je ovdje kolega Markovinović ja bih mu rekla vidite gospodine Markovinović tko obmanjuje hrvatsku javnost. Nismo to mi, to vi radite. Vi ste čak morali i sami sebe demantirati što vjerujem da nije bilo lako, ali i to je politika. Umjesto da ste sa sindikatima sjeli za stol ranije i razgovarali o kolektivnom ugovoru, o smanjenju plaća vi to činite sada kada je voda došla do grla i to je zapravo još jedan dokaz da zapravo ne znate što radite. I gospodo draga ja mislim da više nitko ne zna koji su to strateški ciljevi ove Vlade, a još manje kako vi to planirate ostvariti. Mjesecima ne nudite nikakva rješenja niti odgovore na najvažnija pitanja u zemlji. Toliko je primjera koji govore o popriličnoj dezorijentaciji ove Vlade, a dat ću vam nekoliko primjera. Topničkih dnevnika ima pa nema, pa rad nedjeljom uvodimo pa ukidamo, pa rebalans proračuna, sve je pod kontrolom a onda nije, pa plaće nećemo dirati pa onda ipak hoćemo, pa Europa jest prioritet bez kojeg nema budućnosti pa odjednom više nije tako, a da ne spominjem izjave o bankrotu, banani itd. I postavlja se logično pitanje, pa tko više ovoj Vladi uopće može vjerovati? Nije ni čudno što je politika postala prezreni posao. Odbacujete sve prijedloge SDP-a koji su imali za cilj pomoći radnicima, gospodarstvu, socijalno ugroženima kao da je to stvar natezanja između SDP-a i HDZ-a, kao da je to pitanje nekakvog predizbornog nadmudrivanja ili politikanstva, a pitanje očuvanja radnih mjesta i socijalni mir, gospodarstvo, to su pitanja od vitalnog interesa za ovu zemlju i za njene građane. Žalosno je da ova Vlada ne razumije, kao što je kolegica Zgrebec rekla i da ne vidi. Ne bi bio problem građanima podnijeti teret krize jer nije ovo prva kriza, navikao je ovaj narod na krize. Građani bi pristali na odricanje i na zamrznute plaće kada biste rekli gdje će Hrvatska biti 2010., '11., '12. te da biste imali viziju toga što nas čeka za dvije, tri ili četiri godine. Jedna stvar u svemu ovome ipak ne iznenađuje, ne zapravo dvije stvari. Prva je stvar da vi imate problem za svako rješenje, apsolutno za svako rješenje vi nađete problem, to je prvo. A drugo, sva loša socijalna, gospodarska kretanja uvozna ili domaća, sasvim svejedno, vas uvijek nekako silno iznenade i vama trendovi ništa ne govore i ništa vam ne znače. Ova Vlada je kao Alisa u zemlji čudesa. Vas je kriza iznenadila kao što će vas uskoro vjerojatno jako iznenaditi i ono što bi se moglo dogoditi ukoliko neki sindikati ostanu kod svojih namjera. Vi ćete se vjerojatno tad pitati pa što je narodu. Ja se nadam da će vam narod reći što mu je najprije na lokalnim, a onda i na parlamentarnim izborima. Ministre Šuker, vi stalno pitate a s koje pozicije uzeti ovo, s koje pozicije uzeti ono, ja se nadam da će vas narod na izborima staviti na onu poziciju koju zaslužujete. U oporbu. Hvala lijepo. Hvala. Imamo nekoliko ispravaka. Molim da se držimo stvarno ispravaka, kao što uvijek naglašavam, uglavnom uzalud, to napominjem, ali ja ću uporno to ponavljati. Prvo gospođa zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Evo ispravit ću netočan navod gospođe Jerković koja kaže: "Rebalans nije u funkciji razvoja." Upravo suprotno, Romana Jerković, jer rebalans proračuna nudi financijski kredibilitet Republike Hrvatske, osigurava fiskalni kapacitet isto tako Republike Hrvatske i predstavlja jedan od instrumenata za provedbu antirecesijskih mjera. Hvala lijepa. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan, kolegica Jerković je u svojoj raspravi iznijela više netočnih navoda, ali ispravit ću sljedeći. Kolegica je rekla umjesto da je Vlada sjela sa sindikatima ranije. To je potpuno netočno i kolegica Jerković je toga potpuno svjesna, kao što sam i ja kolegice Jerković svjesna, odnosno sjećam se da SDP nije imao primjedbi na proračun. Tako bi se i vi trebali sjećati, a ne obmanjivati hrvatsku javnost, da je hrvatska Vlada u 11. mjesecu 2008. godine nudila sindikatima kako državnih službi tako i javnih službi da se zaustavi rast plaća odnosno da se zadrži na razini 2008. godine. Prema tome, ovakve neistine iznositi u interesu neke vaše politike, politike vaše stranke nije fer prema hrvatskoj javnosti. Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Ispravljam dva netočna navoda kolegice Jerković koja je rekla da je SDP rekao prilikom donošenja proračuna za 2009. godinu kako proračun ne odgovara aktualnom gospodarskom trenutku, a isto tako a je SDP rekao da neće biti novca za plaće niti mirovine u državnom proračunu. Ne znam na koji način je SDP to rekao kad nismo imali nijedan amandman na Državni proračun 2009. godine, a isto tako prognozirali su da Vlada neće usudit se ići u rebalans prije lokalnih izbora, evo i tu su fulali. A hvala Bogu i mudrim hrvatskim građanima što SDP nije pobijedio na izborima jer je pitanje kud bi Hrvatsku vaše prognoze i procjene dovele. Hvala. Anton (HDZ)** Poštovana kolegica je rekla nije vrijeme za skupe projekte. Pa Vlada misli da treba raditi projekte što su već danas spomenule koje kolege ovdje, jer se time čuvaju radna mjesta. mjesta. A mi smo učili davnih godina kad je bila velika ekonomska kriza od '29. do '33. za onaj čuveni "new deal", novu podjelu u Americi, znači tada se netko sjetio, a mislim i sada da treba raditi upravo i da je to izlaz. Drugi krivi navod vezano za socijalnu osjetljivost. Vidite, danas nitko još nije, puno kolega je spomenulo, ali nije nitko spomenuo reformu. Ova Vlada je u svom programu, prisutna ministrica uvela međugeneracijsku solidarnost. I naravno, ako vi gledate u proračunu prvu stavku koja je spomenuta za 12 milijuna, a sada je vraćena, opet kad uspoređujete proračun 2008. i 2009. porast je za 5 milijuna, za jedan program opće jako dobro prihvaćen, bez obzira tko je gdje ne vlasti. Hvala. Ispravak, gospođa Božica Šolić. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo, zastupnica Jerković rekla je u svojoj raspravi, veli ova Vlada ne razumije ovu situaciju. Pa to nije točno, to vi sami znate da to nije točno, itekako razumije, upravo je to pokazatelj i temelj današnji rebalans proračuna. Ali poštovana zastupnice, meni je jako čudno da u rebalansu danas od SDP-a je govorio vaš predsjednik Milanović koji se apsolutno ne razumije u gospodarstvo, a i vi ste liječnica pa govorite paušalno kao i vaš predsjednik. Zašto danas nema vaših gospodarstvenih stratega ovdje? Gdje vam je Jurčić? Gdje vam je Grčić? Nema ih. A vi govorite, politizirate cijeli dan i na kraju niste ništa rekli. Ispravak, gospođa Karmela Caparin. Izvolite. nađe problem za svako rješenje. Ja bih rekla da ova Vlada nađe rješenje za svaki problem i netočno je da je ovu Vladu kriza iznenadila. Kriza nije počela u Republici Hrvatskoj, nego znamo gdje, na Wall Streetu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Proračun Proračun je osobna iskaznica Vlade. Po proračunima se vidi kakva je Vlada. Upravljajući javnim financijama iz godine u godinu, iz proračuna u proračun. Neka Vlada pokazuje kojim smjerom ide. I onda društvo ili napreduje ili ne napreduje. Ako građani žive sve bolje, imaju sve više, ako im rastu plaće, ako ne ostaju bez posla, znači da se javnim financijama upravljalo dobro i da je takva Vlada dobra vlada. Ako međutim nije tako, ako građani žive sve lošije, ako ostaju bez posla, onda takva Vlada ne valja. Kako građani u ovoj zemlji žive, o tome su mišljenja podijeljena. Građani misle da žive sve lošije, a vas 66 mislite da oni žive sve bolje i kroz ispravke krivih navoda nastojite im to zabiti u glavu. Da oni žive sve bolje i da je za taj njihov sve bolji život zaslužna genijalna Vlada. Što se događa kod vlada koje ne valjaju? Koje vide sa su promašili cilj, da nisu ispunila zadana obećanja, da se život pod njihovom upravom za građane samo … /Govornik se ne razumije./ … Opet imamo dva rješenja. Odgovorne vlade odstupe, a neodgovorne kupuju blindirane aute da povećaju sigurnost premijera. Premijer se očito osjeća nesiguran. Premijer očito sumnja sam u sebe, što je šteta. Zar nije dovoljno da svi drugi sumnjaju u njega zašto da bude u njihovoj strani? Kako vi shvaćate ulogu vladajućih? Izabrani ste da upravljate ovom zemljom. Ali kako vi shvaćate tu vašu ulogu? A shvaćate je tako da ministri kupuju stanove, da se sele u sve veće i veće prostore, da radnicima, građanima, učiteljima smanjujete plaće istodobno. Tako vi shvaćate tu svoju misiju i očekujete od građana razumijevanje, očekujete od građana strpljenje. Slušam jutro ministra Šuker koji govori pa gledajte, to vam je normalno, svjetska kriza, vi morate razumjeti, trebate znati, nemojmo se čuditi i srezane su plaće učiteljima, profesorima i liječnicima, medicinskim sestrama, zaposlenicima u muzejima, u kazalištima, uopće carinicima, policajcima, službenicima, namještenicima. Sad vi meni recite, što bi se dogodilo jednom Sarkozyju da tako sreže plaće svima? Što vi mislite da bi Francuzi na to gledali Što mislite da bi se on mogao kao Šuker obratiti Francuzima i reći a slušajte, gledajte. To je tako, kriza je, što možemo, morate shvatiti, morate razumjeti. Ono sve što je nama ovdje govorio ministar Šuker. Sumnjam, sumnjam da bi Francuzi imali toliko strpljenja. Ne znam ja ni jednu europsku zemlju koja je suočena s krizom ovako navalila na svoje građane kao što je navalila ova Vlada. Ne znam ni jednu zemlju koja se na taj način čupa iz krize da smanjuje plaće radnicima i da njihovu egzistenciju ugrožava, a da joj premijer kupuje blindirani auto. To ne znam, to nisam čuo. A siguran sam da neću ni čuti jer su vlade u svijetu ipak odgovornije. Pa kad ne mogu riješiti pitanje, onda odstupe i odstupile su u Mađarskoj, Češkoj, pokazali su ljudi da su odgovorni. Kad se donosio ovaj proračun kojeg se sad rebalansira, nismo na njega podnosili amandmane. Malo smo naišli i na razumijevanje medija, nismo podnosili amandmane zbog toga što smo tvrdili da je njega nemoguće popraviti amandmanima, da je on nerealan, da će se on vrlo brzo morati mijenjati. I tad ste ispravljali krive navode, i tad ste se javljali milijun puta za ispravak navoda. Ne, ne, ma kakvi, pa to je netočno. Pa proračun je realan. Ma to je netočno što vi govorite, pa proračun se neće morati mijenjati. Pa proračun je stabilan, pa on je uravnotežen. Nismo ispravljali, nismo bili u krivu. Pokazalo se nažalost da nismo bili u krivu. I sad branite ovaj proračun beskrajnim ispravcima krivih navoda. 10, 15 vas se javlja za riječ, a kakvi su ti navodi, Bože me oslobodi. Gospođa Šolić kaže nije točno da se ova Vlada neka makne. To je ispravak navoda. Gospođa Caparin diže poslovničku primjedbu i veli da je povreda Poslovnika jer je kolega rekao da je ministar nesposoban. Kao da u Poslovniku piše da je ministar sposoban. To je vaša obrana ovoga proračuna i njegovog rebalansa. To je ta razina s kojom vi razgovarate o državnim financijama a te državne financije tiču se građana, tiču se njihovih života, tiču se njihovih plaća. Rekli smo da taj proračun nije realan i da se on neće ostvariti jer ste ga planirali na rastu BDP-a od 2%. Znali smo već onda da nikakvog rasta BDP-a od 2% ne može biti i neće biti jer ova Vlada jednostavno ne zna proizvesti uvjete da bi rast BDP-a bio 2% ali nije samo što smo vam mi govorili. Govorio vam je i to guverner Rohatinski. Ni njega niste slušali. Sami znate jer ne znate, znači ne znate, pametnije od sebe slušati nećete. I šta onda se s vama može dogoditi nego ovo što vam se događa. Vi ćete morati, idete iz rebalansa u rebalans. I ovaj ćete budžet vi morati rebalansirati. Pa neće vam se ni ovaj ostvariti. Pa nema se novaca, kazanu se grebe po dnu, pa to se vidi. Ovo vam neće izdržati do kraja godine. I kad budete ponovno rebalansirali i kad vam budemo ponovno govorili da ga niste znali napraviti, da ga niste znali rebalansirati onda ćete opet milijun puta ispravljati navode i opet ćete milijun puta govoriti ovakve čuvene rečenice kakve sam već citirao. Premijera danas nema. Normalno je da ga nema. Ja se ne čudim da ga nema. Da je tu morao bi se suočiti sa svojim izjavama od prije mjesec, od prije dva. Plaće ne dam, krize nema, kriza će nas ako i dođe samo okrznuti ali mi smo se pripremili za tu krizu. Rebalans je nepotreban. To su njegove izjave. Šta te izjave pokazuju? Da se uopće ne snalazi u situaciji. Da pojma nema ni šta ga čeka ni šta će ga dočekati. Danas ga nema, pa jasno. Kako da odgovori na te svoje rečenice, ne moje. Na svoje rečenice od prije mjesec ili dva. Postavlja se sad jedno pitanje da li ova Vlada ipak može učiniti nešto da pomogne Hrvatskoj. Ja tvrdim da može. Treba odstupiti što prije, što prije to bolje. To će pomoć biti efikasnija, jača i dobrodošlija. Hvala.

su srezane.". Nije točno. Plaće nisu srezane nego će plaće u javnim službama državnim službenicima zadržati razinu iz 2008. godine a podsjetit ću vas da je od 2005. do 2008. godine došlo do rasta od više za 20% za iste te plaće javnim i državnim službenicima. netočan navod je da 66 zastupnika daje podršku ovoj Vladi. Vladi doktora Ive Sanadera daje podršku 82 zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i koalicijskog partnera. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak gospodin Ivan Bagarić. Izvolite. Upravo je kolega ispravio i zapravo povlačim svoj ispravak da se ne bih ponavljao i odugovlačio. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospođa Dubravka Šuica. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. I moj se ispravak odnosio na 66. ali evo ja ću drugačije obrazložiti. Ne radi se samo o 66 ili 82 zastupnika nego radi se o polovici biračkog tijela koje je izašlo na izbore i dalo povjerenje ovoj vladajućoj koaliciji i to je još uvijek na snazi. I drugi ispravak netočnog navoda kaže svi i dalje sumnjaju u njega odnosilo se na premijera odnosno odnosio se cijeli niz vaših netočnih navoda na premijera gdje kažete da mi to jednostavno netočno, da svi i dalje sumnjaju u njega i gdje na neki način pozivate obrazlažući to Francuzima koji ne bi imali strpljenja, pozivate Hrvate ali kao što vidite Hrvati očito imaju strpljenja i iz svih izjava koje smo pratili ovih dana ljudi su spremni podnijeti i nižu plaću ali da im ostane na snazi kolektivni ugovor što i čine. Pa mislim da ne bi trebalo uznemiravati ljude ovim izjavama nego na neki način se solidarizirati. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Netočno je da mislimo da ljudi žive bolje u ovoj krizi. Ne bi bilo ni logično jer je zaista teška kriza i ako se nastavi sigurno ćemo svi skupa živjeti lošije. Ali vi ste mislili da u vaše vrijeme da ljudi žive bolje samo što toga nisu bili svjesni. Netočno je da ova Vlada ugrožava egzistenciju onih kojima je smanjila plaće. Egzistencija nije ugrožena niti liječnicima, niti medicinskim sestrama a niti sucima u pravosuđu. A što se tiče ove nesposobnosti ja vama nikad ne bih rekla da ste nesposobni jer je to stvar kućnog odgoja ali vjerujem da bi vama vaš kolega to rekao. Šolić. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo, Stazić je rekao da ova Vlada ne vidi kako žive ljudi. Gospodine Staziću, onda ste vi nabrajali sve kategorije društva. Naravno to nije točno, to nije točno jer točna je činjenica ta da bi vi htjeli nametnuti svoju parolu koju ste imali kad ste vi vodili Hrvatsku i kad ste rekli da narod živi bolje samo toga nije svjestan. To je rekao vaš potpredsjednik Vlade danas saborski zastupnik. Uvrijedili ste čitavi hrvatski narod. To nikada hrvatska Vlada pod vodstvom doktora Ive Sanadera nije rekla da narod živi dobro. Uvijek treba na tome poraditi da živi bolje a ne da živi jako dobro. Vi ste smijete i radite igrokaz sa sabornice a praktički vi ništa dobro niste ponudili u ovom rebalansu.

ali ja ću citirati kolegu Stazića. Smanjujete plaće učiteljima, liječnicima, medicinskim sestrama, muzejskim radnicima. Kolega Huška je ispravio. Dakle, ne radi, nismo im smanjili, zadržali smo plaće na razini 2008. godine. A kolegi Staziću za kojeg znam da on to inače dobro razumije ali danas mu treba valjda sve radnike u javnim službama ovdje pobrojati. Muzejski radnici samo oni koji rade u državnim muzejima njima mogu biti smanjene plaće ali ostalima koji su na lokalnoj razini jer kulturne institucije su najvećim djelom na lokalnoj razini ne pripadaju i ne spadaju u ovaj dio vaše današnje rasprave. I još jedan netočan navod, može biti da je bila stilska figura, jer vrstan je kolega Stazić, a to je premijera danas nema. Ima kolega Stazić premijera, bio i jučer. Danas je, bit će ga i sutra, bit će ga još dugo, ma koliko vi htjeli da to bude drugačije. /Govornik nije uključen./ … zastupnik Stazić je tradicionalno izrekao niz netočnosti koje su zvučale dosta ubojito i neuvjerljivo toliko da da bi usmrtile i samog grofa Münchausena da ih je mogao čuti. A sada što se tiče tih netočnosti, on kaže, ne zna zemlju koja se ovako obrušila na svoj narod. kolega Stazić pa valjda vam je jasno, da ako je Vlada koja je sva sredstava pregovora iskoristila ponudila rebalans kojim ne dira ni u jedno socijalno pravo, ne da ga smanjuje nego ih još povećava. Što se tiče za nezaposlene, što se tiče mirovina ne dira ih itd. mislim da vam to ne stoji. Drugo, kažete pametnije od sebe neće slušati. To nije točno. Pa i Vlada i sami stručnjaci u ekonomskom savjetu su rekli da su zadovoljni što je Vlada prihvatila sve njihove savjete koji su oni ponudili Vladi da bi se izašlo iz ove recesije. A tu su i vaša dva predstavnika, pa nemojte tako o svojim kolegama. Hvala. Hvala. U ime predlagača, ministar financija gospodin Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja se iskreno nadam da na ovo što ću reći da neće biti ispravaka sa strane SDP-a. Ponukan ovim što je gospodin Stazić rekao, da je ova Vlada navalila na svoj narod, da nikada nije čuo da se netko ponaša i da smanjuje plaće. Ja ću vam citirati pismo namjere Međunarodnom monetarnom fondu od 31. siječnja 2001. u potpisu potpredsjednik Vlade Slavko Linić i ministar financija Mato Crkvenac. Možete se smijati, ali ovdje ćete vidjeti da niste bili u stanju samostalno ni voditi nekakvu politiku, a neke danas kritizirate. Pa između ostalog u tom memorandumu u točki c vam stoji, Politika dohotka. I velik u stavku 18. "Da bi se ostvarilo 10%-no smanjenje mase plaća, predviđeno državnim proračunom za 2001. godinu i učinila ga održivim u razdoblju od 2002. do 2003. a tada uopće nije bilo nikakve financijske, ni svjetske gospodarske krize, Vlada će provesti mjere koje su detaljno propisane u dodatku 9, a koje će dovesti do progresivnog smanjenja izdataka za plaće tijekom 2001. godine. Osnovica mjesečne plaće ostat će i dalje zamrznuta na tisuću 425 kuna, a zaposlenost će biti smanjena za 10 tisuća ili 5,5% tijekom godine. Dva nova Dva nova zakona Zakon o javnim službama i Zakon o državnim službenicima i namještenicima koji će stupiti na snagu krajem veljače 2001. zamijenit će dosadašnje zasebne sustave platnih razreda ministarstvima, jedinstvenim rasponom koeficijenata koje će Vlada odrediti svojom uredbom za pojedinačna radna mjesta. To će dovesti do neto smanjenja mase plaće od 6 do 7%". E sada slušajte ovo "naknade za prekovremeni rad koji iznose 2% mase plaća bit će zamijenjene dodatnim slobodnim danima na kraju regres za godišnji odmor, godišnjica i darovi za djecu neće se isplaćivati u 2001. godini, a opravdanost davanja naknade za prijevoz tek će se testirati obzirom na dohodak pojedinaca od čega se očekuje godišnja ušteda od 0,3% bruto domaćeg proizvoda. I veli Vlada je donijela već odluku o smanjenju broja zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova itd. smanjenja broja zaposlenih bit će najavljeno krajem ožujka 2001. godine, te biti brzo provedeno na temelju nove regulative u kojoj se smanjuju troškovi otpremnina. Do tada se određene uštede mogu postići tako da se višak zaposlenih pošalje na dopust uz punu plaću, ali bez plaćanja naknada. Tijekom 2001. godine namjeravamo zadržati prosječne plaće isključujući božićnice, regres za godišnji odmor i darove za djecu u poduzećima u kojima su djelomično, potpuno u vlasništvu države. I sada veli kako veliki dio otpuštenih zaposlenika neće ispunjavati uvjete za odlazak u mirovinu namjeravamo primijeniti aktivu politiku na tržištu radne snage uz financijsku pomoć Svjetske banke". A što se tiče reforme i privatizacije, tek toliko da vidite kolika je bila samostalnost, ovo je službeni dokument Republike Hrvatske. Prema tome, možemo o njemu pričati što hoćemo. Ovo su notorne činjenice i ovo je dokument koji se nalazi pohranjen i u Hrvatskoj narodnoj banci. Veli "Vlada želi privatizirati većinu javnih poduzeća, a samo u nekima zadržati manjinski dio. reforma sektora energetike i njegova privatizacija primjenjuje se u uskoj suradnji sa Svjetskom bankom. Ukupno 5 zakona će ući u saborsku proceduru do kraja veljače 2001. godine". I za kraj veli "očekuje se da će krajem 2001. doći privatizacije JANAF-a kao i nekih dijelova HEP-a i INA-e i ako to bude potrebno za ostvarivanje privatizacijskih prihoda u ovogodišnjem proračunu". Toliko kolegice i kolege o vođenju fiskalne politike. Toliko kolegice i kolege o javnim poduzećima. Rekao sam na početku možete pročitati u fonogramu, ja ne bih želio da vam moram pročitati. I žao mi je što sam vam morao pročitati, međutim naprosto svatko mora biti svjestan činjenice da postoji nekada vremenske prilike u kojima se donose teške odluke. I da ih je vrlo teško iščupati iz konteksta i pričati o nekim stvarima. Tako i danas. Dakle, gospodine Staziću vi ste tada bili zastupnik i dobro ste znali za ovo pismo namjere koje je kolega Linić i kolega Crkvenac nisu potpisali zato što su htjeli, nego naprosto zato jer je bila takva situacija i razmišljao sam se da li pročitati ili ne pročitati. Ali slušajući ove sve rasprave danas, mislim da naprosto i ovo se mora pročitati da vidite kako ste i vi morali funkcionirati u određenim vremenima. I ne možete reći kolega Stazić, mislim da vam tako mogu reći, jer se toliko dugo znamo, ne možete reći da do sada niste čuli za smanjenje plaća na ovakav ili onakav način. I da ne velim da regresi i božićnice nisu isplaćeni da …/Govornik se ne razumije./… sudskih sporova isplaćeno negdje oko milijardu i 600 milijuna. Ponavljam, sigurno da kolege Liniću kolege Crkvenca nema nije bilo ugodno potpisivati ovakvo pismo. Ali s obzirom da sam ja nastavio iste takve pregovore sa stand by aranžmanom dobro zna kako je Slavku bilo. Prema tome, kolega Staziću žao mi je što ste me natjerali da ovo moram čitati.

Molim vas. Prema Poslovniku trebate reći neki razlog. Kao razlog ću vam navesti konzultacije o našem daljnjem radu i sudjelovanju u daljnjoj raspravi.

minuta. Ne može manje od 10. Dakle, 10 minuta stanke i nastavljamo sjednicu u 16,00h.